na dobit, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 431; Predlagatelj je Vlada na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172., 204., i 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Sukladno čl. 206. Poslovnika prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvaćen je prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno čl. 204 Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave shodno čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani ministar Marko Primorac, izvolite. .../Upadica se

Ovaj zakon ima jednu dobru stvar. To je činjenica i to treba reći, a to je da će se iznos prikupljenog dodatnog poreza na dobit sukladno ovog zakona u cijelosti biti usmjeren na pomoći za socijalno ugrožene građane, uključujući umirovljenike i druge ranjive skupine u društvu i to je dobro i to treba reći. Međutim, to je u biti u ovom zakonu gotovo jedino što je dobro zato što iz ovog zakona iz obrazloženja koje su do sada davali iz Vlade, neke druge stvari nisu jasne. Je li ovo krizni porez ili je ovo porez na ekstra profit? Da je ovo porez na ekstra profit što nažalost nije, onda bi stvari bile riješene na drugačiji način i ne bi u zakonu postojale odredbe koje omogućuju bankama da muljanjem sa svojom financijskom imovinom imanje dobit i izbjegnu plaćanje poreza na ekstraprofit. Zato vas molim, ministre, kada budete uvodno izlagali da obrazložite zašto ste bankama dali poseban tretman. Zašto ste išli u korist bankama? Da je ovo krizni porez, onda bi njegov obuhvat bio daleko veći, a ne bi se postavljala granica od 300 milijuna kuna. Poštovani g. ministre, cilj ovog poreza treba biti dvojak, s jedne strane, i to je legitimno, u godinama krize prikupiti dodatna sredstva kako bi se pomoglo ljudima koji nemaju, kako bi se pomoglo onima koji će se kroz krizu najteže provući. Ali s druge strane, cilj ovog zakona trebao bi biti i sankcioniranje onih koji su muljali na inflaciji. Prvi cilj možda uspijete postići. Drugi niste. Hvala.

Dakle mi ovdje u Saboru često imamo usklađenje zakonodavstva sa uredbama EU. Sada je jedna direktiva EU poslužila samo kao da zamaglimo stvarno stanje, a to je da je ova Vlada, ova Vlada Andreja Plenkovića odlučila uvesti porez, znate kome? Najuspješnijima pod krinkom, kao Robin Hood, uzet ćemo bogate i dati siromašnima. Ali to je samo krinka. Odlučila je uvesti porez najuspješnijima, stavila ih je sve u istu košaru, nije radila sukladno tome kako su radile druge zemlje članice EU, odlučili smo se za model Mađarske, odlučili smo se za model da oni koji dobro rade, da oni plate dodatni porez. Što će biti rezultat svega toga? Dakle na kraju godine, kad vi uvedete porez nekom onda će, onda će taj za sljedeću godinu biti puno oprezniji u svom poslovanju, vodit će računa da ima posla s državom za koju nikad ne zna kako će reagirati i tako će se i ponašati. Na kraju, znate tko će snositi posljedice svega toga? Krajnji korisnici, građani RH. Stoga, ako se odlučilo za nešto što smo mi u startu i podržavali da oni koji su dobili ekstraprofit iz teme ni orali ni kopali dakle iz teme trgovanja naftom i svih onih posljedica, nama to ne bi bio problem. Ali ovo nam je problem zato jer proračun pune oni koji rade, proračun pune oni koji dodatno zarađuju, a ovim porezom na ekstra profit ste zapravo

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Tražim stanku u ime kluba IDS-a u trajanju od 10 minuta da se dodatno konzultiramo i naglasimo neke pojedinosti u ovom zakonu za koje smatramo da je potrebno. Naime, nedovoljno su definirani kriteriji oporezivanja, odnosno malo čini mi se da su i nepošteni. Podržavamo naravno porez na ekstra dobit onih koji su tu dobit ostvarili isključivo promjenama na tržištu uzrokovanih energetskom krizom. Mislim da će tu biti širi ali nije baš korektno da su u istom košu da se tako izrazim oni koju su tu dobi ostvarili svojim znanjem, radom, stručnošću, kompetentnošću. Posebno nije u redu za one koji su mislili tu dobit reinvestirati i možda bi baš oslobađanje poreza na dobit za one koji tu dobit reinvestiraju u novu dodatnu vrijednost moglo biti rješenje u budućnosti ovakvog problema. I to bi tad bio sustav, a nedostaje ponovno sustavno rješenje i ovako opet imamo moć odlučivanja u jednom centru moći koji proteklih 30 godina i opet će pojedinac ili nekoliko njih odlučivati što sa nekim sredstvima. Ali mi ne znamo po kojim kriterijima će se taj novac dijeliti bez obzira što je on usmjeren i to pozdravljamo prema socijalno ugroženima, ali ne znamo po kojim kriterijima. A ono što dodatno zabrinjava je da u ovoj zemlji postoji mnogo neiskorištenih potencijala i dalje gdje se može stvarati dodatni prihodi, dio pod izravnim upravljanjem države što još više zabrinjava, a i dalje se tome ne pridodaje dovoljno pažnje. Hvala. pred vratima recesije. To govore svi podaci, usporava i tržište nekretnina. Planirana stopa rasta za sljedeću godinu je ispod jedan posto. Inflacija će naravno nastaviti rasti kao i u ovoj godini gdje je bila rekordna sa otprilike 15% prema podacima Državnog zavoda za statistiku. To je razlog zašto su u Hrvatskoj plaće pale realno i mirovine za preko 6% i zašto građani naše zemlje svaki dan žive sve teže. Potrošačka košarica je poskupila za preko 20% i sirotinja, umirovljenici, nezaposleni, ljudi koji primaju socijalnu naknadu jedva spajaju kraj s krajem. Ne bih vam bio u koži, ali pogotovo naši građani znaju kako je to osjetiti krizu u ovoj godini, a i u sljedećoj, jer ste vi upravo ministre naslijedili vrući krumpir od bivšeg ministra koji je vodio potpuno pogrešnu poreznu politiku. To se sada pokazuje. Riječ je o tome da je kroz dvije izmjene stope PDV-a sa 25 na 13% i sa 13 na 5% na određene artikle prehrambene jednostavno osigurao i ostavio u džepovima stranih trgovačkih lanaca koji prodaju inozemnu robu, ne domaću robu 3,6 milijarde kuna umjesto da je dio novca usmjerio u pozitivniju investicijsku klimu. Samo je jedan put i izlaz iz recesije, a to su nove investicije i otvaranje novih radnih mjesta. I zato mi u klubu Socijaldemokrata predlažemo da se vrati porez na reinvestiranu dobit od nula posto koji je nekad bio u Hrvatskoj, da se u turizmu stopa poreza na dodanu vrijednost, na usluge pića smanji sa 25 na 13% to je imalo pozitivne efekte u investicijama u turizmu i da se 20% oslobode poreza na dobit oni poduzetnici koji investiraju u sport i kulturu jer sport i kultura i ovih dana gledamo su veliki promotori, ali i pokretači hrvatskog turizma i Hrvatske općenito. Sljedeći zahtjev poštovanog Davora Dretara. malo upijemo informaciju o načinu zašto i kako donosimo ove zakonske izmjene. Po mojoj procjeni možemo se doslovno vratiti u feudalno doba kada je nekakav grof rekao od sutra više nije 8%, nego je 50% i mi tu ne možemo ništa. Nisam slučajno spomenuo 50% jer danas jedan poznati hrvatski portal donio informaciju o dva računa sa potpuno istim namirnicama iz veljače i prosinca ove godine. U veljači 270 kuna, u prosincu 410. Porast od cirka 50 do 60% ovisi o vrsti namirnica koje se nalaze na računu. Dakle, inflacija divlja, cijene divljaju. Sve će to naravno čini mi se dovesti do najtežeg prosinca, pardon siječnja u povijesti Hrvatske države naročito za one koji imaju najmanje. Hoćemo li ovako poprilično neselektivno uzeti pak' onima koji imaju neću reći najviše, nego oni koji su u ovom periodu uspjeli preživjeti cijelu ovu krizu nisam siguran da je baš dobro koji su uopće kriteriji. Hoćemo li možda krenuti nekim drugim putem, očigledno ne jer ovaj će zakon to je svima jasno u petak 16. prosinca ovdje biti izglasan. Ali mislim da smo možda trebali okrenuti se samo prema onome što Domovinski pokret stalno govori financijama, odnosno problemima sa financijama u sustavu zdravstva Republike Hrvatske koji nas godišnje novoga duga zaduži preko milijardu eura da se izrazim u ovoj modernoj, uskoro i vladajućoj hrvatskoj valuti. Hvala. Poštovani Zvonimir Troskot sljedeći zahtjev za stanku. **Troskot, Zvonimir (MOST)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, u ime kluba MOST-a tražimo stanku kako bismo se dodatno konzultirali oko cijelog ovog zakona i ekstra dobiti. Smatramo da će jako puno kompanija biti nepravedno oporezivane. Jedan od najboljih primjera je primjerice Viktor Lenac koji je prošle godine i prošlih godina ostvario dobit na način da je prodao jahte i nema veze sa energetskom krizom, nema veze sa ovom cijelom situacijom nego čisto sposobnošću su uspjeli napraviti moderne jahte koje su uspjeli prodati, dakle na vanjskom tržištu. Novac koji bi sad trebali uplatiti dodatno u hrvatski proračun je trebao završiti u završavanju doka 11 i trebali ste bit prisutni jučer na Odboru za financije kada su predstavnici, dakle koji su govorili o tome doslovno plakali. Doslovno su plakali iz razloga što je taj novac trebao završiti na dovršavanju doka koji bi pomogao u završavanju određenih brodova jer ovaj porez vjerovali ili ne, dakle dovodi u opasnost strateškog partnera što je američka ratna mornarica ukoliko se ne završe proizvodi. Jedva su se izvukli van kroz cijelu ovu krizu da bi ovaj porez, dakle sada morali uplatiti u hrvatski proračun. Ima jako puno kompanija tipa IT kompanija koje su izašle na burzu, imali su dakle IT-ove. Da su znali ove informacije oni to ne bi radili, dakle nevezano za ovu cijelu krizu oni su sve to postigli svojim sposobnostima, svojim znanjem, svojim stručnjacima i sad im država naknadno ulazi sa ovim porezom u njihovo poslovanje. Smatramo da je ovo što hrvatska Vlada radi sada u ovom trenutku to ni jedna država u EU ne radi i to nema veze sa solidarnosti jer ideja je EU bila isključivo energetski sektor. Kada bi energetski sektor bio stvarno taj pravi onda bi se oporezivale primjerice vjetro elektrane i gledale cijele operacije koje se događaju oko HROTE-a gdje se izvlači novac, izvlači se struja i svi će proći lišom. Stanka će bit odobrena. Sljedeći zahtjev je poštovane Sandre Benčić. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Zahvaljujem se. Tražim stanku od 10 minuta u ime kluba Zeleno-lijevog bloka kako bismo još jednom ponovili uzroke koji su doveli do situacije da uvodimo porez na ekstra profit. Podsjetit ću da smo negdje još u lipnju ove godine predlagali da se uvede porez na ekstra profite onim sektorima koji izravno profitiraju ne zbog rizika koji su poduzeli, ne zbog investicija nego zbog činjenice da su cijene energenata na tržištu porasle, a da oni zapravo nekakve ulazne troškove nisu imali veće. Kada smo to spominjali moram reći da su reakcije vladajućih bile u smislu, dakle potpunog odbijanja pa čak i šokiranja nad tom činjenicom da smo taj prijedlog dali. Naravno nakon što je Ursula von der Leyen također isto predložila onda je brže bolje naš premijer rekao da je to dobra ideja i evo danas ga uvodimo. Ali kako ga uvodimo? Ne na onaj način na koji smo mi to prezentirali, a to je da se pogode oni sektori koji izravno profitiraju od krize kao što je energetski sektor, kao što je trgovina i financijske institucije, nego na način da se ponovno uvodi kao jedna horizontalna mjera koja jednako djeluje prema svima. Smatramo da generalno u ovoj krizi je Vlada pogriješila sa mjerama bilo prema onima koji najviše osjećaju krizu, bilo prema onima kojima uzima višak. Samo u tom dijelu koji se tiče horizontalnosti. Nije sposobna naciljati socijalne mjere, nego su većinom horizontalne kao što nije uspjela niti ovdje dizajnirati ovu mjeru na način da zaista uzme onima koji su profitirali od krize, a ne onima koji su profitirali od ulaganja. Hvala.

kako bih još jedanput ukazali na potrebu i donošenje ovakvog solidarnog poreza na dobit. Ono što moramo utvrditi da zaista su se okolnosti u svijetu, a i kod nas drastično promijenile. Cilj ovog solidarnog poreza je upravo jednokratno da se on uvede, da on bude solidaran, da on bude izvanredan i privremen samo za 2022. godinu kada će se naplatiti u 2023. Moramo Moramo napomenuti da je upravo Vlada u ovom periodu, prethodnom periodu poduzela znatne mjere kako bi pomogla poduzetnicima i građanima uz sve one pakete poreznih olakšica, dakle cilj je bio rasteretiti kako gospodarstvo, tako i građane i podići kupovnu moć. Međutim, okolnosti su takve da je potrebno intervenirati i to prvenstveno u 2023. gdje se očekuje puno značajnijih problema i teškoća koje se mogu dogoditi s obzirom na stanje u svijetu i u okruženju. Nemojmo zaboraviti i preko 21 milijardu koja se, dakle u sve te mjere kako bi se zadržao i održao standard građana, kako bi se zadržale cijene energenata i svih derivata na najnižoj mogućoj razini. I prema tome, na ovaj način se sukladno zakonima hoće zapravo postići jedna jednakost u dosizanju uopće ovog dodatnog poreza na dobit kako bi se onda u budućnosti, dakle u 2023. moglo što kvalitetnije intervenirati isključivo za one građane kojima je to zaista potrebno.

kako bi naglasili činjenicu da mi danas raspravljamo o porezu koji u principu to nije. Znači porez je prihod koji nema ovako definiranu namjenu kao što ima ovaj porez. I bilo bi primjerenije da smo ga nazvali nekom solidarnom naknadom, jer ovako je to u principu jedan porezni čudnovati kljunaš mogli bi ga tako nazvati. Bilo je dosta pritisaka javnosti, dosta pritisaka socijalnih partnera u pregovaranjima i odustalo se na neki način od toga da ovaj porez ipak malo šire zahvati i smanjio se i broj obveznika, ali i sredstva koja će se prikupiti i to značajno sa neke procijenjene 2 milijarde na milijardu i 600 milijuna kuna. Treba li uvesti ovaj porez? Je li bilo nekakvih ekstra profita u ovoj situaciji? Jesu li neki bili spretniji pa su zaradili na ovim okolnostima više? Jesu, to je činjenica. Hoće li biti obuhvaćeni ako pogledate popis vjerojatno hoće. Da li svi? Vjerojatno neće kao što je to i obično. Ono što nas može zabrinuti to su u principu oni koji su iz sektora industrije i kako će to utjecati na njihove investicije u budućnosti. Ono što je dobro to je činjenica da je u zakonu striktno određeno za što se ta sredstva koriste, a to je pomoć najsiromašnijim građanima i to uistinu treba pozdraviti. I vama će bit odobrena stanka, ali evo shodno poslovniku nastavljamo dalje s radom, poštovani ministar Marko Primorac, izvolite dodatno obrazloženje.

Prije nego što predstavim osnovne elemente oporezivanja ovim zakonom želim vas još jednom podsjetiti kako je s ciljem ublažavanja inflatornih pritisaka i s ciljem ublažavanja energetskoga udara na hrvatske građane i na naša poduzeća Vlada RH donijela niz mjera koje su išle u smjeru poreznog rasterećenja, koje su išle u smjeru ograničavanja cijena električne energije, mjera koje su obuhvaćale i intervenciju na tržištu naftnih derivata i svih ostalih mjera koje su se jednim dijelom financirale iz proračuna, jednim dijelom su te mjere bile na teret HEP-a kada govorimo o ograničavanju cijena električne energije, jednim dijelom je tu sudjelovala i sudjeluje još uvijek i HBOR, dakle donesen je jedan dakle donesen je jedan paket mjera u travnju i jedan paket mjera u rujnu ukupne vrijednosti 26 milijardi kuna. ovih mjera bila je pomoć naravno građanima i kućanstvima i poduzećima koja ne bi preživjela da nije tih mjera bilo. Dakle kada govorimo o cijenama električne energije razgovarali smo gotovo svakodnevno sa poduzećima koja su isticala da ukoliko se ne ograniče cijene električne energije, ukoliko ne dobiju određene pomoći da će zatvoriti svoju proizvodnju, otpustiti svoje radnike, ograničiti svoje investicije i da neće biti u mogućnosti nastaviti poslovati. Ovo nije bila samo specifičnost RH, slična se situacija događala i u drugim državama članicama EU, ali i u svijetu. S tim ciljem EU je donijela uredbu kojom je propisala donošenje jednog solidarnog nameta koji države članice EU mogu primjenjivati na način da oporezuju dodatno one kompanije i ona poduzeća koja ostvaruju povećane razine dobiti i to poduzeća koja su iz takvih sektora da 75% prometa minimalno ostvaruju od djelatnosti koje su povezane sa vađenjem, rudarenjem, rafiniranjem i proizvodnje proizvoda koksnih peći. Cilj tog solidarnog nameta u EU je upravo prikupiti određeni iznos sredstava kojim bi se financirale mjere za one najugroženije, koji su u najvećoj mjeri pogođeni ovom krizom. U RH u ovom obliku izravnom primjenom odredaba uredbe na što mi imamo praktički i obvezu ne bi bio pogođen po mojim saznanjima nitko, dakle ne bi se prikupilo gotovo ništa. U toj situaciji i uredba je predvidjela da države mogu donijeti nacionalne mjere koje će biti upravo ekvivalentne ovom porezu, dakle kaže države članice trebale bi na svojem državnom području primjenjivati solidarni doprinos odnosno porez u našem slučaju utvrđen ovom uredbom osim ako su donijele ekvivalentne nacionalne mjere, dakle predviđa se donošenje ekvivalentnih nacionalnih mjera. I ovaj porez odnosno Zakon o dodatnom porezu na dobit omogućava upravo to, izravnu primjenu odredaba uredbe, na što imamo obvezu i donošenje ekvivalentne nacionalne mjere kojom smo proširili obuhvat poreznih obveznika kako bi ispunili osnovu svrhu, dakle osnovni cilj donošenja ovoga zakona. Podsjetit ću vas isto tako da se u kontekstu mjera koje je Vlada RH donijela u travnju i u rujnu snižene stope PDV-a na čitav niz proizvoda i bili su jako glasni upravo zastupnici oporbe koji su isticali kako to nije utjecalo na snižavanje cijena, što je naravno bila intencija i kako je tu potrebno nešto učiniti, bili su glasni, prozivali su što Vlada može napraviti, kako stati na kraj neumjesnom povećavanju cijena, kako stati na kraj tome da Vlada snižava stope PDV-a, a u maloprodaji cijene se ne snižavaju i zazivali su upravo ovakav jedan namet. Isto tako bitno je naglasiti da su mjere koje su donošene prvenstveno donošene sa ciljem pomoći onima koji su najugroženiji i mjere su također bile horizontalnoga karaktera, dakle pomagalo se svima, pomoć je pružena svim poduzećima u svim sektorima. Mi da smo kalkulirali ranije onda smo mogli reći pa dobro neka poduzeća koja ostvaruju značajno povećanu dobit u odnosu na prethodno 4-godišnje razdoblje njima ne treba pomoć u ograničavanju cijena električne energije, njima ne treba pomoć u ograničavanju cijena nekih drugih proizvoda, utjecaja na tržište energenata, itd., nismo to činili jer je vapaj poduzetnika bio velik, mi smo tu situaciju prepoznali, trebalo je odreagirati brzo, učinkovito, efikasno i sanirati tu situaciju. Dakle u situaciji u kojoj Vlada kontinuirano radi na tome da razvija tržište, da svoje politike temelji na načelima socijalnog tržišnog gospodarstva, odnosno da uspostavlja mehanizme za učinkovito funkcioniranje tržišta, opravdana je bila i nužna intervencija u ovom segmentu, dakle kada je tržište neučinkovito, onda Vlada odnosno država mora intervenirati i to smo naravno i učinili. Nekoliko osnovnih elemenata, samo da se podsjetimo, ovoga poreza. Dakle odlučili smo ovaj porez temeljiti na načelima gospodarske snage, dakle to bi značilo da oni koji imaju veću gospodarsku snagu plaćaju više i zbog toga smo utvrdili kriterij da su obveznici ovoga poreza svi oni koji ostvaruju prihode veće od 300 milijuna kuna i to isto tako nije ništa neuobičajeno niti je to loše. Dakle time zadovoljavamo i načelo okomite pravednosti i načelo vodoravne pravednosti, to bi značilo da svi oni koji imaju jednako su jednako opterećeni, odnosno da oni, ako govorimo o okomitoj pravednosti koji imaju više, koji su više spremni podnijeti tog tereta, podnose i veći teret i to nije nešto što je specifičnost samo ovoga zakona. Mi trenutno u Zakonu o porezu na dobit imamo dvije stope, kada porezni obveznici pređu određenu razinu prihoda, plaćaju višu stopu. Slična je situacija i sa Zakonom o porezu na dohodak. Imamo također, progresivnost, dakle oni koji imaju veću gospodarsku snagu, podnose više. Tu na kraju krajeva, dolazi do izražaja i redistributivna uloga države, a to je ono što Vlada čini poštujući načelo solidarnosti i ravnopravnosti. Dakle u tome nema apsolutno ništa sporno. Uvođenjem dodatnog poreza na dobit uz postojeće dvije stope u sustavu poreza na dobit, uvodi se de facto još jedna stopa za one koji imaju još veće razine prihoda od ove prve granice, s tim da je ta stopa klizna. Efektivno opterećenje praktički ovisi o povećanoj razini dobiti koju je netko ostvario pa da se vratim kratko i na elemente oporezivanja, uz utvrđivanje poreznog obveznica, a to su osobe, odnosno pravne osobe, tvrtke koje su ostvarile preko 300 milijuna kuna prihoda, utvrđeni kriterij da se dobit odnosno porezna osnovica utvrđuje kao onaj dio dobiti koji je za 20% veći od četverogodišnjeg prosjeka u protekla 4 porezna razdoblja, dakle 2021., '20., '19. i '18. Samo onaj dio koji je 20% veći od tog prosjeka podliježe oporezivanju dodatnog poreza na dobit. Dakle ona poduzeća koja su unatoč kriznim vremenima, unatoč porastu cijena svih inputa, električne energije, svega što poduzetnici kontinuirano ističu, ostvarili povećane razine dobiti, intencija je i jedan dio te dobiti, dakle 1/3 te dobiti redistribuirati građanima i kućanstvima koji su najugroženiji. Isto tako, dozvolite mi da naglasim kako je intencija Vlade od početka bila partnerski i u jednom otvorenom dijalogu korigirati osnovne elemente oporezivanja i mi smo kontinuirano pozivali potencijalne porezne obveznike i sve zainteresirane strane, da u okviru javnog savjetovanja daju svoje konstruktivne prijedloge koje smo mi naravno i razmatrali. I ne samo to nego znajući kako postoje porezni obveznici i oni koji ne žele sudjelovali u postupku, u procesu javne rasprave, nego žele medijski nastupati i iznositi svoje stavove, zadužio sam osobno kolege u Ministarstvu financija i u Poreznoj upravi da prate i medije, dakle ako se u medijima nešto konstruktivno dogodi, da to također, usvojimo i da na taj način prilagodimo i osnovne odrednice ovoga zakona i to smo i učinili. Dakle pristiglo je u javnom savjetovanju 162 komentara od 38 predlagatelja. Intencija je bila naravno usvojiti sve ono što je racionalno, razumno, realno, argumentirano i što ne narušava osnovnu koncepciju i cilj donošenja ovoga zakona i to smo i učinili, poduzetnici su isticali kako postoje godine u kojima su ostvarivali značajne gubitke i kako nema smisla da se sada oporezuje dio dobiti koji su uspoređuje sa tim godinama kada su oni bili u gubitku zbog Covida i ostalih poremećaja, da tako kažem, na tržištu i taj smo argument uvažili. Dakle iz izračuna prosjeka četverogodišnjeg razdoblja izuzeli smo one godine u kojima je ostvaren gubitak. Isto tako, bilo je istaknuto kako gušimo poduzetne, dobre, uspješne i one koji su ulagali, koji su svojim znanjem, investicijama i ulaganjem pridonijeli tome da ostvaruju povećane razine dobiti i taj smo argument također, uvažili. Dakle oni poduzetnici koji sa bilo koje osnove, primjerice, Zakona o poticanju ulaganja, ostvaruju određene olakšice na način da im se umanjuje porezna stopa poreza na dobit, za ne znam, 100%, 75%, 65%, 50%, istu analogiju primjenjujemo i na dodatan porez na dobit, dakle ako netko ima u okviru redovnog poreza na dobit oslobođenje plaćanja poreza, dakle 100%, to se isto tako primjenjuje i na dodatan porez na dobit i ti poduzetnici neće plaćati porez na dobit, dakle oni koji su doista ulagali i ostvaruju te poticaje sa te osnove, i dalje će to biti primjenjivo. Isto tako, postoje poduzetnici koji plaćaju porez po specifičnim kriterijima, primjerice, paušalni porez koji plaćaju brodari po tonaži broda i taj smo argument također uvažili, dakle brodari ne plaćaju porez sučeljavanjem prihoda i rashoda i utvrđivanjem dobiti nego plaćaju porez s obzirom na tonažu broda, paušalni neovisno o tome kakav im je financijski rezultat. Međutim, nismo ih izuzeli iz oporezivanja, dakle i tu je oporezivanje horizontalno, ali smo utvrdili poreznu obvezu na način da njihov paušalni porez koji plaćaju trenutno pomnožimo sa koeficijentom koji predstavlja uvećanje njihove 4-godišnje prosječne dobiti u odnosu na dobit iz 2022., dakle dobit iz 2022. uspoređujemo sa 4-godišnjim prosjekom, koliko puta je ta dobit rasla u 2022. u odnosu na 4-godišnji prosjek toliko puta im raste i porez na dobit odnosno dodatan porez na dobit koji trebaju platiti. Isto tako izuzeli smo određene stavke koje se odnose na jednokratne mjere, dakle cilj je bio doista obuhvatiti one porezne obveznike koji su uslijed svojih redovnih aktivnosti redovnog poslovanja ostvarivali prihod i dobit, pa smo izuzeli naravno i prodaju dakle dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, isto tako i financijske imovine, dakle dionica i udjela. To bi značilo da oni koji su prodali nekakav pogon i poslovni prostor, bilo što u tom smislu, taj dio također ne ulazi u poreznu osnovicu, jel dakle ne bi bilo smisleno oporezivati povećanje prihoda odnosno dobiti zbog toga što je netko prodao, dezinvestirao, prodao nekakav poslovni prostor ili pogon i to smo također isključili. Bilo je riječi i o tome da smo nakon javnog savjetovanja odlučili štititi i banke, pa evo samo kratko o bankama. Pretpostavljam da se radi o stavci koja se odnosi na nerealizirane gubitke od trgovanja odnosno poslova povezanih sa financijskim izvedenicama i to je točno. Zašto smo to napravili? Zbog toga što se radi o ogromnim oscilacijama prometa odnosno dobiti koje su povezane sa financijskim izvedenicama i koji nisu realizirani, dakle to nije posao koji je realiziran, radi se o nerealiziranim gubicima. Prema postojećem zakonu porezna osnovica nakon sučeljavanja prihoda i rashoda i izračuna računovodstvene dobiti se mora uvećati za rashode po nerealiziranim gubicima i to je u nekim situacijama bilo značajno, dakle to nisu poslovi koji su se de facto dogodili, koji su realizirani, nego se radi o obračunskoj kategoriji koju ne bi bilo smisleno na taj način oporezivati u ovoj godini. Da ovaj zakon traje trajno mi bi to ostavili jel porezni obveznici kasnije kada dođe do realizacije tog posla imaju mogućnost umanjivanja porezne osnovice za taj dio, pa to neto ispadne nula, neutralno. Međutim, s obzirom da se ovdje radi o jednokratnom porezu koji će bit, samo vrijediti u ovoj godini to nismo mogli učiniti jel bi porezni obveznici u tom smislu ostali zakinuti odnosno taj dio kada realiziraju posao ne bi nikada mogli neutralizirati u svojim poslovnim knjigama. Dozvolite mi da se još kratko u ove 3 minute, 3 i pol, osvrnem i na neke, na neka pitanja koja ste postavili. Dakle, bilo je riječ o tome da se ovdje radi o nekakvim nepredvidivim i izvanrednim mjerama i okolnostima i da zbog toga što porezni obveznici nisu planirali na ovaj porez to nije dobro, da bi bilo bolje da smo to na početku godine donijeli ili da donesemo sad za slijedeću godinu, pa time kao da aludiramo na to da bi bilo dobro da smo im javili prije da oni porezno planiraju, pa bi to onda bilo možda učinkovitije. Ili što bi to značilo da, da su znali da postoji ovaj porez bi ostvarili manju dobit kako ne bi upali u porezne škare. Ne znam, nije, nije mi jasan taj argument, jel dakle ja mislim da se ništa ne bi promijenilo i da se ništa nije dogodilo s obzirom na ove izvanredne okolnosti. I isto tako spominje se kako ovo stvara negativnu investicijsku klimu i općenito poduzetničku klimu zbog takvih izvanrednih mjera. Pa gospodo izvanredne mjere smo donosili i kada je trebalo reagirati i pomoći poduzetnicima, nitko se nije bunio, niti vjerujem da će se netko buniti zbog izvanrednih mjera koje omogućavaju stabilno funkcioniranje hrvatskog gospodarstva i društva. Isto tako bilo je pitanje selektivnosti, dakle da smo išli u selektiranje bilo kojeg sektora to bi prema mojim saznanjima bilo i protuustavno s obzirom na naše ustavne odredbe, ali tko bi arbitrirao, tko je ostvario povećanje dobiti zbog toga što su rasle cijene na burzi, tko je ostvario povećanje dobiti zbog toga što je mogao ostvariti povećanje dobiti, tko je povećao cijene zbog toga što je došlo do poremećaja na tržištu ne znam materijala ili povećane potražnje za nekom uslugom, pa su zbog toga porasle cijene, tko je povećavao cijene zbog toga što je Vlada smanjila stope PDV-a, pa onda su imali mogućnost povećati svoje marže? Dapače, ako imate nekakve konstruktivne savjete dajete kroz amandman ako su oni doista realni, ako znate kako bi bilo to dobro napraviti mi nemamo ništa protiv da i takav amandman usvojimo, dapače. Isto tako bilo je pitanje smanjenja PDV-a i sniženih stopa i činjenice da bi trebalo možda u turizmu smanjiti PDV kako bi se potaknule investicije. S jedne strane je bilo istaknuto kako snižene stope PDV-a ne pridonose smanjenju cijena, a s druge strane u istom govoru je zastupnik spomenuo da bi bilo dobro smanjiti PDV na turizam, dakle tu imamo jednu kontradiktornost, pa mislim da to nema potrebe na neki način posebno još i argumentirati. Mislim da sam manje-više dotakao se svih vaših pitanja i dvojbi. Ja ću se ujedno ispričati iako imam obvezu ostajati uvijek sa vama do kraja, ja imam već u 11 i 45 jednu drugu obavezu koju sam potvrdio prije mjesec dana, dakle na AmChamu sam i tamo moram također prezentirati gospodarsku politiku, ekonomsku politiku RH i ne i ne mogu izostati sa toga, pa da znate planirati svoje replike i sve ostalo, dakle neću bit, neću imati završnu riječ, dakle možete to slobodno sve iskoristiti, naravno da sam otvoren i za sve vaše replike. Ponavljam da je ovo porez koji je solidaran, porez koji se donosi jednokratno, porez čiji će prihodi biti isključivo usmjereni prema pomoći našim najugroženijim građanima, dakle osobama sa najnižom mirovinom, osobama koje primaju minimalnu zajamčenu naknadu, dječji doplatak, kao što smo i dosada pomagali dohodovno pojedinim pojedincima kojima je to bilo potrebno. Evo zahvaljujem još jednom, želim vam svima konstruktivnu raspravu i s obzirom da neću više osim replika govoriti koristim priliku svima zaželjeti Čestit Božić i sve najbolje u 2023.g., hvala vam lijepo, '24.? Ante (HDZ)** Imamo dosta replika. Prva je poštovani Marko Pavić. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa poštovani ministre, poštovani potpredsjedniče Sabora. Pa intencija ovog doprinosa solidarnosti upravo je pravedna raspodjela unutar krize od onih koji su imali upravo ekstra dobit prema našim građanima posebice najranjivijim skupinama našim umirovljenicima, osobama sa invaliditetom i svim onim ranjivima. Prva stvar fascinira me koliko ljevica još radikalnije rekla da trebamo biti, jače oporezivati taj porez. Druga stvar koja mi je fascinantna jučer smo na odboru imali kolega Troskot je govorio da smo HEP bacili na koljena, a upravo suprotno. Već vladinim mjerama je dio ekstra profita energetskih kompanija transponiran i podijeljen građanima i poreznicima. A moje pitanje vama je da još jedanput ponovite da ovo nije porez na one uspješne i što ste prihvatili u javnoj raspravi što se tiče reinvesticije da oni koji investiraju stvarno i ne plaćaju ovaj porez. Hvala. Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Ja bih se zapravo nadovezao na ovaj prvi dio vašega pitanja. Činjenica je kako je u državama članicama EU ovaj namet uglavnom ograničen na sektor energetike. Međutim, mi smo već unaprijed onemogućili stvaranje povećane razine dobiti u velikom broju subjekata koji se bave energetikom, pa kada govorimo primjerice o struji i o Hrvatskoj elektroprivredi ograničavanjem cijena električne energije smo već prevenirali to da se dobit akumulira u Hrvatskoj elektroprivredi i da se tu onda nešto posebno oporezuje. Da nismo reagirali na vrijeme i pomagali poduzetnicima, nego da smo pustili da se tržišne cijene formiraju tada bi se doista u Hrvatskoj elektroprivredi primjerice formirala jedna značajna razina dobiti koju bi onda sada imalo smisla usmjeriti isključivo kada govorim o ovom porezu na taj sektor i taj dio dobiti praktički preraspodijeliti hrvatskim građanima. S obzirom da to nismo činili u tim sektorima se ne ostvaruju toliko povećane razine dobiti, jer je ta dobit već preventivno raspodijeljena i zato smo usmjerili zakon upravo na ove sektore koje sam …/Govornik (HDZ)** Sljedeća replika poštovani Peđa Grbin. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem poštovani ministre. Možda iz oporbe niste navikli na ovo s čime ću ja početi, ali nemam problem to reći. Cilj ovog zakona nije sporan. Dapače, mi u SDP-u smatramo da je zakon sa ovakvim ciljem Hrvatskoj potreban i nužan. Također smatramo da ono što je EU postavila u uredbi koju ste citirali nije dovoljno ambiciozna. Oko te dvije stvari se slažemo, ali hajdemo govoriti o izvedbi. Dosta stvari ste odgovorili u svojem uvodnom izlaganju, na tome vam zahvaljujem. Ali mislim da u jednom griješite. 2018., devetnaesta, dvadeseta i netko je u tim godinama imao gubitak, a onda je u 2022. naglo skočio. Koristeći inflaciju on danas neće biti u dosegu ovog poreza i mislim da je to uz svo obrazloženje koje ste dali duboko nepravedno i vrlo pogrešno. Hvala. Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče ja sam spomenuo već nekoliko puta da kada govorimo o pojedinim sektorima je jako teško arbitrirati i utvrđivati određene sektore i razloge zašto je netko povećao cijene, zašto je netko ostvario povećane razine dobiti intencija ovog zakona je upravo preraspodijeliti teret krize na način da oni koji su gospodarski snažniji pomažu onima koji nisu gospodarski snažniji, odnosno onima kojima je pomoć potrebna i onima čija je egzistencija ugrožena. Ponovit ću još jednom. Cilj nije preraspodijeliti ovu dobit, odnosno prihode koji se ostvare prema poduzećima koja su slabije, imale slabiji performans nego prema kućanstvima i prema osobama koje su egzistencijalno ugrožene. Hvala. Povreda Poslovnika poštovani Peđa Grbin. ovo nema logike do mjere koja vrijeđa zdrav razum i sve nas koji smo ovdje. Dakle, ne može ovaj porez biti tu samo radi preraspodjele. To je jedan od razloga, ali ako govorimo o Uredbi vijeća koja je temelj za ovo onda moramo obuhvatiti i one koji su lovili u mutnom. A vi sad sami kažete da u to niste ulazili i da se oko toga niste bavili i da o tome niste vodili računa i da vam to nije bio kriterij. …/Upadica Vi ste ovo iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Druga povreda Poslovnika poštovani Marko Pavić. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Povrijeđen je članak 238. Kolega Grbin nije ulovio koja je intencija poreza. Intencija poreza je upravo doprinos solidarnosti i upravo one koji su u ovoj krizi imali ekstra profite. Sam ministar je istaknuo da biranjem pojedinih sektora da sukladno ustavnim odredbama bi čak to bilo i protuustavno. Ovo je dobar balans, a nije porez na one koji su uspješni i to upravo dokazuje i implementirane mjere koje se tiču reinvesticija. I vi ste to iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Sljedeća replika poštovani Gari Cappelli. **Cappelli, Gari (HDZ)** Hvala lijepo predsjedavajući, uvaženi ministre. Rekli ste na početku da je temeljeno, dakle na uredbi Europskog vijeća kao ekvivalentna mjera. Dakle, tu samim tim na taj način se i slagalo, dakle prijedlog ovog zakona i podsjetio bih ovom prilikom da smo mi imali 5 krugova poreznog rasterećenja negdje u visini od 10 milijardi i danas reći da bi netko ostvario ovako ekstra dobit da mu je realna cijena plina, da mu je realna cijena struje, goriva i svega ovoga mislim da bi malo drugačije razgovarali. Ali kad smo to na neki način stopirali i stavili cijene energenata na svoje mjesto onda nije bilo pobune, nego onda dapače to je pasalo. S druge strane e sad ovo ne paše. Prema tome, moramo naći jednu solidarnost u ovom trenutku i vrlo jasno izaći sa onim što Vlada što je napravila, a to je spasila je recimo za vrijeme corone 120 000 poduzeća, 800 radnih mjesta. Sve je to na neki način jedan ekvivalent svemu tome, pa molim komentar. **Sanader, Ante Tako je, vi ste u pravu, međutim dozvolite mi da još malo proširim ovo što ste vi rekli činjenicom kako će i oni koji su ostvarivali dobit zbog neumjerenog povećanja cijena odnosno i u svijetu je taj fenomen poznat kao great fashion, dakle inflacija zbog toga što je netko iz svoje mogućnosti i pohlepe povećavao cijenu, da će i takvi sigurno biti obveznici ovoga poreza. Dakle intencija je bila doista raspodijeliti pravednije teret krize, ali ako govorimo i o tom cilju koji je spomenuo g. Grbin, uvaženi zastupnik Grbin, i oni koji su ostvarivali ekstra profite doista, koji su neumjereno povećavali cijene zbog toga što su mogli i zbog toga što su iskorištavali situaciju oni će sigurno biti obveznici ovoga poreza. Nikola Grmoja. **Grmoja, Nikola (MOST)** Hvala. Slušam sad kolegu Cappellija, kaže Vlada je spasila poduzetnike u vrijeme epidemije. Vlada je nasjela na sulude mjere zatvaranja lockdowna i karantena zbog čega ljudi nisu mogli raditi, zbog čega nije bilo fluktuacije roba i ljudi i onda je kao država spašavala. nemojte nas više tako spašavat. A što se tiče ovoga ministre što pričate, vi ćete da biste pomogli onima koji su ugroženiji i koji su slabiji vi ćete znači uzeti novac onima koji su uspješni, pa zašto niste proveli reformu zdravstva, reformu pravosuđa, zašto se niste obračunali s korupcijom, zašto niste pet ovaj milijardi iskoristili dakle za obnovu koja vam je bila, zašto niste naplatili poreznoga duga, koliko, 4 milijarde ste oprostili, 4 milijarde poreznog duga i sad ćete onima koji su uspješni uzimat ćete novac da nešto ovaj idete rupe čepit okolo. Pa to nije ozbiljna politika…/Upadica Sanader: Vrijeme/…tako se ne vodi država i tako ne možemo naprijed.

ne mogu se složiti naravno sa vama, smatram da su mjere koje je Vlada donosila sa ciljem očuvanja radnih mjesta pomogle poduzećima u situaciji koja je bila također brez presedana otprilike kao i ova s kojom se trenutno suočavamo, a reći da će se ovakvim porezom čepit nekakve rupe i šupljine mislim da je minoriziranje jedne smišljene politike koja u ovim vremenima kriznim nastoji redistribuirati teret krize i sredstva prema onima koji su najugroženiji. Vlada naravno ima kapaciteta proračunskih, nije proračun ugrožen, niti će se sa ovim sredstvima popunjavati nekakve proračunske rupe, ali proračun ima određene stavke i određene izdatke koji su predviđeni sa ciljem vođenja politike Vlade na jedan odgovoran i transparentan i jasan način, a ovaj prihod od ovog poreza preusmjerit će se isključivo onim građanima kojima je pomoć najpotrebnija, dakle za pomoć i za donošenje budućih paketa mjera usmjerenih prema našim građanima, hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Povreda poslovnika poštovani Gari Cappelli. Hvala lijepo. Kolega Grmoja je povrijedio poslovnik 238. neistinom, imao sam sreće bit u Vladi gdje smo prva zemlja u Europi otvorili recimo granice za turizam, gdje smo spasili 800 tisuća radnih mjesta, 120 tisuća tvrtki i gdje za vrijeme dok smo mi već imali turizam u Francuskoj ste se morali tri puta testirati, u Kini dan danas nose maske, gospodarstva su uništena, mi smo funkcionirali pa skoro pa normalno. Hvala lijepo. Zahvaljujem potpredsjedniče HS. Poštovani ministre, vi ste u vašem izlaganju rekli da je ovo solidarni doprinos za one koji su u nevoljama, a uzimamo onima koji imaju s obzirom na cijene energenata, nafte, plina i struje. sva, sva ova poduzeća koja su ostvarila dobit da će imati dobiti i iduću godinu, ali da neće biti ovog poreza, da će nam biti bolje. Moje pitanje vama je kad su u pitanju hrvatski brodari koji znamo da su priznati i poznati u svijetu, a nažalost možemo nabrojit na prste jedne ruke, oni ostvaruju u, posluju u međunarodnim vodama i plaćaju porez po tonaži, kako ćete riješiti ovo pitanje i da li će važiti ovaj porez i za njih u ovoj godini? Hvala lijepo. **Sanader, Ante Da, dakle brodari plaćaju porez na dobit u paušalnom iznosu po tonaži broda, dakle imaju specifične okolnosti i uvjete oporezivanja upravo zbog svoga posebnoga statusa. Kada govorimo o poslovanju brodara oni doista ostvaruju prihode u međunarodnom prometu i zbog toga imaju ovu povlasticu i u okviru redovnog Zakona o porezu na dobit. Kada govorimo o dodatnom porezu na dobit mi brodare nismo isključili, ali smo poreznu osnovicu utvrdili na taj način da se paušalni porez koji oni plaćaju inače pomnoži sa stopom rasta dobiti u 2022. u odnosu na prethodno 4-godišnje razdoblje. Hvala.

izađete iz svojih cipela ministra i uđete u cipele profesora ekonomije i probate objasniti Viktoru Lencu kako ovaj porez koji se uvodi i koji je jednokratni neće njima napraviti štetu. Naime, apsolutno smo svjesni toga da mi već sad znamo koje su te tvrtke koje će platiti porez na ekstra porez, znamo da je on jednokratni. Imamo konkretan slučaj Viktora Lenca, pa vas lijepo molim da s pozicije zaista ne ministra nego profesora ekonomije probate objasniti da to njima neće biti šteta i da im neće narušiti njihovo poslovanje. Hvala lijepo. **Primorac, Marko** Hvala lijepo uvažena zastupnice. Ja kada nastupam, nastupam i kao profesor ekonomije i kao ministar financija. Naravno da nije uvijek to jednostavno, ali evo trudim se da to nije tako. Neupitno je da se Vlada zalaže za tržište i za tržišnu ekonomiju, za što se ja osobno zalažem, međutim, isto tako je neupitno da kao profesor ekonomije, a to predajem i svojim studentima, Vlada odnosno država moraju reagirati u situacijama kada tržište nije učinkovito, dakle to je opravdani razlog za intervenciju države. Mi smo tu situaciju prepoznali i intervenirali na primjeren način. Naravno ako netko ostaje bez dijela svoje dobiti i prihoda, da mu to smanjuje investicijski potencijal, to je neupitno, međutim, isto tako se može postaviti pitanje što je sa građanima koji su sudjelovali u subvencioniranju cijena, recimo, električne energije i ovom poduzetniku. Pa da li onda možemo reći da su građani bili oštećeni zbog mjera? Mislim da vam je jasno kakav bi bio odgovor na ovo pitanje.

uz, dali jedan kompletan uvod u ovaj zakon i spomenuli ste javno savjetovanje koje se sprovelo od 17. studenog do 1. prosinca. I sami ste rekli, 162 pre,

Hvala vam lijepo. Ja, nismo radili takvu analizu dakle po gospodarskim granama, ali činjenica je da su komentare davali i poduzetnici pojedinačno i poduzetnici u smislu predstavnika skupina udruženja poduzetnika i poduzetnici odnosno tvrtke koje surađuju kao savjetodavne usluge pružaju poduzetnicima, tako da je u smislu sektora teško to razabrati, ali mi se nismo na sektore ni orijentirali. Dakle mi smo se usmjerili na one komentare koje su bile vezane uz pojedine odredbe koje je moguće bilo donijeti zadržavanjem horizontalnog karaktera ovoga poreza uz iznimku brodara koji su već u izvanrednom položaju s obzirom da plaćaju paušalni porez po tonaži broda. U svim ostalim segmentima smo se doista horizontalno postavili u uvažavali one komentare koji su bili smisleni i koji ispunjavaju cilj i svrhu ovoga zakona. Hvala. Sljedeća replika, poštovana Mirela Ahmetović. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa poštovani ministre. Iz državnog proračuna odnosno iz džepova građana već je dano stotine milijuna kuna poticaja za proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora, neću spominjati u kakve korupcijske afere u kojoj su, u kojima su sudjelovale i HDZ-ove perjanice su neki od njih sudjelovali. Njih stotinjak već je izašlo iz sustava poticaja, perfidno su ostvarili ekstraprofit, čini mi se da ovim oporezivanjem oni nisu obuhvaćeni s obzirom da se oporezivanje odnosi samo na one koji su ostvarili 300 milijuna kuna prihoda. Zanima me, ako su oni ostvarili 299 milijuna kuna prihoda ili manje, a definitivno su realizirali ekstraprofit posebno izašavši na tržište, dakle i iz sustava subvencija, ne bi li bilo pravedno i njih obuhvatiti? Uvažena zastupnice, bi. To bi bilo pravedno i ja vas mogu informirati da je, ako pročitate malo ovu uredbu na koju se naslanjamo i pri donošenju ovoga zakona, istaknuto kao jedno od stupova te uredbe, a postoje 3, mi smo se fokusirali na 3., na solidarni doprinos, postoji drugi stup koji kaže da bi svi oni subjekti koji primjerice, električnu energiju, ako se ne varam, prodaju iznad cijene od 180 eura po MWh također, svoje te prihode trebali preusmjerili u proračun, također, za ovakve mjere. Međutim, to nije nešto što bi bio porez, to je nešto što bi bilo potrebno donijeti u okviru drugih resora, primjerice, gospodarstva, na tome se je počelo raditi, ali evo, ja sad podupirem u ovoj nakani i želim da nas vi kao oporba dodatno potičete da što prije i sa tim iziđemo. Hvala. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Ministar je povrijedio Poslovnik, čl. 238. Vrijeđa zdrav razum. Pozivate se na gornju granicu od 180 eura po MWh što ne čini nužno 300 milijuna kuna prihoda, dakle govorimo o apsolutnom prihodu ostvarenom na godišnjoj razini, a ne prodanoj električnoj energiji po MWh, tako da niste baš odgovorili na moje pitanje, barem ne vjerodostojno, pozivajući se na uredbu. Hvala lijepo. Iskoristili ste to kao repliku, dobivate opomenu. Sljedeća replika, poštovana Majda Burić. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovani ministre Primorac. Ja svakako pozdravljam ovaj jednogodišnji jednokratni i dodatni porez na dobit i smatram da on ima i pravednu i plemenitu ideju budući da se od onih koji imaju najviše, ustvari sredstva usmjeravaju na one koji su najranjiviji i na one koji imaju najmanje i drago mi je da ste i vi naglasili i horizontalnu i vertikalnu pravednost, mislim da je to jako bitno. Ponovit ću ono što je nekoliko puta danas ovdje spomenuto. Kad je najviše trebalo, Vlada RH zaštitila je gospodarstvenike i radnike, dakle govorimo o jeku korona krize, samo dan nakon prvog zagrebačkog potresa aktivirana je mjera za očuvanje radnih mjesta i na taj način je sa 4000 kuna po radniku ustvari zaštićeno 800 tisuća radnika i 130 tisuća poslodavaca. Sada kad najviše treba onima koji su najranjiviji i onima koji imaju manje, Vlada pojačano brine upravo za njih i to ne od danas već od korona krize pa nadalje .../Upadica: Vrijeme. Vrijeme./... Hvala lijepo uvažena zastupnice. Ja se s vama slažem, žao mi je što je zastupnica Ahmetović napustila, ali ja ću iskoristiti odgovor da uvaženoj zastupnici možda pojasnim da se radi o dodatnom jednom nametu koji bi trebalo uvesti koji nema veze sa onim Zakonom o dodatnom porezu na dobit, zato ga nismo ovdje ni ugradili i time bi trebali biti obuhvaćeni svi poduzetnici neovisno o razini prihoda, dakle i oni ispod 300 milijuna kuna, pa možete to evo prenijeti i uvažit ćemo naravno sve vaše sugestije i sve što imate u tom kontekstu, a sa vama zastupnice Burić se apsolutno slažem, hvala vam lijepa. **Sanader, Ante Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovani ministre, a dosta se sad govori Vlada očuvala radna mjesta, kad zabranite nekome rad morate mu nekako to refundirat. Ovim porezom to nema nikakve veze sa tom situacijom jer u principu ako idemo ovaj porez usmjeriti najsiromašnijima to su upravo oni stariji od 65.g. koji su, čak preko 30% njih je u riziku od siromaštva. Kada ste ovu mjeru radili, znači vi ste uzeli samo snagu 300 milijuna poslovni prihodi, mogli ste uzeti malo šire, mogli ste to spustiti i na 250 recimo, a ako ste već gledali ono što propisuje Zakon o računovodstvu tamo su tri kriterija, vi ste uzeli samo jedan. I moram se složiti i sa kolegicom Ahmetović, mi građani RH su sa 9,5 milijardi financirali proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, sada nam ti isti izlaze iz sustava i skupo naplaćuju …/Upadica Sanader: Vrijeme/…daleko više od onih 50 eura koliko je propisano. Hvala lijepo uvažena zastupnice. Tako je, mi smo se oslonili na jedan od kriterija prema Zakonu o računovodstvu za utvrđivanje velikih poreznih obveznika, nismo se usmjerili i na ostale kriterije jer bi to još dodatno smanjilo obuhvat poreznih obveznika, a vi se zalažete za širenje, pa pretpostavljam da podržavate onda to. A što se tiče praga, dakle oslonili smo se upravo na Zakon o računovodstvu da ne ispadne da smo donijeli taj prag ne znam temeljem čega, dakle utvrđeno je što su veliki porezni obveznici, jedan od kriterija je i razina prihoda koja je upravo 300 milijuna kuna, ostale kriterije nismo uzimali u obzir jer je i za utvrđivanje veće porezne stope poreza na dobit već utvrđen kriterij, dakle 7,5 milijuna kuna, za one koji ostvare više od toga oporezuju se većom stopom, također je utvrđen kriterij samo prihoda, ne i broja zaposlenih i vrijednosti imovine itd., dakle na tome smo temeljili ovu odluku. Hvala. pri obrazlaganju stanki dominirale su dvije riječi od oporbenih klubova, jedna je „dobro“ i druga je „ali“. Dobro je da će prihod od ovog poreza završiti onima kojima je najpotrebnije, to su najugroženiji stanovnici RH pogođeni ovom krizom i drugi je ali ovim porezom kažnjavat će se uspješni, to je netočno. Od 130 i odnosno 162 komentara 38 predlagatelja Vlada i ministarstvo je jedan dobar dio tih prijedloga prihvatila i ugradila ih u ovaj zakon, to ste na kraju krajeva i obrazložili u svom uvodnom izlaganju i smatramo u biti i u Klubu HDZ-a, a i vi kao resorni ministar da se učinio maksimum da se ne ubije ono što su ovdje govorili uspješnost poduzeće nego da se s ovim kratkoročnim porezom pomogne onima kojima je u krizi pomoć i najpotrebnija. Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Ja se u potpunosti slažem sa vama. Što se tiče govora odnosno replika oporbenih smatram da je ovaj porez solidaran porez, da se njime rješava jedno pitanje koje je nadstranačko i ja doista očekujem i s obzirom na inpute oporbenih zastupnika i prilikom rasprave o rebalansu i o proračunu gdje su zazivali dakle jedan ovakav porez i prozivale vladajuće da se štiti krupni kapital, da se zbog toga to već nije donijelo, ja očekujem doista jedan širi konsenzus i još jednom pozivam i oporbene naravno zastupnike ako imaju bilo kakvu ideju u smislu amandmana, pretpostavljam da će to oni sami već i učiniti, ali mi ćemo doista to sve razmotriti, vrlo vam to govorim ovako otvorena srca, radi se o jednom solidarnom nametu koji treba pomoći našim građanima u krizi koja je doista bez presedana i mislim da bi tu trebali imati što širi konsenzus, hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovana Karolina Vidović Krišto. Kako ćete primjenjivati ovaj zakon kada znamo da porezna ne radi po zakonu nego po uputama političkih moćnika? Svatko upućen zna da se dobit može knjigovodstveno prikazati realno, ali se dobit može recimo putem lažnih računa primjerice iznositi i u inozemstvo, njemačka, češka, slovenska porezna uprava to ne dopuštaju, hrvatska to porezna uprava dopušta. Uzmimo slučaj INA, te suvlasnika PPD-a Josipa Jurčevića koji je inače bivši zaposlenik Državne obavještajne agencije. Kupio je potraživanje od majke Damira Škugora, ali sa svog računa s Malte, je li vaša porezna uprava provjerila odakle jednom državnom činovniku milijuni eura na Malti ili vi ne smijete kontrolirati PPD jer vam Plenković to brani? Kako objašnjavate da PPD eksplozivno raste, a HEP propada, HEP koji radi s PPD-om i to upravo pod zaštitom Plenkovića? Hvala lijepo uvažena zastupnice. Što se tiče političkog pritiska odnosno rada porezne uprave pod istim ja mogu vam reći sa sigurnošću da to nije točno. Ja kao čelnik Ministarstva financija i osoba koja blisko surađuje naravno i sa čelnikom porezne uprave g. Kutlešom, razmatramo cijelu ovu situaciju i sigurno nismo pod ničijim pritiskom i porezna uprava sigurno objektivno radi svoj posao. Što se tiče iznošenja dobiti, poduzetnici i sada mogu iznositi svoju dobit i sada mogu raditi određene manipulacije s ciljem umanjivanja porezne osnovice redovnog poreza na dobit. Zašto bi sad s ovim bili dodatno motivirani? A porezna uprava naravno čini sve da se to ne događa kontinuirano, ne samo u ovom slučaju, ovdje će naravno biti i pojačani nadzor, ali i kontinuirano brinemo o tome da porezni obveznici određenim manipulacijama ne snižavaju osnovicu poreza na dobit. Kada govorimo o međunarodnim tvrtkama rade se i studije o transfernim cijenama i upravo smo zbog toga i obuhvatili velike porezne obveznike koji su obveznici i revizije koja dodatno utvrđuje da li neko radi nekakve manipulacije i ja sam siguran da do toga neće dolaziti. Kršite i poslovnik i ustav, HS nadzire rad Vlade i vi ste dužni odgovarati. Ja sam vas vrlo jasno pitala jeste li provjerili odakle jednom državnom činovniku Josipu Jurčeviću milijuni na Malti, vi ne odgovarate. Ja sam vas vrlo jasno pitala kako to da PPD eksplozivno raste, a HEP pritom propada, a surađuju pod zaštitom Plenkovića, vi ne odgovarate, morat ćete odgovarati. kroz javno savjetovanje čini mi se da je bilo oko 130 dakle prijedloga i primjedbi od nekih 40-tak pravnih osoba, dakle i ono što je bilo vidljivo iz tih primjedbi koje su došle i, i prijedloga ono što se moglo horizontalno dakle primijeniti dalje kroz, kroz zakonske odredbe čini mi se da je, da je kroz zakon implementirano. Dakle, ono što se nije moglo odraditi, dakle da ne, da ne ispadne da se pojedinačno izvadilo van iz cijele te priče, vjerojatno i to se razmatralo, ali ako se nije moglo horizontalno riješiti onda se nije primijenilo. Dakle, pravne osobe gospodarstvenici su svjesni da moraju učestvovati u ovom solidarnom doprinosu i definitivno ne tako velik broj primjedbi je dokaz tome, molim vaš komentar. Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Pa jasno je da smo u okviru javnog savjetovanja usvajali i prihvaćali sve one konstruktivne prijedloge i trudili se ispraviti sve nelogičnosti potencijalne ovakvog jednog zakonskog prijedloga i smatram da smo uvažavanjem određenih izuzeća kada govorimo o mogućnostima smanjenja porezne osnovice to i učinili na način koji je realan i na način koji ne narušava osnovni koncept donošenja ovog zakona i njegov cilj i koji ne narušava prije svega kriterij pravednosti i koji nije protuustavan u smislu da se određenim sektorima rade određeni da tako kažem ustupci, prihvatili smo sve ono što je horizontalno i što je realno vodeći se predlaganjima ovoga zakona načelima prije svega gospodarske snage i horizontalne i okomite pravednosti, hvala. Pardon, čl. 12. izuzeci, a) zašto ako je novonastali i samostalni poduzetnik koji podnosi prijavu poreza na dobit za prvo porezno razdoblje nije obveznik dodatnog poreza, što znači da …/Govornik se ne razumije/… dane ne bi trebao platit porez recimo, da se malo našalim. Zašto velim, zašto ste izuzetak stavili taj? Članak br. 12. znači iznimno od čl. 4. ovog zakona obveznik poreza na dobit nije obveznik dodanog poreza na dobit prema odredbama ovog zakona a) ako je novoosnovani i samostalni poduzetnik koji podnosi prijavu poreza na dobit za prvo porezno razdoblje. Zašto da

a osim toga i oni bi de facto platili na, na svu dobit koju osnuju bez da se to može usporediti sa bilo kakvom referentnom vrijednošću i porez na dobit i dodatan porez na dobit, a počeli su poslovati, jel dakle u tom, ne znam jesam li dobro shvatio pitanje, ali. Zlorabim, zlorabim, 238. zlorabim. Ali zašto ako je netko dakle osnovao u tom trenutku poslovni subjekt, možda ga je osnovao isključivo da dobije ekstra dobit u toj godini, zašto bi njega izuzeli iz tog zakona, ako razumijete šta vam govorim. Znači vi ne želite osobu koja je osnovala poslovni subjekt u prvoj godini oporezovat, jel tako, je moje pitanje zašto ne, možda baš znači nemamo popis ko su ti ljudi koji su osnovali, to je pitanje. …/Govornik se šta ste rekli, nije bio uključen mikrofon, pa nismo čuli. Dobro, do…, dobro, dobivate opomenu, dobro. Izvolite replika poštovani Josip Begonja. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre, važno je istaknuti da pomoć Vlade u ovim izazovnim vremenima nije niti jedan trenutak bila upitna i da je kombinacijom niza svojih mjera Vlada svoje aktivnosti usmjerila u cilju pomoći i pomaganja razvoja gospodarstva, naravno i najosjetljivijim skupinama našeg društva kako bi osigurala standard primjeren ovim uvjetima. Ja bi vas molio da još jednom radi naše javnosti pojasnite koje su to sve mjere koje je Vlada RH poduzela u ovim izazovnim vremenima kako bi se kriza nadvladala,

Vlada je u čitavom tom razdoblju donosila niz mjera. Kada govorimo o suočavanju sa posljedicama covid krize najvažnije je istaknuti potpore za očuvanje radnih mjesta, općenito su to, radi se o izdašnim paketima, u travnju smo donijeli paket mjera za ublažavanje inflatornih pritisaka i porasta cijena energenata 5 milijardi kuna, u rujnu 21 milijardu kuna, travanjski paket bio je usmjeren na snižavanje stopa PDV-a na čitav niz proizvoda, dominantno prehrambenih kako bi se u cijelom prehrambenom lancu utjecalo i na snižavanje cijena. Isto tako u rujanskom paketu snižavali smo i cijene određenih proizvoda i cijene električne energije i utjecali poreznom politikom na snižavanje cijene energenata, dakle i troševinskom politikom i omogućavali našim poduzetnicima dohodovne potpore da mogu prebroditi ovu krizu.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, uvažene kolegice i kolege. Pa nesumnjivo je da je intencija ovog zakona stvarno ispravna, evo vidjeli smo i mnoge europske zemlje rade nešto slično, naravno svak radi na svoj način i kako bi više pomogla svojim građanima, nesumnjivo je da će ovaj porez i njegovo znači sve ono što će se sufinancirati kasnije građanima i kućanstvima koji su u biti najugroženiji će na neki način, pokušat će se ravnomjernije rasporedit teret Znamo da će se u biti oporezivat samo onaj dio dobiti koji je veći 20% od višegodišnjeg prosjeka tvrtki koje su radile, al kao što smo čuli i maloprije čuli i maloprije RH i Vlada RH mnogim subvencijama od onih prema građanima od smanjenja PDV-a, direktnih pomoći, ali isto tako i mnogim subvencijama prema poduzetnicima prije svega kod subvencije energenata, pomogla, pa znači pomogla je i ovim poduzetnicima koji imaju više od 300 milijuna prihoda, a u mnogima su vjerojatno te pomoći i veće nego što će biti i škare ovog poreza. Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Točno je, ja sam to i uvodno spomenuo, dakle kada je bilo potrebno brzo intervenirati i pomoći poduzetnicima kako bi očuvali svoje poslovanje Vlada je to učinila ne selektivno, horizontalno i pomagala je de facto svima jer je to bilo najučinkovitije rješenje, međutim intencija nije bila da netko uz to ostvaruje značajne razine dobiti u odnosu na prosjek nego da se pomogne poduzetnicima, prije svega onima koji su najugroženiji i čije je poslovanje najugroženije. To je posebno bitno istaknuti s obzirom da je dio tih mjera financirana iz proračuna, a proračun pune svi hrvatski građani kako kroz PDV, tako i kroz ostale namete i ukoliko su hrvatski građani, pa i oni najugroženiji koji idu u dućan i plaćaju na kraju krajeva na koje je prenesen taj porezni teret pomagali i doprinjeli financiranju mjera za gospodarstvenike onda je opravdano i razumno i normalno da i gospodarstvenici koji imaju nadprosječnu ekonomsku snagu i koji su ostvarili značajne razine dobiti pomognu tim građanima. Marijana Puljak. **Puljak, Marijana (Centar)** Poštovani ministre, pozivate se u primjeni ovog zakona na europsku uredbu, međutim u europskoj uredbi isključivo se i posebno u čl. 1. koji govori o predmetu i području primjene ove uredbe isključivo se govori o sektorima sirove nafte, prirodnog plina, ugljena i rafinerija. Dakle, nigdje nema osnove za proširenje primjene na toliki obuhvat kao što je to Hrvatska napravila. Osim toga, u Europi 15-tak zemalja je primijenilo ovu uredbu, niti jedna zemlja je ovako široko nije primijenila, isključivo se drži energetskog sektora, Mađarska je jedina to uvela za još financijske institucije, Poljska je to htjela uvesti za tvrtke sa više od 250 zaposlenika, to im je, ta namjera je propala, dakle vratili su se na osnovu uredbu. Dakle, na temelju čega ste donijeli ovaj zakon ako je isključivo na temelju uredbe koja ne dopušta ovoliko širenje obuhvata? Hvala. **Primorac, Marko** Hvala lijepo uvažena zastupnice. Uredba predviđa donošenje ekvivalentnih nacionalnih mjera ukoliko se cilj odnosno svrha ove uredbe ne bi ispunila. I osim toga mi smo imali specifičnu situaciju, određene države članice EU imaju ovaj sličan namet i na ostale sektore, nemaju samo na energetiku, imate u Španjolskoj primjerice na banke, na financijske institucije u nekim drugim državama, dakle nismo mi iznimka u tom kontekstu. Činjenica je da dominantno se oporezuje uglavnom oporezuje energetske kompanije, međutim ja sam istaknuo naše specifičnosti temeljem čega smo mi izuzeli odnosno proširili ovaj obuhvat jer smo već kroz redistribuciju potencijalnih profita u energetskim kompanijama učinili to na način da smo fiksirali cijene električne energije i ostalih energenata i proširili smo dakle taj obuhvat sa poreznim obveznicima koji su unatoč primjerice smanjivanju stopa PDV-a zadržali marže ili povećavali marže u trgovinama i u nekim drugim sektorima što je naša specifičnost u odnosu na druge države članice EU. Dakle povrijeđen poslovnik, čl. 238., dakle nije točno da ova uredba dopušta širenje obuhvata. Dakle, druge države jesu uvodile dodatne možda poreze, ali ne temeljem ove uredbe, vi se isključivo pozivate na ovu uredbu. Ja ću opet citirat, dakle u čl. 1. kaže se, citiram, utvrditi pravila za obvezni privremeni solidarni doprinos poduzeća i stalnih poslovnih jedinica koje obavljaju djelatnost u sektorima sirove nafte, prirodnog plina, ugljena i rafinerija, sve kasnije se poziva na taj članak. …/Upadica Sanader: Vrijeme/…. Slijedeća povreda poslovnika poštovani Zvane Brumnić. Kolegica vam je rekla, za svakoga ko je pročitao ovu uredbu, a ja sam je pročitao 6 ili 7 puta ne bi li pronašao to o čemu ste vi govorili i Vlada. Niti jedanputa se ne spominje da se

Vi ste to iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Slijedeća replika poštovani Dario Hrebak. **Hrebak, Dario (HSLS)** Poštovani ministre, prvo čestitke na ukidanju dvostrukog oporezivanja sa SAD-om. Što se tiče ovog poreza ja smatram da nijedan novi porez nije naravno dobar, jedino dobro kod ovog poreza je to što je on jednokratan i razumijem vas zašto i zbog čega ste se odlučili na ovaj potez, zbog svih ovih okolnosti. Ono što je isto smatram dobrim, dobro je da se odustalo od limita, dakle ide se na limit svih onih tvrtki koje imaju prihode veće od 300 milijuna, a odustalo se jer je bilo nekih špekulacija i u medijima da se ide i na one preko 60 milijuna, mislim da je to dobro jer ovaj porez s time neće zahvatiti ni male, ni srednje, a ni srednje velike hrvatske tvrtke. Ono što mislim da je dobro da se javno i jasno kaže, isto tako u medijima je bilo špekulacija da su takve velike iznad 300 milijuna kuna da se radi od svega 465 kompanija, a svega njih manje od pola dakle ulazi u porezne škare. Ako i one reinvestiraju dakle i one bi isto tako mogle ispasti iz tih poreznih škara. Dakle, jesu li ti okvirni podaci točni jer to nisam vidio u dosadašnjoj raspravi da je navedeno, a mislim da, da je bitno dakle da će doista oni najveći sa najvišim…/Upadica Sanader: Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Dakle što se tiče potencijalnih poreznih obveznika, postoje prema podacima iz 2021. simulacije koje smo mi radili, dakle na temelju tih podataka, 375 potencijalnih poreznih obveznika koji ostvaruju prihode više od 300 milijuna kuna, a od toga, 192 porezna obveznika bi utvrdila pozitivnu osnovicu dodatnog poreza na dobit temeljem kriterije koje smo mi predložili ovim zakonom. Dakle da smo to replicirali na situaciji i dobit ostvarenu u 2021. na prethodno četverogodišnje razdoblje iz 2020., '19., '18. i '17., radilo bi se o 192 porezna obveznika i o poreznim prihodima od 1,5 milijardi kuna. Što se tiče medijskih napisa i špekulacija, u to ne bih volio uopće ulaziti jer mediji, ne znam odakle bi uopće znali o čemu Vlada raspravlja s obzirom da nismo razgovarali sa medijima kada smo definirali prijedlog ovoga zakona. Hvala. Poštovani ministre. Ovaj porez, kao što smo već čuli će biti jednokratan te će se plaćati samo na dobit ostvarenu u 2022., a bit će naplaćeno u '23. g. Obuhvaćat će kompanije bez obzira iz kojeg sektora one dolaze, ali porezni obveznici djelomično mogu do kraja godine utjecati na svoje ovoga, prihoda, to znači, da li to znači da porezni obveznici povećaju svoje rashode s ciljem ostvarivanja što manje dobiti imaju mogućnost da svojim radnicima isplate neke neoporezive primitke, da li mogu investirati na taj način smanjiti svoju dobit i da ne ulaze u taj Hvala lijepo uvažena zastupnice. Drago mi je da ste spomenuli odnosno postavili ovo pitanje. Naravno da porezni obveznici mogu svojim politikama utjecati, dakle poslovnim politikama utjecati i na smanjivanje obveze porezne od ovog poreza i da mogu primjerice, povećanjem isplata, povećanjem plaća, povećanjem neoporezivih primitaka, a mi smo posljednjim izmjenama pravilnika o prihodu o porezu na dohodak utvrdili odnosno povećali te limite, tako da je trenutno moguće, ako se ne varam, u prosječno oko 2000 kuna mjesečno praktički isplatiti zaposlenici neoporezivo i to su neki poduzetnici već počeli činiti, ja pozdravljam taj potez, mi kao Vlada smatramo da i na taj način poduzetnici, dakle porezni obveznici pridonose redistribuciji tereta ove krize i pomažu svojim zaposlenicima, naravno da nemamo ništa protiv toga, ako na taj način umanje i svoju poreznu obvezu. Hvala. Poštovani predsjedavajući, poštovani ministre. Pozivate se na EU, uredbu kojom se omogućuje uvođenje poreza na ekstraprofit na energetski sektor. Uveli ste limit od 300 milijuna kuna. Ono što bih istakao da time ste zapravo omogućili da dio tvrtki koje ostvaruju ekstraprofit u energetskom sektoru ne uđe u ekstra, u ovaj porez. Govorimo naravno o primjerice, solarnim elektranama, koje su subvencionirane od strane države, govorimo o vjetroelektranama, koje također su subvencionirane i preko .../Govornik se ne razumije./... sa HEP-om. Međutim, ja ću napomenuti da time nisu obuhvaćeni ni plinski sektor, uključujući i tvrtke koje se nalaze u tzv. INA aferi koje su kupovale po 12 eura dakle plin, prodavali ga upravo državi za punjenje podzemnog skladišta plina po 140 eura, to su službeni podaci dakle

Točno, pozivamo se na uredbu i odgovorit ću odmah i na ove povrede koje su bile istaknute ranije. Uredba ne propisuje širenje sektora izvan energetike, ali smo se mi na uredbu oslonili u smislu cilja, svrhe, intencije i povoda za donošenje ovakvog zakona na kriterije i sve ostalo što je bilo potrebno utvrditi kako bi izravno primijenili odredbe uredbe, ali i proširili taj obuhvat i na ostale subjekte. Što se tiče subjekata koje vi spominjete u elektro-energetskom sektoru, koji ostvaruju prihode ispod 300 milijuna kuna, to je bilo i pitanje uvažene zastupnice Ahmetović, ja ću još jednom ponoviti, uredba na koju se pozivamo u stupu 2, utvrđuje da se treba isto tako zahvatiti i dio prihoda koji ostvaruje firmi iz elektro-energetskog sektora koji prodaju struju preko 180 eura MWh i to će biti jedan poseban prijedlog koji ćemo također, donijeti u dogledno vrijeme i dodatno oporezivati odnosno dodatan namet staviti i na ta poduzeća.

a prodavale državi po 140 ne nalaze se u ovom oporezivanju? Mislim da bi bilo logično da oni koji imaju gotovo 90% prihoda u profitu upravo te razlike cijene, nisu dakle oporezovane. Ovo je bila replika, dobivate opomenu. Sljedeća replika, poštovani Luka Brčić. **Brčić, Luka (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče, poštovani ministre. Evo kako je već naglašeno, ovo je jedan kontinuitet mjera počevši, je li, od Covida evo do danas, sa ovim mjerama poreza na dobit i provlači se uvijek jedan duh solidarnosti, a jasno da Vlada mora cjelovito promatrati vođenje države

koja će se dobiti ovim porezom, biti kanalizirana prema onima najpotrebnijima, a kod nas će dolje reći u Dalmaciji da je bolje davati nego primati i evo, zasigurno među ovim poslovnim subjektima ima i onih koji su profitirali kada smo mi ovdje spuštali PDV na određene proizvode iako zasigurno nije ovo nikakvo kažnjavanje uspješnosti niti odmicanje od tržišne ekonomije. Hvala lijepa. **Primorac, Marko** Hvala vam uvaženi zastupniče. Tako je, činjenica je da unatoč tome što je ovaj porez horizontalan, teret ovoga poreza, ako govorimo o sektorima na temelju simulacija koje smo mi izradili bi upravo snosili poslovni subjekti koji su u djelatnostima prerađivanja, prerađivačke industrije gdje se praktički uključuje i INA, poduzeća u sektoru trgovine na veliko i na malo. Dakle, to su upravo ti subjekti, dio građevinarstva. To su oni koji dominantno bi prema simulacijama na temelju 2021. trebale snositi ovaj porez. Hvala. Sljedeća replika poštovani Boris Lalovac. **Lalovac, Boris (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre. Evo danas ćemo ovdje čuti bez obzira u kojem klubu se nalazimo raspravu o ovome porezu i ja mislim da ona nije neka ideološka, nego stvarno da čujemo od vas argumente. I zbog toga je sa naše strane da čujemo vaše argumente. Imali ste dobru uvodnu raspravu. Bilo bi dobro da je išlo u dva čitanja. Ja znam da imamo kratko vrijeme, međutim i kroz ovakvu raspravu dosta stvari se razjasni šta je, šta nije. I kad i što ste vi rekli, čuli neke prijedloge. Moje pitanje vezano je za izvoznike i ako je netko ostvario, pa tu puno nema stranačkih pitanja. Čisto da razumijem. Ako je netko i ostvario dodatni dobit na izvozu u Italiji, Njemačkoj, a znamo da na tim tržištima su marže stvarno niske, da je teško tamo ostvariti ikakav promet pitanje da li bi se ovim dijelom čisto i poruka izvoznicima koji poboljšavaju platnu bilancu, koji su stvarno najjača snaga hrvatskog gospodarstva da li ih se ovim dijelom moglo u ovome dijelu izuzeti.

Pa činjenica je da smo se mi orijentirali na načelo gospodarske snage, a oni koji su tu gospodarsku snagu povećali i izvozom smatrali smo da je dobro da oni također pridonesu dominantnije financiranju mjera za one građane kojima je to najpotrebnije. Kada govorimo o izvoznicima, odnosno gospodin uvaženi zastupnik Bajs je spomenuo i plinske biznise i ostalo moram reći da će oni koji imaju preko 300 milijuna kuna prometa, a svi koji su bili u takvom biznisu imaju preko 300 milijuna biti obuhvaćeni, a isto tako kada govorimo o izvoznicima postavlja se pitanje do koje razine bi to trebalo utvrditi da se postavlja nekakva granica prihoda koju bi netko ostvario u izvozu, pa da ga smatramo izvoznikom pri čemu referirajući se ponovo i na pitanje gospodina Bajsa postoje izvoznici koji su sto posto izvozili određene energente primjerice u Luksemburg za koji smatramo da ne bi bilo razumno da onda na taj način isključimo izvoznike. Dalija (Stranka s imenom i prezimenom)** Uvaženi ministre, nekako ovaj zakon nazivamo Zakon o porezu na ekstra profit. Meni se čini da bi ovo trebalo nazvati jednom pričom o ekstra muljaži ove Vlade Andreja Plenkovića. Naime, sa jedne strane pozivate se na uredbu iako je uredba ciljala na energetski sektor, očito mi ovdje u Hrvatskoj nećemo obuhvatiti taj energetski sektor. Dakle, to ne drži vodu. Druga stvar, uvodite jedan porez na kraju godine dakle u 12 mjesecu i to u drugoj polici a oporezivat ćete ono što se dogodilo prije toga. Dakle, to nije kažnjavanje najuspješnijih, odnosno nije samo to, nego je pokušaj da od onih koji su dobro poslovali unatoč krizi naplatite i pokrijete packe i nered vlastite Vlade. Ako želite uštediti jednu i pol milijardu evo vam prilike, nemojte isplatiti naknadu štete MOL-u jer za to ne postoji pravna osnova, a sve ove priče kako ćete ovaj porez iskoristiti da pomognete potrebitima … …/Upadica Sanader: Vrijeme./… … naprosto je ono Hvala lijepo uvažena zastupnice. Ja naravno uvažavam vaše mišljenje, ali ukoliko nekoliko puta i tijekom ove rasprave istaknemo da će se svi prihodi od ovog poreza usmjeravati upravo prema onima kojima je pomoć najpotrebnija, prema kućanstvima, prema građanima, ne prema tvrtkama onda mislim da je jasno da se iz ovoga neće pokrpavati nikakve rupe u proračunu niti raditi bilo kakva druga redistribucija. Ja sam na većinu ovoga što ste vi postavili praktički u smislu pitanja i odgovorio. Dakle i činjenica se ne bi ništa promijenilo da smo ga uveli i ranije, ne bi poduzetnici manju dobit htjeli ostvariti. Pa ne bi sigurno kupcima rekli nećemo ti prodati robu jer ćemo ostvariti dobit pa ćemo ući u dodatan porez na dobit. Mislim da to nije razumno tako nešto očekivati. I žao mi je što ne koristimo replike za nekakva nova pitanja nego imamo replike koje su pripremljene, pa onda ja na to odgovorim a vi ponovno repliku iskoristite za nešto što je već odgovoreno. Hvala. s imenom i prezimenom)** Hvala. Povrijeđen je članak 238. Meni je žao što vi ne čujete te replike kao priliku da nešto promijenite ili popravite. Naime, ja vam ukazujem da je ovaj zakon retroaktivan u svojoj primjeni što dovodi u pitanje i ustavnost i zakonitost, a kada bi naši sudovi radili onako kako treba raditi ovo se ne bi moglo niti dogoditi. Dakle, ovaj zakon je primjer onoga što država nikad ni u kojim okolnostima ne bi smjela raditi. ste to iskoristili za repliku, dobivate opomenu. Povreda Poslovnika poštovana Marija Jelkovac. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Potpredsjedniče kolegica je povrijedila članak 238. Poslovnika. Vrijeđa nas ovdje sve zajedno jer misli da smo valjda neuki. Retroaktivnost koja postoji je objašnjena razlozima koji su stvarni i objašnjenje je vrlo razumno, drži vodu i vaše sve ove primjedbe su upućene u stvari samo iz jednog razloga što vi ne prihvaćate ništa što je realno jer mrzite ovu Vladu i mrzite HDZ. Vi ste ovo iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Povreda Poslovnika ponovo poštovana Dalija Orešković. Zahvaljujem. Kolegica Jelkovac je povrijedila članak 238. Doista ne znam što HDZ-u daje pravo da utvrđuje je li obrazloženje retroaktivnosti koja je protuustavna opravdano ili nije. Za to postoje druga nadležna tijela. I ako se uspostavi da sam ovdje bila u pravu da i sam Ustavni sud kaže da ste ovo radili sa krivim neracionalnim, neproporcionalnim tumačenjima tko će platiti naknadu štete.

jer je ovo bila čista replika. Marija Jelkovac poštovana, povreda Poslovnika. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Ponovno je povrijedila kolegica članak 238. Poslovnika i ponovno netočno kolegice. Nije HDZ ovdje ocjenjivao retroaktivnost, retroaktivnost je obrazložio predlagatelj a Odbor za zakonodavstvo kojem je to u nadležnost je osvrnuo se na to obrazloženje. Hvala. kao saborski zastupnik naravno da dajem punu potporu ovakvom zakonu. Moje je pitanje imate li saznanje da li je u Hrvatskoj državi do sada usvojen i bio na snazi jedan ovakav zakon ovoliko korektan, solidaran, human prema onima kojima treba u odnosu na one koji imaju više. Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Ja ne pamtim to, odnosno ne znam s čime bih ga mogao usporediti. Dakle, ovo je zakon kojim ponovit ću još jednom raspoređujemo i raspodjeljujemo teret krize tako da oni koji su ostvarili iznad prosječne razine dobiti unatoč teškim okolnostima uslijed kojih je većina gospodarstva i većina stanovništva bila suočena sa ozbiljnim posljedicama ostvarili značajne, nadprosječne razine dobiti u većoj mjeri pridonesu teretu ove krize i da pomognu onim građanima, dakle da vrate jedan manji dio svoje dobiti, jednu trećinu svoje povećane dobiti i preraspodijele prema građanima i kućanstvima. Neće se tu nikome ugroziti egzistencija od tih poreznih obveznika, niti će oni zbog toga otići iz Hrvatske, niti će zaustaviti investicije. Imaju još dvije trećine povećane dobiti da obave sve te investicije. Sljedeća replika poštovani Jure Brkan. **Brkan, Jure (HDZ)** Zahvaljujem se predsjedavajući. Poštovani ministre nije ni malo ni popularno, ni uobičajeno da konzervativna Vlada desnog centra uvodi neke dodatne poreze. ovo nisu ni uobičajena vremena. Tako ista ta konzervativna Vlada desnog centra kroz covid pandemiju pomogla svoje građane i poduzetnike raznim paketima mjera, pa i sada u doba energetske krize i geopolitičke nestabilnosti pomažemo ponovo i poduzetnike i građane. Molim vas, da li od ovih potencijalnih 375 obveznika koje ste vidjeli na 2021. godini koji bi trebali biti obveznici ovoga dodatnog poreza, da li ima itko od njih a da nije imao koristi od paketa mjera za zaštitu građanstva i poduzetnika. Da li znate nekoga evo ovaj nije imao nikakve koristi, na njega ni svi paketi mjera nisu utjecali. Hvala. Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Pa ako pogledamo malo retrospektivu i vratimo se nekoliko godina unatrag od potpora za očuvanje radnih mjesta do mjera koje su donesene i u travanjskom i u rujanskom paketu mjera posebno kada govorimo o ograničavanju cijena električne energije pomoć je bila pružena svim poduzetnicima. Ne znam doista tko bi ostao isključen, odnosno tko od tih poreznih obveznika ovoga poreza, a to su oni koji su jako veliki, najveći porezni obveznici tko bi to mogao biti da nije koristio subvencije u smislu snižene cijene električne energije, primjerice ili drugih energenata i ostale potpore koje sam malo prije spomenuo. Meni takav porezni obveznik nije poznat. Dakle, to bi trebao biti netko tko ne koristi električnu energiju, tko ne koristi energente, a upravo takvo poslovanje i takvu cijenu energenata omogućili su hrvatski građani i svi oni obveznici ostalih poreza i nameta koji se uplaćuje u državni proračun, kojima je sada pomoć potrebna. Hvala. **Brumnić, Zvane (Nezavisni)** Poštovani ministre, jučer sam na odboru na kojem niste bili jasno postavio pitanje što vaši nisu odgovorili sa kojim člankom zakona, odnosno direktive je povezan ovaj zakon? Jer iz cijele direktive potpuno je jasno da solidarni porez koji se ovdje spominje samo na one koji su vezani za energiju. Ja bih vas molio ovdje kao ministra i kao člana HDZ-a da objasnite razliku između profita, ekstra profita i nezakonite zarade. I još jedno pošto imam vremena kad govorite o ekstra profitu, odnosno o zaradi koju su ovdje ostvarili vi ste u svojoj jednoj od odgovora na repliku rekli koga će se najviše oporezivati. Najviše će se oporezivati proizvođačku djelatnost. I ja vas pitam da li stvarno mislite da u Hrvatskoj ima previše proizvodnih firmi? **Sanader, Ante (HDZ)** Imamo povredu Poslovnika poštovani Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Brumnić je vjerujem ne namjerno povrijedio članak 238. uvrijedivši ministra nazvavši ga da je član HDZ-a a nije. Hvala.

Nisam ja doista član HDZ-a ali ne mislim da je to HDZ-u nedostatak nego prednost jer je pokazao da je spreman uključiti u svoje redove i nekoga tko nije nužno stranački vezan uz Hrvatsku demokratsku zajednicu i ja na tome Hrvatskoj demokratskoj zajednici i svim zastupnicima koji su podržali taj prijedlog zahvaljujem. Mislim da je to bila dobra odluka. Što se tiče oporezivanja odgovorio sam već na pitanje uredbe, ali sad ću još eksplicitnije. Dakle, činjenica je da smo se inicijalno pozvali na uredbu u smislu intencije. Ali činjenica je isto tako da proširenje obuhvata na sve ove ostale sektore nigdje eksplicitno ne piše u uredbi. Ako ste to htjeli čuti ne piše. Mi smo to proširili kao nacionalnu mjeru pozivajući se na uredbu u smislu intencije i svrhu koja ne bi bila ispunjena i proširili dodatno na ostale sektore kako bi se ispunila osnovna intencija donošenja takvog jednog zakona. Ponovo povrijeđen čl. 238. Kažete ponovo da se pozivate na uredbu i njenu intenciju, a u uredni je jasno rečeno koja je njena intencija i od koga se želi prikupiti taj solidarni doprinos. Ne sporim da Vlada može donijeti bilo kakav svoj dodatni porez, itd., ali pozivati se u tome na ovu uredbu je potpuno krivo jer nigdje toga u uredbi nema.

kako to govorimo o solidarnosti u kojoj sudjeluje samo 0,1% poduzetnika koji će ovim porezom biti kažnjeni? Samo 0,1%. Dakle to je jedna manjina koja će plaćati čak 33% poreza na onaj dodatni dio koji ste vi u formuli odredili. Je li mislite da bi time bilo možda ugroženo njihovo ulaganje? Pa, ja bih se još osvrnuo na jedan bitan aspekt. Da li mislite da će oni možda štedjeti na plaćama svojih zaposlenika u nekom budućem vremenu da bi nadoknadili ovaj gubitak koji im država sada uzima? I još nešto, bez računanja profitne marže, dakle relativnog odnosa dobiti i prihoda, vi ne možete znati tko je ostvario stvarno ekstraprofit jer apsolutna dobit nije pokazatelj .../Upadica: Vrijeme./... stvarnog Ne smatram, dakle ne mogu se složiti sa vama. Činjenica je da se oporezuje povećana razina dobiti u odnosu na prosječno četverogodišnje razdoblje, to znači da je netko ostvario dobit koja je više nego 20% veća od tog prosjeka i ne bi trebalo zbog ovog poreza nikome biti ugrožena egzistencija niti bi netko trebao smanjivati plaće ili raditi bilo kakve druge zahvate jer radi se o redovnom poslovanju koje je još dodatno naraslo u 2022. g., dakle ne radi se o nekim subjektima koji su ugroženi zbog ovog poreza pa sad moraju raditi redukcije nekakve u smislu svojih rashoda. Dapače, oni će imati 2/3 prostora prostora za još dodatnu ekspanziju za povećanje plaća i za sve ostalo. A što se tiče očuvanja investicijskog potencijala i EBIDA marže i ostalih stvari koje su bile isto tako isticane tijekom javnog savjetovanja, smatram da u ovom trenutku kada postoje građani koji su egzistencijalno ugroženi, to nikome ne bi trebao biti prioritet. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika, poštovani Željko Lenart. Zahvaljujem poštovani ministre. 2 termina koja vi ovdje najviše koristite su prihod i dobit. Prihod može biti 299 milijuna kuna, a dobit 250 milijuna kuna, ta tvrtka neće ući u ove škare oporezivanja, a proizvodne djelatnosti su te koje imaju možda velike prihode, ali nemaju toliko veliku dobit jer njihov trošak proizvodnje snosi materijal, usluge i mnoštvo toga, tako da mislim da bi trebalo razmisliti o proizvodnim djelatnostima da se njih ovdje ili isključi ili da se neka druga granica postavi, ali mislim da bi bilo najpravednije da se išlo isključivo na dobit pa da se .../nerazumljivo/... određena granica čiste dobiti i tu se oporezivao taj ekstraprofit. Hvala. **Reiner, Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Što se tiče granice, uvijek mora postojati nekakva granica, mi trenutno imamo u Zakonu o porezu na dobit granicu prihoda koju, ako netko premaši, plaća porez na dobit po većoj stopi. Dakle to nije ništa neuobičajeno i ovaj zakon, odnosno ovaj prijedlog je donesen upravo tom analogijom, dakle ne znam što bi tu trebalo biti sad odjednom sporno, čitavo vrijeme to koristimo. Što se tiče sektora, bila je već prozvana, odnosno istaknuta prerađivačka industrija, u prerađivačkog industriji je prema našoj Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, primjerice i INA. Da li netko smatra da možda INA ne bi trebala plaćati ovaj porez pa da smo na taj način izuzeli? Ali i bez uopće rasprave o ovom pitanju, sektorska izuzimanja nisu ustavna. Dakle mi s obzirom na našu ustavnu praksu ne bi tako nešto mogli učiniti. Porez treba biti horizontalan i trebaju ga plaćati prema utvrđenim horizontalnim kriterijima porezni obveznici bez izuzimanja pojedinih sektora. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam predsjedavajući. Poštovani g. ministre. Samo kratko da se naslonim na ovaj vaš prethodni odgovor. Znači po vama, nešto je ustavno, nešto nije, a retroaktivnost jednako tako, neustavna, odjedanput ostaje ustavna. Mislim da ste evo, poprilično tu ajmo to tako reći, u krivu. No, moja su dva kratka pitanja. Čl. 12 st. 1 alineja c ovoga zakona kaže da se iz obveze ovoga poreza izuzima poduzetnik ako okončava svoje poslovanje bez prethodnog prijenosa djelatnosti na druge porezne obveznike i ako podnosi zadnju prijavu porezna na dobit. Dakle, moje pitanje je znači li to da ako netko do kraja godine zatvori tvrtku, premda imao tih 300 milijuna kuna i više dobiti, neće platiti ovaj novi porez? I zadnje pitanje, imam još 15 sekundi, spomenuli ste da idete na AmCham, američku gospodarsku komoru, a u javnom savjetovanju odnosno u e-Komentarima našao sam njihov komentar koji završava rečenicom AmCham se snažno protivi uvođenju ovakvog poreza na dodatnu dobit. Molim komentare. Hvala lijepa. Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Teško je u jednoj minuti odgovoriti na 6 pitanja. Meni je jasno da vi imate potrebu sve postaviti, ali ja ne mogu na 6 pitanja odgovoriti u jednoj minuti. Što se tiče AmChama, ja nisam siguran koje su prijedloge oni slali u javno savjetovanje i što smo mi od toga .../Upadica se ne čuje./... što smo mi od toga prihvatili, međutim, ja se ne krijem, ja sam vio i u Hrvatskoj udruzi poslodavaca prije 2 tjedna i pred 200 potencijalnih poreznih obveznika razgovarao o ovom prijedlogu zakona. Ja mislim da je to dobra praksa, ja mislim da trebamo biti otvoreni, da trebamo argumentirano raspravljati, da trebamo uvažavati pojedine komentare i tu ne vidim ništa sporno, ja mislim da je to čak dobra praksa, dakle mi se apsolutno ne krijemo i ne želimo iz nekakvog bunkera reagirati. Što se tiče ustavnosti i retroaktivnosti dakle ne mogu vam tu ništa konkretno odgovoriti, postoje institucije koje će to procjenjivati, po mojim saznanjima, ja nisam pravnik, sa ljudima kojima smo se konzultirali i sa stručnjacima ne bi ništa takvo bilo dovedeno u pitanje ni u smislu retroaktivnosti ni bilo čega drugog.

sjećamo se i covida i potresa, al evo oko covida, koliko je i na koji način je jedna globalna kriza poslovanja gdje, gdje su životne situacije i egzistencije već dolazile u pitanje, hrvatska Vlada je izuzetno kvalitetno reagirala, išla je pomoći i poduzetnicima razmišljajući o čovjeku prije svega. Sigurno da i danas i u ovom zakonu sagledate na jedan način napraviti najbolje što je moguće. svih Vlada, evo imamo i bivša Vlada SDP-a na način mogućnosti nečinjenja, ne iz nekog razloga nego jednostavno se nisu usudili ući u određene projekcije problema, ovo što ste rekli da rasprava mora postojati i da u mnogim situacijama se neće slagati, ali rasprava je zdrava…/Upadica Reiner: Hvala/…iz nje dolaze i kvalitetni amandmani na koje pozivate sve zastupnike. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani ministar Primorac. **Primorac, Marko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Da, ja se apsolutno s vama slažem, u pravu ste, rasprava mora postojati i mi smo na taj način i pristupili donošenju ovog zakonskog prijedloga upravo raspravljajući sa poduzetnicima, a naravno da smatramo da je nečinjenje nešto što je vrlo opasno jer smo isto tako kada promatramo sve ove mjere koje je Vlada donijela mogli ne činiti ništa i zalažući se za tržišno gospodarstvo reći neka tržište napravi ono što tržište mora učiniti, pa ko je uspješan neka preživi, mogli smo i to napraviti i reći mi smo tržišna ekonomija, ne želimo nikako intervenirati. Mi to nismo učinili, donijeli smo sveobuhvatne pakete mjera i u travnju i u rujnu i pomagali našim poduzetnicima jer smo smatrali da je pomoć u tom trenutku ne samo opravdana nego i nužna i to ćemo naravno činiti i dalje na načelima socijalnog tržišnog gospodarstva i kreiranja uvjeta za nesmetano funkcioniranje tržišta kada ono može funkcionirati. a sutra ćemo raspravljati o zakonu, zakonima koji će građane i one koji koriste zdravstvene usluge koštat još 2,5 milijarde kuna. Naravno najvažnija stvar trenutno u Hrvatskoj je kako ćemo proć večeras sa Argentinom, pa u tom smislu se može reć da imate malo i sreće. Što se tiče poreza na ekstra profit njega bi trebalo samo malo dopunit da bude kompletan i to proširiti na političke stranke. Evo recimo HDZ, u prošlom sazivu

U ovome sazivu skupljaju žetone za dvotrećinsku većinu, a protiv pojedinaca s četvrte razine otvaraju se istrage za milijarde. Ako to nije ekstra profit ja stvarno ne znam šta je ekstra profit. Zahvaljujem. Hvala. Ministre prije odgovora pozdravimo na galeriji učenice i učenike Gimnazije

da se uče politici, da znaju da je njihova participacija u političkom životu iznimno važna. Ja to pozdravljam i nadam se da će takav pristup omogućiti i potaknuti učenike da ubuduće budu aktivniji i da se aktiviraju, da izlaze na izbore i da u skladu sa programima pojedinih političkih stranaka donose određene odluke i na taj način iskazuju svoje preferencije. A što se tiče pitanja g. Bauka uvaženog zastupnika da ne misli da ja neću na to odgovoriti, svi oni poduzetnici koji su ostvarivali profit, neovisno čiji su, ko je njihov vlasnik, kojoj stranci neko pripada, će platiti ovaj porez. Ne znam da li sam odgovorio dovoljno konkretno na vaše pitanje, ali mislim da niste očekivali ni konkretniji odgovor od mene. Hvala. evo više puta se spominju zapravo kriteriji kako je teško postaviti zakonite kriterije kako bi se, kako bi zakon bio primjenjiv za sve i ono što je ovdje jedan od kriterija zaista uzet, a to je ukupan prihod u odnosu na Zakon o računovodstvu. Međutim, ono što možda se nedovoljno istaknulo koji su to i izuzeci koji upravo ti i takvi mogu i imaju mogućnosti koristiti i time biti izuzeti ili će smanjiti znatno obvezu poreza na ovaj dodatni porez na dobit. Poštovani ministar Primorac. **Primorac, Marko** Hvala lijepo uvažena zastupnice. Pa tako je, postoje izuzeci koje smo uvažili prvenstveno temeljem javne rasprave, a oni se odnose prije svega na izuzimanje onih godina u kojima su porezni obveznici ostvarivali gubitak iz izračuna ove 4-godišnje prosječne dobiti. Isto tako posebnu smo pažnju posvetili onima koji su investirali, koji su ulagali i koji su s te osnove ostvarili povećane razine dobiti u 2022.g., dakle ako je neko primjerice korisnik u smislu umanjenja porezne osnovice na temelju Zakona o poticanju ulaganja, ta se analogija primjenjuje i na ovaj Zakon o dodatnom porezu na dobit, dakle porezna osnovica se umanjuje za 100%, 75%, 65% ili 50% ukoliko je netko sa te osnove korisnik takvih poticaja. Isto tako izuzimaju se određeni izvanredni prihodi odnosno izvanredna dobit ostvarena od prodaje materijalne i nematerijalne imovine, dugotrajne, dionica, udjela, dakle čitav niz stavki koje će isključiti one koje ne bi trebalo obuhvatiti ovim prijedlogom. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani ministre, moram malo sad preformulirati svoju repliku da ne bude baš ista kao i kod kolegice. Dakle, vi planirate ovim ekstra profitom oko jednu i pol milijardu kuna i u ovom prijedlogu zakona kažete da neće biti nekakvih većih odstupanja čak i kad se dođe do potpunih podataka. Međutim od ove 192 tvrtke koje planirate da bi mogle biti zahvaćene tim ekstra dobiti. Činjenica je da postoje mogućnosti da neki i smanje tu poreznu osnovicu, pa između ostaloga i ove neoporezive isplate, božićnice itd. Kamoli sreće da svaki radnik može dobiti mjesečno onaj maksimum koji se može na taj način isplatiti, pa onda investicijske aktivnosti, rezervacije za buduće troškove itd. Hoćete li vi poticati poduzetnike da idu na to, hajmo reći izbjegavanje ekstra dobiti pa da na taj način nagrade svoje zaposlenike ili vam je stalo da dođete do ovih jednu i pol milijarde kuna. Što vam je tu više prevaga? Hvala. Poštovani ministar Primorac. **Primorac, Marko** Hvala lijepo uvažena zastupnice. Mi naravno nećemo ulaziti u poslovnu politiku poduzeća. Dakle, na poduzećima i njihovoj poslovnoj politici je na koji način će reagirati i kako će koristiti povećanu razinu dobiti koju su ostvarili. Ali nastavno i na pitanje praktički uvaženog zastupnika Grčića možemo reći da svakako je ovo mjera koja bi potaknula povećanje plaća kroz neoporezivi, isplatu neoporezivih primitaka, a ne smanjenje primanja zaposlenika. Nama je svejedno na koji način će netko doprinijeti raspodjeli tereta ove krize, odnosno ukoliko netko bude i investirao ili imao bilo kakve druge realne opravdane rashode nećemo ulaziti u to zbog čega je netko takvu polovnu odluku donio. Međutim, ukoliko govorimo o ilegalnom odnosno nezakonitom izbjegavanju plaćanja poreza nekakvim manipulacijama u smislu računovodstva i poreznih propisa Porezna uprava će naravno to detaljno kontrolirati i neće dozvoliti da se tako nešto dogodi. Hvala vam lijepo poštovani ministre, možete otići na mjesto. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu i prva će u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista govoriti poštovana zastupnica Vesna Vučemilović. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre. Još uvijek je u sabornici sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Prijedlog zakona koji je digao popriličnu buru u javnosti čim se najavio odmah je krenula, odmah su krenule žalopojke, tugaljke, pritisci razno razni. Meni osobno je žao što mi se čini da je Vlada ipak u jednom dijelu popustila tim pritiscima i o tome svjedoči da mi imamo sada manji broj gospodarskih subjekata koji će biti obuhvaćeni ovim zakonom. Njih će biti 192 po nekim procjenama. I umjesto najavljenih 2 milijarde kuna prikupit će se milijardu i 600 milijuna kuna. E sad kad gledamo cijeli naš proračun i pitanje je hoće li nas tih milijardu i 600 milijuna kuna spasiti ili neće, možemo li bez toga ili ne? Možda smo mogli i bez toga. Treba li u ovakvim okolnostima uvesti ovakvu mjeru? Po mom mišljenju treba. Činjenica je da su se stvorile određene okolnosti u kojima su određeni poduzetnici jer su jednostavno bili spretniji, jer su primijetili da negdje mogu nešto zaraditi više ostvarili ekstra dobit. I činjenica je da mi cijelu ovu godinu bilježimo rast cijena poglavito u segmentu prehrane. Energetiku neću ni spominjati, ona je već krenula 2021. I činjenica je da upravo te cijene prehrambenih proizvoda najviše pogađaju one najsiromašnije. Na žalost u Hrvatskoj je takvih jako, jako puno. Udio siromašnih u Hrvatskoj je između 18 i 20% trenutno na razini države 19% i tu se negdje između 18 i 20 kreće što je daleko više nego recimo u Sloveniji koja je evo naša susjedna država sa kojom se volimo često uspoređivati. I upravo inflacija i ti troškovi ovih osnovnih temeljnih prehrambenih namirnica najviše pogađaju te najsiromašnije slojeve. Što još želim u tom dijelu istaknuti? To je da i mi imamo izuzetno izražene regionalne nejednakosti, pa je najveći udio siromašnih u panonskoj Hrvatskoj 27%, visokih 27%. To je 5 slavonskih županija, to je Banovina. Sjeverna Hrvatska 18 i pol posto, jadranska 18,1. Ne stojimo ni tamo bajno ali najugroženiji smo upravo u ovom dijelu. Ako gledamo strukturu stanovništva onda su to umirovljenici, onda su to stariji od 65 godina, onda su to oni koji žive u ruralnim krajevima, onda su to jednočlana kućanstva, a najpogođenije su žene starije od 65 godina koje žive same u ruralnim dijelovima. Takvih je preko 30%, preko 30% u riziku od siromaštva. To su izuzetno visoke brojke i moramo se zapitati uistinu svi zajedno što možemo učiniti. Stoga ovaj dio gdje će se ova sredstva strogo namjenski koristiti kako bi se pomoglo upravo tim najugroženijim skupinama, a sad vidimo, ove brojke pokazuju da njih ima dosta. nije to mala kategorija. Znači i to po egzaktnim mjerilima gdje se gleda postotak od medijalne plaće koju oni primaju, medijalna plaća 6 i pol tisuća kuna. Znači 40% su oni koji su direktno u riziku od, koji su već siromašni, je li? A ako imate 70% medijalne plaće, to je, onda ste u riziku od siromaštva pa ajde vi preživite danas, znači 40% od 6,5 tisuća kuna, ajmo mi to sračunati. To su čarobnjaci. Kako ti ljudi žive, oni su uistinu čarobnjaci. Trebali li njima pomoći? Zasigurno treba i istaknut ću još jednom. Taj dio je u ovom zakonskom prijedlogu dobar i treba ga podržati. Ono što se postavlja pitanje, mi smo imali, znači vrlo nedavno i rebalans i usvojio je Sabor i državni proračun, ako su sve stavke posložene dobro, čemu sad ovih još milijardu i 600 milijuna. Znači ako ste sve zatvorili, a uvjeravali su nas iz Ministarstva financija da je proračun i socijalan i inkluzivan i održiv, itd., ako je taj proračun napravljen kako treba, čemu sad ovo? Znači tamo imamo sve, zatvorene su sve stavke, čemu ovih milijardu i 600? Ali, ajmo se malo vrati znači na to. Bilježimo pad realne potrošnje od 8. mj., realne potrošnje, znači ona koja je umanjena za inflaciju, već u rebalansu smo vidjeli da se iz fondova nekoliko milijardi nije iskoristilo zato što kasnimo sa projektima, a upravo za proračunu za iduću godinu se poprilično oslanjamo na ta sredstva iz EU fondova, svaka 5. kuna nam dolazi iz EU fondova i kad to tako pogledate, onda malo rezerve sa strane dobro dođe jer se ti novci koji trebaju doći iz fondova očigledno možda i neće dolaziti onom dinamikom kako je predviđeno. Ono što još želim reći, to je da je već u izvješću za prvih 6 mjeseci za ovu godinu bilo evidentno da će se ovakva mjera donijeti jer je porez na dobit za prvih 6 mjeseci ove godine u odnosu na proteklo isto razdoblje prošle godine bio veći za 1,9 milijardi kuna i iz te brojke se već vidjelo da se nešto u tom dijelu treba poduzeti. Dosta je bilo povika o tome da to nije dobro za investicijsku klimu, da ćemo onda, da će investitori zaobilaziti Hrvatsku, pa zaobilaze i sad, ajmo biti iskreni. Imamo više, pogotovo greenfield investicija i u Mađarskoj i u Sloveniji, pa čak i u Srbiji koja uopće nije član EU tako da tako da taj argument po meni ne stoji. Ono što je meni interesantno, to je mišljenje poduzetnika koji smo imali prilike čuti ovih dana, da bi oni bili više za to da se ovaj porez uveo svima. To je meni interesantno, ovaj, Vlada se fokusirana na samo one najveće, a oni smatraju da bi bilo pravednije da su bili uključeni svi i u principu bi to onda bio taj nekakav krizni porez kakve smo mi već imali, sjetite se kad je bila Vlada Jadranke Kosor, ona je bila premijerka, bio je onaj krizni porez, ali na dohodak, u tom slučaju, je li? Zvali su ga Jacin porez i svi su jedva čekali da se Jacin porez ukine pa su se računale plaće s tim porezom i bez njega. Ovo je na godinu dana, nijedan poduzetnik zbog toga neće propasti, jesu li obuhvaćeni svi koji su trebali biti, vidimo po nekim preliminarnim spiskovima, prva je INA. Tu je i PPD, tu su brojne trgovačke kuće, tu su i neki proizvođači prehrambenih proizvoda, ima li tu i onih koji možda nisu trebali biti? Vjerojatno. Ali, ne možete nikada napraviti mjeru koja će biti u potpunosti onakva kako je to zamišljeno, nažalost, to je jednostavno tako, da mi napišemo ne znam kako dobar zakon i on u primjeni već može imati nekakve male devijacije. Treba li ići u oporezovanje nekih drugih oblika, to je ono što bi trebao biti smjer jer mi previše oporezujemo potrošnju, kod oporezivanja dohotka smo napravili značajne pozitivne promjene i možda bi trebalo u budućnosti razmisliti da se napravi nekakav miks i nekakav, neko fino podešavanje našeg poreznog sustava, kako bi porez na imovinu ipak bio značajniji prihod državnog proračuna, nego što je to sada, a onda možda i ovakve rasprave o nekakvim porezima na ekstraprofit, itd., ne bi ni imali. Hrvatski suverenisti će ovo podržati. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Mosta govorit će poštovani zastupnik Zvonimir Troskot, izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani kolegice i kolege i poštovane i cijenjena javnosti koja nas pratite putem ekrana. Što se tiče ovoga zakona, dakle kontekst prije svega je bio europski gdje je EU krenula s idejom da bi se dodatno oporezovale energetske kompanije koje su, pod navodnicima, zaradile puno više nego što su to zaradile ostale kompanije u gospodarstvu i onda kada se krenulo primjenjivati to pravilo u RH onda se zapravo vidjelo da bi država trebala oporezovati HEP, a ne možeš ga oporezovati jer ga je Frane Barbarić bacio na koljena, onda bi se trebalo oporezovati dodatno INA, ima eventualno smisla, onda OMS Ulaganje koje je bilo u samoj aferi, što već su banke kao takve dakle zaustavile taj novac pa opet nema smisla i onda dobijete još eventualne kompanije koje imaju neto maržu nekakvih 1%, ali su organizirane kao holding kompanije pa će sa određenim naknadama za upravljanje, holding kompanije povući ta sredstva van Hrvatske i opet od tih poduzeća nećemo dobiti apsolutno ništa. E sada prije svega i partnerima kada se komuniciralo, ministar je sam došao i određenim partnerima rekao da neće doći do oporezivanja da bi sutradan došlo zapravo do te najave dakle da se ide sa ekstra porezom što je socijalne partnere doslovno dotuklo što znači da to nije ekonomska računica, nije to ekonomska politika. To je čista politička odluka da se ide sa ovim oporezivanjem koje u samoj recesiji, dakle nema nikakvog rezona raditi ovakve stvari. E sada postoje kompanije kao što je dotaknuli su je i možda će ići čak i amandman što me raduje ali evo jučer sam bio na odboru i razgovaram jako puno sa poduzetnicima koji razmišljaju, koji su išli u investicije, koji su inovativni, koji su kompetitivni, koji ovu krizu na sve moguće načine nastoje premostiti. Ono što se događa da su kompanije išle sa izdavanjem dionica, kompanije su išle u izdvajanje za primjerice Viktor Lenac za taj dok 11 famozni da bi radili još bolje jahte, da bi još bolje bili konkurentni i da bi isporučili našu robu našim strateškim partnerima u Sjedinjenim Američkim Državama, država ide u oporezivanje takve jedne kompanije. I koliko je takvih kompanija koje se nalaze gdje smo mi jedina zemlja u Europi koja je sveobuhvatno išla sve industrije oporezovati sa ovakvim porezom? A zašto se oporezuje? Pod broj 1 imamo situaciju da se nije povukao novac iz Europske unije da bi se obnovila Banovina, pa se sada povlači ovakav novac da bi se popunile rupe i da bi se ljudima kao pomoglo. Znači mogli smo izgraditi sigurno 5 tisuća kućanstava sa onim novcem. Sa ovim novcem nećemo napraviti ništa. Drugo, zašto nema ekonomskog rezona ova cijela politika? Kada je Vlada Republike Hrvatske izašla van da je monetarna vrijednost ove politike otprilike 2 milijarde kuna što je negdje oko pola Pelješkog mosta to se moglo na puno drugačiji način a da se uopće poduzetnike ne dira. Pod broj 1 mogle su se naplatiti dionice od kompanija gdje je država u vlasništvu. Primjerice to je Croatia osiguranje. Nadalje, što se tiče opraštanja poreznih dugova, pa i Porezna uprava i Ministarstvo financija i Vlada Republike Hrvatske će morati svim poduzetnicima ali i svima nama objasniti zbog čega je oprostila 150 milijuna kuna Fortenovi. Evo, objasnite mi zbog čega ste oprostili 150 milijuna kuna Fortenovi koja je sada otišla u tko zna čije ruke, ruske sigurno, a koji su igrači još tu ne znam. Evo zašto ste oprostili 150 milijuna kuna odnosno agregatno 4 milijarde kuna? Znači to je još jedna dodatna rupa, dakle opraštate arbitrarno poreze po tko zna kakvim kriterijima i onda kada se jave rupe u proračunu e onda idu dodatna oporezivanja ljudi koji rade, koji stvaraju nove vrijednosti, koji prodaju proizvode na međunarodnim tržištima, koji su konkurentni unatoč tome što imamo socijalističku ekonomsku politiku. E unatoč tome ljudi uspiju napraviti proizvod, uslugu i prodati na međunarodnom tržištu i to nije dosta, nego još treba oporezovati. Zašto ova ekonomska politika dalje ne funkcionira? Iz razloga što je država kao takva odnosno Vlada Republike Hrvatske najveći ekstra profiter u cijeloj ovoj krizi. Dakle od svih dakle 27 milijardi kuna je više uzeto novaca u proračun nego što je to bilo prošle godine. Pa što niste pomogli onda ljudima iz tih novaca? Dakle, stvarno da se pomogne umirovljenicima. Povećali ste mirovine 6% ok, ali je inflacija 25 skoro. Ljudima zašto se dodatno ne smanje porezi na dohodak pa da im se omogući da troše, nego ovako se uzima u proračun i onda Andrej Plenković zajedno sa svojim ljudima izlazi van pred javnost i kaže: „Mi smo vam to dali. Mi smo vam omogućili. Vi postojite zato što mi razmišljamo radi vas.“ samo još očekujem da ćemo uvesti univerzalni dohodak o kojem se raspravlja u svijetu i onda je to stvarno samo dokaz dakle da je to jedna socijalistička politika koja nas neće izvući iz ove krize. Što se tiče samih kompanija, neće platiti ovaj porez jer izvući će to sa kredit notama. Dakle, evo promatrajte samo Konzum ili Lidl pa ćete vidjeti da Lidl neće platiti porez kao što će ga platiti jedan Konzum. Nadalje računovodstvena politika tko god da sluša, dakle to su čak je i računovodstveni savjet koji se može dogoditi znači revizorski bi to odmah pregledavali bili da se dogovori sa kupcima i da kažeš kupcima nemoj mi platiti sada, ja ću to potraživanje ispraviti odnosno knjižit ću si to na trošak, smanjit ću si poreznu osnovicu i neću platiti porez na dobit. Pa evo ga, pa što mislite da će kompanije to raditi da će plaćati porez za novac koji su si oni namijenili za investicije ili naknade za upravljanje gdje će kompanije dakle holding kompanije izvući to dakle što u holding kompanije koje se nalaze po Nizozemskama, po Ciprovima, pa tko zna kojim poreznim oazama i to neće platiti I nadalje, čemu navlačenje ovakvih sredstava? Dakle poduzetnici koji će stradati sada sa ovim porezom dalje će nastaviti kreditirati HEP, dalje ćete nastaviti kreditirati HEP. Ako mislite da ga ne kreditirate, Vlada je u 10. mjesecu izdala odnosno dala novi kredit HEP-u od 250 milijuna eura iz razloga što je HEP nelikvidan. Evo ima još do plaće do sredine 2. mjeseca, HEP kao takav je nelikvidan. EBRD odnosno Europska banka za obnovu i razvoj ozbiljno razmišlja povući svoju kreditnu liniju jer se ne investira. Frane Barbarić kao predsjednik uprave koji je tamo i predsjednik uprave, i ministar financija i proizvodnje dakle je, nije napravio niti jedan projekt osim što je smijenio Škrgetića tamo u Hidroelektrani Senj, osim što je stavio Tomislava Brnadića koji je bio u Aqva Montingu radio dakle njega je sada stavio u HEP Toplinarstvo. Dakle to sve košta naše porezne obveznike iz razloga što se ne rade novi projekti. Amortizacija sve te projekte odnosno sadašnju opremu i dugotrajnu materijalnu imovinu pojede. Novih investicija nema. Dakle što se tiče električne energije i struje, i plina i svega to moramo nabavljati na međunarodnim tržištima koji jako puno koštaju. HROTE kao takav je prodao unaprijed struju po niskim cijenama da bi kasnije sad to morao plaćat odnosno kupovat na tržištima, govorimo o milijardama gubitka, i to je sve poduzetnici moji dragi odnosno svi ljudi dragi moji to vi plaćate, plaćate to da vas se krade kroz brojila jer su stavljena elektromehanička brojila koja, ja ne znam više tko koristi takva brojila koja su trebala bit digitalizirana, da ne dolaze ljudi na vrata i da vam iščitavaju brojila koliko ste potrošili plina i električne energije nego bi to trebalo bit digitalizirano, a čim imate takvu situaciju onda HEP kao takav može obračunavat vam struku po projiciranim vrijednostima, a ne po stvarnim i onda vam pošalje fakture da ste potrošili puno više struje i plina nego što ste stvarno to potrošili. Evo dragi moji umirovljenici, to je ono šta vam se događa, to je ono šta vi plaćate i onda kada naravno nestanu novci jer će se naravno kroz različite kreditne ovakve aranžmane dodatno financirat gluposti Frane Barbarića koji financira svoje gradske četvrti, Novi Zagreb-Istok, koji financira svoju, svoju miljenicu Vanju Vardu, koji financira određene nekretninske poslove koji nemaju veze sa, sa HEP-om, koji daje donacije gradu Hvaru i Jelsi koji su najbogatije sredine ne samo Jadrana nego Hrvatske, to je ono sve šta vi odnosno sve šta mi financirano, naravno to uživa uz pomoć g. Katičića i g. premijera Plenkovića. Rekli smo da od 2021.g., dakle to je sad igra sa javnim natječajima, ga je intervjuirao bio ni manje ni više nego Hvaranin Milatić. A šta mislite tko ga je intervjuirao 2017.g.? Krunoslav Katičić. Evo to sve financirate, to su sve kvantitativne i kvalitativne pogreške sustava koje svi financiramo kroz povećanje poreza…/Upadica Reiner: Hvala/…inflaciju i kamate. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit poštovana zastupnica Grozdana Perić, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajnici, poštovane kolegice i kolege. Pred nama je dakle prijedlog, Konačni prijedlog Zakona o dodatnom porezu na dobit koji se predlaže radi uvođenja jednokratne solidarne izvanredne i privremene mjere za 2022. koja će se naplatiti jednokratno u 2023.. Osnova i zapravo rješavanje pitanja koja se odnose na visoke cijene energije koje su u samoj Uredbi Vijeća EU su se zaista u samoj uredbi oslonile na one dijelove prikupljanja viška prihoda od prodaje električne energije iznad gornje granice tržišnih prihoda. Međutim, ta uredba dozvoljava upravo i ovo da se, da države članice mogu uvesti i sukladno svojim propisima solidarni doprinos, a cilj ovoga je zaista prikupljanje solidarnog doprinosa kako bi se premostile upravo sve one negativne posljedice ove energetske krize. Ono što treba svakako napomenuti i više puta je to rečeno od kolega i od samog ministra, koliko je u ovom periodu država od 2016. do 2022. činila za porezno rasterećenje, bilo građanstva, bilo poduzetnika. Pa sjetimo se svih onih 5 krugova poreznih reformi i poreznog rasterećenja od otprilike 10 milijardi kuna, zatim posebne covid mjere koje su se odnosile na odgode javnih plaćanja, javnih davanja, otpisa pojedinih javnih davanja, sufinanciranja plaća i slično, zatim ove recentne sada mjere koje su bile kao travanjski paket u 2022. gdje se porezno rasteretilo preko 2,1 milijardu kuna, nakon toga i jesenski paket koji je obuhvaćao kako cijene, ograničenje cijena struje i toplinske energije preko smanjivanja trošarina za gorivo, zatim razne naknade i potpore socijalno ugroženim skupinama, poljoprivrednicima, umirovljenicima, studentima. Osim toga date su i određene mjere za energetsku obnovu kuća, a isto tako i dodatne mjere za poduzetnike kroz razne kredite i subvencioniranje kamata, te za bespovratne potpore za energetsku tranziciju. je, uz to, su dodatno pronalažene i kreditne linije za pomoći izvoznicima u teškoćama, dakle sve je to bio jedan paket koji je iznosio preko 20,9, skoro 21 milijardu kuna. Svi smo svjesni situacije u kojemu se nalazimo da su globalni poremećaji itekako utjecali na sve ovo što se događa, a isto tako i ruska agresija na Ukrajinu. Uz to poznate su nam i sve promjene koje se događaju u, u svijetu, ali isto tako i u odnosu na klimatske promjene. Ono što valja reći u odnosu na ovaj zakon da upravo uvođenjem dodatnog poreza na dobit povećava se mogućnost države u kreiranju novih paketa mjera pomoći upravo građanima u potrebi jer to će biti isključivo namjena za građanstvo, te se tako postiže pravednost u podjeli tereta negativnih okolnosti energetske krize. Ono što treba reći da je ovdje zaista kod postavljanja kriterija izuzetno bilo teško postaviti kriterij tako da se, jer se ne može raditi zbog zakonskih ograničenja sektorska selekcija, dakle ovdje je korišten kriterij Zakona o računovodstvu od 300 milijuna kuna za poduzetnike koji su, se svrstavaju u velike poduzetnike i za utvrđivanje oporezive dobiti za 2022. gdje će ona biti zapravo nakon odbitka, nakon plaćanja od 18%. Dakle, taj prosjek koji je uzet za prethodna porezna razdoblja od počevši od 2018. do 2022. do 2022. Ukoliko se u tom prosjeku prelazi 20% za prethodna ta razdoblja onda je tek obveza plaćanja 33%, dakle samo te razlike od dobiti. Oporeziva dobit je dobit poslovne godine, dakle nakon uvećanja i umanjenja prema Zakonu o porezu na dobit, a isto tako važno je napomenuti da prilikom izračuna prosječne oporezive dobiti od 2018. do 2021. neće se uzimati u obzir razdoblja u kojima je porezni obveznik ostvario negativnu poreznu osnovicu. Dakle, tada je ona nula i onda u prosjek ulaze samo one godine koje su bile pozitivne. Isto tako, obveznik poreza na dobit a to je spomenuo i ministar, dakle ukoliko je korisnik poticajnih mjera između ostalog i Zakona o poticanju ulaganja ili nekog drugog poreza tada se ta dobit plaća po umanjenim stopama ovisno o tome koliko je stopa koja je oslobođenja. Postoje i brojni izuzeci u odnosu na one, dakle neće se uzimati u obzir prihodi kada su oni rezultat otpisa prema vjerovnicima u predstečajnim i stečajnim postupcima, te prihodi ukoliko su rezultat od prodaje imovine ili namirenja vjerovnika. Isto tako, ukoliko je dobit ili gubitak od prodaje dionica i udjela u ovisnim društvima prodani nakon dvije godine od stjecanja istih, a u slučaju prodaju povezanim osobama do 31. listopada 2022. Isto tako ima još niz izuzetaka koje su ovdje uzete u obzir kako za obveznike u odnosu na one koji plaćaju po tonaži broda i zaista je na ovaj način s obzirom na sve ono što se nastojalo uzeti u obzir i postići određenu pravednost kod doticanja upravo i zahvaćanja ovog dijela dodatnog poreza na dobit. Bilo je dosta komentara. Ovim se zapravo predviđa da bi se obuhvatilo oko 192 obveznika i prikupilo na ovaj način oko milijardu i pol kuna kuna dodatnih prihoda. Ovim zaista solidarnim doprinos se zaista želi pomoći najugroženijima i naravno da će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati ovako predložen zakon. U ime Kluba zastupnika CENTRA i GLAS-a govorit će poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš i poštovana zastupnica Marijana Puljak. Najprije poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajnici kolegice i kolege. Pred nama je došao ono što smo i očekivali što je ova Vlada, ova Vlada Andreja Plenkovića najavila izmjene i dopune zakona kojim se definira tema dodatnog poreza, odnosno poreza na dobit. Hajdemo od početka. Situacija koja je u Hrvatskoj a i u Europi nije jednostavna, nije jednostavna već od same corone, odnosno covid krize, a nije jednostavna ni rat u Ukrajini koji zapravo je nekako bio šlag na tortu svega toga zajedno i doveo zaista zaista u jednu tešku situaciju gospodarstva ne samo Hrvatske, nego i gospodarstva i Europe, a usudila bih se reći i određenih zemalja svijeta, ali isključivo govorim Europa jer Europa je to osjetila. Probajući iznaći određena rješenja EU se odlučila za donijeti jednu uredbu. Mi inače smo skloni uredbe koje dobivamo ili direktive koje imamo direktno ugraditi u svoje zakonodavstvo i često to ugradimo na način da maltene prevedemo i stavimo u zakonodavstvo, a onda se nađemo u nekoj neprilici što i kako. Kod ovog se nismo tako postavili. Dakle, jasno je i u uvodnom izlaganju ministar rekao, a jednako tako i uvodno kad čitate obrazloženje zašto i kako jasno stoji da se je pridržavalo na način na koji je to definirano da ne bi bilo ili bi vrlo malo bilo tvrtki koje bi bile u Hrvatskoj a koje bi plaćale taj ekstra odnosno svoj porez na taj ekstra profit tako najjednostavnije znamo o čemu je riječ. U startu kada je bio najavljen ekstra profit na oni koji ni kopali, ni orali su to ostvarili mi smo rekli da ako se to zaista mi, kad govorim mi govorim o našem klubu CENTRA i GLAS-a, o našim liberalnim politikama. Rekli smo da bi nam u tom dijelu to bilo prihvatljivo. Ali ovaj način i način na koji je ovo definirano nama jednostavno nije prihvatljivo. Nije nam prihvatljivo da se kazne oni koji su uspješni. Nije nam prihvatljivo da oni najuspješniji moraju plaćati taj porez, jer hajdemo vidjeti i pogledati stvarnosti u oči. Stvarnost u oči su vam brojke. Kad vidite proračun i izvršenje proračuna i situaciju za ovu godinu koja je na izmaku, onda je ova Vlada uprihodila na prihodovnoj strani milijardu eura ili da se još uvijek referiram u kunama 7 i pol milijardi kuna iz PDV-a i iz poreza na dobit zbog inflacije, zbog povećanih cijena je Jednako tako ono što je trebala raditi, dakle tu nije baš nešto radila nego je pustila stvari niz vodu. Ono gdje je trebala raditi, gdje je trebalo povući sredstva koja su bila na raspolaganju iz Europske unije riječ je oko 5 milijardi kuna, nije učinila. bilo, kad je bila prva naša Strategija i Plan otpornosti i oporavka onda smo se ponašali kao da je naš premijer Andrej Plenković otišao u Bruxelles, došao sa punim torbama novaca i mi smo dobili sve te silne novce i sada možemo sve vrijeme ovoga svijeta raditi s njima što hoćemo. Novci jesu tamo ali trebate ih objasniti i trebate ih znati potrošiti. E sada tu već se nalazimo kod problema znati potrošiti. Apsolutno nije u redu da onima koji su vodili računa o svojem poslovanju na onima koji odgovorno posluju na kraju svega toga kažete e, vi sada morate tu snositi svoj dio odgovornosti pa izvolite vi ne uložiti to za neko daljnje ulaganje nego vi platite to. To jednostavno ne možemo podržati i nećemo podržati. Znate što je ova Vlada mogla napraviti? Ova Vlada je mogla krenuti u obnovu i za potresom porušenih prostora Banije, Banovine ili iza potresom oštećenog Grada Zagreba, pa je moglo brdo firmi raditi, pa je mogla isfinancirati jednu tvornicu građevinskog materijala recimo koristeći zeleni plan, zelene tehnologije na području Banije i Banovine. Uloga Vlade je da potiče da netko radi, da zaradi i onda od te zarade uplati u proračun. Nije uloga Vlade da njen način da ona ne upravlja, da ne zna raditi svoj posao plaćaju? Tko? Najuspješniji i rezultat toga imat će manje za svoja ulaganja i za sve ono što bi nam trebao biti interes da dalje rade, da dalje ulažu. Hvala lijepo. Nastavit će u ime Kluba zastupnika Centra i GLASA poštovana zastupnica Marijana Puljak. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovane kolegice i kolege, dakle ovaj porez bit će zapamćen u javnosti kao porez na uspješne. U Hrvatskoj je čini se jedini grijeh biti uspješan. Dakle možeš krasti milijarde iz državne firme, možeš manipulirati sa europskim fondovima, možeš namještati natječaje, možda ćeš završiti u pritvoru nakon spektakularnog uhićenja ali u osnovi ti se ništa ozbiljno neće dogoditi jer upadneš u dugotrajne pravosudne procese. Kasnije svi zaboravimo zašto si uopće u pritvoru i završio. Dakle, ako si uspješan a državi pohvali novaca npr. par milijardi za obnovu kuća u Banovini zašto ne bi evo udarili po tvom džepu nakon što si uložio u razvoj, u širenje kapaciteta, u bolje i efikasnije proizvodne linije, radio na produktivnosti, smanjivao troškove i ostvario dobit eto nam tu prijateljice države koja će ti tu dobit oporezovati dodatnim porezom jer sačuvaj Bože biti uspješan. Hrvatska je već sada jedna od država s najvećim poreznim opterećenjem ne samo u Europi, već i svijetu i gomilom birokratskih prepreka za poduzetnike. Još jedan porez čak 3. stopa poreza na dobit pa makar bio i jednokratan opet dakle šalje poruku loše je biti uspješan. Proračun države se puni nikada bolje prihodima od PDV-a i ako itko ima ekstra profit od ove situacije onda je to državni proračun. Uvođenje novog poreza ograničit će investicije i rast i razvoj poduzeća i cijelog gospodarstva. Zanimljivo je bilo danas i neki dan i danas čuti ministra dakle koji je objašnjavao ovaj novi porez na dobit. Kazao je kako da su slijedili Uredbu Europske unije o solidarnom doprinosu koja govori o oporezivanju uglavnom energetskog ili samo energetskog sektora. Nisu je izravno primijenili jer kada bi je primijenili izravno sa svim njezinim parametrima u Hrvatskoj ne bi nikoga oporezovali. Dakle, evo vratimo se na tu uredbu. Uredba jasno propisuje kako se solidarni doprinos, a time i nacionalno ekvivalentne mjere trebaju primjenjivati isključivo na poduzeća koja obavljaju djelatnost i u sektorima sirove nafte, prirodnog plina, ugljena i rafinerija. Dakle, u Uredbi se nigdje ne navodi mogućnost širenja solidarnog doprinosa i ekvivalentnih mjera na ostale sektore. Dakle, obuhvat u Hrvatskoj nema nikakve izravne veze sa profitom koji je rezultat rasta cijena energenata. Na Odboru sam evo od predstavnika i Ministarstva čuli smo kako je opravdanje za uvođenje ovog poreza proizlazi iz preambule Uredbe, iz stavaka 52. do 54. članaka 14., 15., 16. Uredbe. Međutim, kada čitate sve te članke, stavke u preambuli dakle nigdje nema navođenja drugih sektora osim energetskih. Evo pročitat ću vam čak i članak 1. Uredbe koji glasi točno ovako i sada citiram Uredbu: „Predmet i područje primjene ovom se Uredbom uspostavlja hitna intervencija za ublažavanje učinaka visokih cijena energije putem izvanrednih, ciljanih i vremenski ograničenih mjera. Cilj je tih mjera smanjiti potrošnju električne energije, uvesti gornju granicu tržišnih prihoda koje određeni proizvođači ostvaruju od proizvodnje električne energije i ciljano ih preraspodijeliti krajnjim kupcima električne energije, omogućiti državama članicama da primjene mjere javne intervencije u cijene opskrbe kupaca iz kategorije kućanstava i MSP-ova električnom energijom te utvrditi pravila za obvezni privremeni solidarni doprinos poduzeća i stalnih poslovnih jedinica iz Unije koji obavljaju djelatnosti u sektorima sirove nafte, prirodnog plina, ugljena i rafinerija kako bi se doprinijelo cjenovnoj pristupačnosti energije za kućanstva i poduzeća.“ Završen citat. Dakle, nema nigdje širenja nikakvog obuhvata na neke druge tvrtke. Kao što sam rekla ne sporim da država može donijeti svoja neka pravila, svoje neke mjere ali onda se ne može pozivati na ovu Uredbu. Uredba je jako jasna. Dakle u svim ostalim dijelovima, člancima se poziva na ovaj članak. Iz priopćenja HUP-a samo ću još napomenuti na kraju. Prijedlog zakona zanemaruje učinak energetske krize i pretpostavlja da svaka ostvarena dobit je rezultat nepredviđenih događanja na energetskim tržištima ili iznenadnih nepredvidivih okolnosti rata. …/Upadica Reiner: Hvala/…. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika SDP-a vrijeme će podijeliti poštovani zastupnici Lalovac i Grčić, najprije poštovani zastupnik Boris Lalovac, izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom. Danas smo u raspravi o ekstra profitu odnosno onima koji će slijedeće godine uz svoju redovni, redovnu isplatu ovaj dobiti u državni proračun platiti još ono dodatno što je zapravo uvodno i ministar rekao, međutim kada smo gledali državni proračun to baš tako nije izgledalo jel. S jedne strane su prihodi usklađeni bili sa rashodima jel, pa se postavlja pitanje kako su mogli raditi proračun za 2023.g., a nemaju osigurana sredstva za najugroženije skupine građana što znači da su nas ovdje kad su radili, odmah su nas fingirali jel. Znači mi do…, mi ćemo raditi mjere prema građanima, ali za to još nemamo osigurana sredstva Onda se dodatno reklo okej osigurat ćemo dodatna sredstva kroz zakon koji vrlo lako može past na ustavnome sudu, koji vrlo lako mogu tužiti poduzetnici i onda ukoliko se to dogodi jel, ukoliko se to dogodi postavljamo pitanje da li su ugrožena sredstva prema umirovljenicima Ako se dogodi da neko iz bilo kojeg razloga blokira ovaj zakon da kaže da nije po uredbi jel ministar je sam rekao da nije po uredbi jel i neki pravni tim poduzetnika se može dobro organizirati i blokirati ovaj zakon, što znači da je direktno vezan na građane hoće li im biti isplaćene mirovine, dodatne mirovine, jel ili dodatni nekakvi poticaji socijalnim ugroženim građanima jel. Mislimo da je to bila loša poruka i kod donošenja za…, proračuna jel je fingiran proračun u tom dijelu da nema novaca osiguranih za ugrožene skupine, a mi ćemo ga osigurati zakonom koji je dvojben. Načelno oporezivanjem onima koji su ostvarili ekstra profit niko nema ovdje u sabornici, niko protiv. To niko nikad nije ni lijeva ni de…, niko nije osporavao da oni koji su zaradili na hrvatskim građanima da trebaju platiti, to niko neće osporavati, samo govorimo o modelima. A mi ovdje smatramo da je u ovom što govorimo i što je pitanje ustavnosti i retroaktivnosti primjene ovog dijela postat će problem jel i mislim da priprema ovog zakona nije bila kvalitetna da osigura i zato smo i tražili dva čitanja da čujemo sve argumente, mi danas prvi put čujemo neke od argumenata ovdje u raspravi jel umjesto da smo došli s tim argumentima već tu, pa i sa našim prijedlozima i amandmanima da poboljšamo kvalitetnu raspravu, mi nećemo raditi protiv Vlade i protiv donošenja ovog zakona, želimo da to bude kvalitetan zakon, ne želimo da to donesemo preko noći koji će sutra pasti na ustavnom sudu ili nekim, nekakvim drugim i onda ti umirovljenici neće dobiti ono što ste im trebali već osigurat kroz proračun, a niste jel. Evo ja ću toliko, kolega Grčić će nastaviti o onome problemu oko samog modela, znači načelno još jednom podržavamo i ne želimo čuti od desnici da smo mi protiv oporezivanja krupnog kapitala. Jesmo …/Govornik se ne razumije/… oporezivanje protiv svakog onog koji zarađuje ekstremno u ekstremno u ovoj krizi na hrvatskim građanima, ali govorimo o modelima i govorimo da on bude i pravno, ali u konačnici i financijski održiv. **Reiner, Željko (HDZ)** Nastavit će u ime istoga kluba poštovani zastupnik Branko Grčić, izvolite. **Grčić, Branko (SDP)** Hvala g. potpredsjedniče, kolegice i kolege. Znači unatoč činjenici da načelno podržavamo, dakle ponovit ću, načelno podržavamo samu ideju da se u ovim teškim vremenima oni koji imaju više odreknu jednog dijela svoje dobiti u korist onih koji imaju manje odnosno onih koji pripadaju osobito ranjivim skupinama građana u našem društvu, međutim ovakav model kakav je ponudila HDZ-ova Vlada nije nam bezuvjetno prihvatljiv. Sama činjenica da će uz ovakav model oporezivanja biti pogođeni i teško kažnjeni oni koji to ne zaslužuju pri tome prvenstveno mislim na izvoznike, na tvrtke recimo iz IT sektora koji su nekoliko godina ulagali u određene projekte i baš eto u 2022. ostvarili određeni prihod, veći prihod, pa i dobit, bit će dodatno oporezovani. Zašto? Dakle, oni nisu koristili pogodnosti tržišta već su koristili svoje vlastite kapacitete. Znači, a da će s druge strane vjerojatno ispod radara proći mnoge firme samo zato što imaju prihod ispod 300 milijuna kuna, prije svega mislim evo recimo na maloprije spominjane male energetske firme koje su gradile vjetroelektrane u Hrvatskoj uz ogromnu pomoć države, pa su sad izašle iz ugovora sa državom, zašto? Zato što su preko noći zbog stanja na tržištu mogle ostvarit visoke cijene, cijene energije i na temelju toga stvarno ostvarit ekstra profit, a imaju prihod manji od 300 milijuna kuna i neće potpasti pod ovaj zakon jer pod ovaj zakon potpada samo 0,1% tvrtki u Hrvatskoj. Zato je ovaj zakon nepravedan i zato ga bezuvjetno ne možemo podržati, dakle njegov cilj apsolutno podržavamo, ali ne možemo model kao takav podržati. Što bi trebalo u tom smislu raditi? Naši prijedlozi zapravo uvažavaju i činjenicu da i da je ova stopa oporezivanja, normalno kad izaberete jako mali broj firmi koje ćete ovaj oporezovati onda morate udariti i veliku stopu, visoku stopu, čak 33%, to je užasno puno i to zaista neke firme dovodi u vrlo nezgodnu situaciju. Recimo ovdje spominjani Viktor Lenac koji je skupljao te novce, koji se godinama borio za opstanak i sada je došao u situaciju da treba investirati u taj Dok koji će mu omogućiti realizaciju nekih ugovora sa vrlo vrijednim partnerima iz inozemstva, dakle i to je riječ o izvozu, neće moći realizirat to jer će mu država tako prikupljenu dobit namijenjenu investicijama u velikom dijelu uzeti sebi, dakle postoje žrtve ovakvog modela i to je ono što nas ovdje muči. Osim toga bojimo se još jedne stvari da bi zbog ovako ograničenog obuhvata mogle patiti u u tim firmama i skupine ljudi koji se zovu njihovi zaposlenici, jer će te firme u nekom budućem razdoblju svakako pokušati nadoknaditi te izgubljene milijune kune koje su platili kroz ovaj ekstra porez. I o tome mi kao Socijaldemokrati moramo, moramo voditi računa. I upravo zato što u ovakvom modelu koji je visoko dignuta granica oporezivanja na 300 milijuna kuna i zato što je ogromna stopa oporezivanja od 33% mi držimo da model treba korigirati, da ga treba mijenjati. Kako? Trebamo širiti bazu da zaista ukažemo da taj porez treba biti solidaran. Solidarnost je samo ako u tome sudjeluje veliki broj ljudi i pomaže onome manjem broju ljudi koji nema uvjete za normalan život, posebno ne u ovakvoj energetskoj krizi i krizi izazvano ovako visokom inflacijom koji ubija kupovnu kupovnu moć naših građana, posebno umirovljenika, posebno socijalno potrebitih, posebno energetsko siromašnih dakle, ljudi koji se na dnevnoj bazi bore za vlastiti opstanak. To je ono za što se mi ovdje zalažemo. Širimo bazu na taj način puno manje opterećenje će biti za pojedinačno za poduzetnike, neće ugroziti ni na koji način ni njihove investicije, ni njihove razvojne planove, niti njihove zaposlenike i njihov standard odnosno plaće. To je jednostavna logika i ja molim ljude iz ministarstva. I ja sam bio potpredsjednik za gospodarstvo i borio sam se za gospodarstvo i te ljude, molim i vas da o tome razmišljate. Često u financijama se razmišlja samo o financijama, o proračunskom novcu i kako ga dobiti. Vrlo je važno kako ga upotrijebiti, a upotrijebit ga treba za građane i za potporu gospodarstvu i to je ono za što se mi ovdje želimo vrlo snažno založiti. I nadam se, nadam se takvi glasovi dolaze i iz drugih institucija i zajednica poduzetnika da još jednom promislite, da ne brzate da ovaj zakon ide u drugo čitanje, da ne ide po hitnom postupku i da vas mi svi u tome podržimo jer imamo dobru volju da da vas u ovome podržimo. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit će poštovani zastupnik Zvane Brumnić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajnici, poštovane kolegice i kolege. Ja ću ovako krenuti, prvo s onim što podržavam. Podržavam ovu EU direktivu u potpunosti. Ova EU direktiva je pogodila smisao problema koji se dogodio u ovoj krizi. A ovaj Zakon kao što je ministar sa ove govornice rekao nema nikakve veze sa ovom EU direktivom. Iz niti jednog članka EU direktive, iz ni jedne preambule, iz ničega ne proizlazi da ovaj Zakon ima ikakve veze, kolegica Puljak je govorila nešto o tome. Tamo jasno piše solidaran porez na koji se odnosi taj EU direktiva govori o tome da se odnosi na naftni, rudarski, prerađivački sektor vezano za naftu. Ministar je sa ove govornice rekao u Hrvatskoj najveći broj onih koji će platiti ovaj porez dolazi iz proizvođačke djelatnosti. Ali taj porez neće platiti INA i HEP na koje bi se to trebalo odnositi jer bi inače preslikali EU direktivu. Pa ja postavljam pitanje ovim kolegama s desne strane kojih nema a nema ih zato što ionako ne žele čuti što netko od nas ovdje ima za reći. Pa koje su to onda proizvođačke firme i da li stvarno u Hrvatskoj postoji previše proizvođačkih firmi? Da, kolega nisam čuo što ste dobacili, ali ovaj kako ga Plenković pokušava proturiti robinhudovski zakon, jer želi on biti nekakav Robin Hood. Ustvari nije robinhudovski zakon, nego je zakon koji se donosi zato jer se može donijeti, jer postoji 77 ruku koje će glasati za sve što Vlada pošalje u ovaj Sabor. Ovaj zakon pokazuje radim nešto zato jer to mogu i to je ono što je strašno. Ja sam kada smo ulazili u Europsku uniju odnosno ovdje glasali o tome da uvodimo euro i schengen rekao da je meni drago da ulazimo tamo jer imam osjećaj da će oni tamo bolje brinuti o nama nego što to brine HDZ-e. Ono što je problem ovdje je što ovaj Zakon a to su u svojoj jučer raspravi odnosno obrazlaganju zakona pokazali predstavnici Ministarstva i Vlade je činjenica da su oni projekciju radili u odnosu na 2021. godinu uzimajući u obzir 4 prethodne godine. Ja se sjećam kada je i tadašnji ministar i tadašnji premijer na svim skupovima gospodarstvenika govorio da ti koji su tada uspjeli ostvariti dobiti da je to najbolji dio hrvatskog gospodarstva, da su to oni koji zapošljavaju, da su to oni koji vuku ovu državu naprijed. Ti isti koji su to bili prošle godine po riječima ministra su i ove godine. Samo ove godine mi im želimo naplatiti nekakav porez na ekstra profit. Ja sam ovdje jasno postavio pitanje, istini za volju nisam znao da ministar nije član HDZ-a, ali da mi netko iz HDZ-a objasni razliku između profita odnosno dobiti, ekstra profita i nezakonite zarade, jer ono na što se Europa u svojoj direktivi vezala je bila nezakonita zarada. Nezakonita zarada onih koji su manipulirali tržištem ne bi li na temelju tih podataka manipulirali cijenom energenata koju prodaju građanima i ne bi li ostvarili ekstra profit. Njih je Europa odlučila oporezivati. Za njih je Europa donijela ovu direktivu. I ja moram priznati ne čujem niti iz jednog parlamenta koji je razgovarao o toj EU direktivi ništa loše. Pozdravljaju to. Svima je jasno da to treba donijeti da ako vas netko pokrade pa makar i po zakonu da onda to trebate nekako pokušat vratiti. Jučer sam na Odboru rekao, naravno da nisam dobio odgovor, znate koja firma neće biti oporezivana temeljem ovoga Zakona? Ona Škugorova, onda … kako se već zovu ulaganja. ulaganja. Ta firma je izuzeta iz ovog. Njoj nećemo naplatiti niti lipe ekstra profita. I znate koliko postoji još takvih firmi koje su osnovane u zadnjih 4 godine ove krize koje su služile upravo za to da bi se pobralo vrhnje odnosno ostvario ekstra profit? Puno. Ovih 190 koje su ovdje navedene vjerojatno možda jedna, dvije ili tri su stvarno ostvarile ekstra profit, sve ostale nisu. A i one koje su ostvarile ekstra profit bit će izuzete, jel' tako? Jer su išle temeljem Zakona o poticanju ulaganja. Jučer sam jasno postavio pitanje, pa jasno nisam dobio odgovor koje su to tvrtke. Ovdje smo u ovoj sabornici glasali o zakonu koji je omogućio izlazak iz ovih koji su u poticanju odnosno koje potičemo da proizvode obnovljivu energiju, pa su sada otišli, pa mi je tada tajnik odgovorio da ne, da je to dobro za nas, da je to dobar zakon. Tada sam upozoravao da će se upravo ovo dogoditi da će oni biti u sustavu poticaja dok im odgovara, kada im ne bude odgovaralo onda će otići van i da smo mi mogli zakonom spriječiti da oni odu van. Jer ako uzmete poticaj onda u tom sustavu morate biti sve do onoga trena dok to odgovara onome koji vam je dao poticaj, a ne da taj koji vam je dao poticaj nema nikakve veze s time gdje ćete vi poslovati. Zašto nismo preslikali EU uredbu? Zato što bi preslikavanje te EU uredbe se odnosilo na kompanije kao što su HEP, INA, različite plinare da li zagrebačka, da li međimurska odnosno Međimurje plin ili ona plinara istočne Slavonije koja je ustvari dobivala moram priznati po vrlo, vrlo fer cijeni od INA-e ali ga svojim komitentima nije prodavala po toj fer cijeni, nego ga je prodavala OMV-u ili kako se već zovu ulaganjima Tako da jer bi tada država morala pokazati da je ona vlasnik svih tih kompanija koje ustvari u Hrvatskoj reguliraju tržište energije i koje ostvaruju ili ne ostvaruje ekstra profit. Ako nisu ostvarivale ekstra profit, ja sam nekoliko puta govorio, što se u proteklih nekoliko godina dogodilo sa elektranama. Zašto bi električna energija proizvedena u Hrvatskoj ili nuklearci koštala išta više? Amortizirane su. Cijena rada nije rasla, zašto bi bila cijena električne energije viša zato što ju je netko digao negdje u Amsterdamu ili Londonu na nekakvom tržištu? Nas cijena i dalje košta isto. Tako da ja sa ove govornice mogu jasno reći EU direktivu ovakva kakva je napisana treba podržati. Ovaj Zakon je kriminalan. Ovaj Zakon pokazuje građanima ove zemlje da HDZ-e može raditi ono što hoće i upravo to radi. Donositi zakon koji će kompanije s kojima smo se hvalili 2021. u 2022. oporezivati zato što su radile ono što im je društveni zadatak, a ne oporezivati one koji su stvarali stvarni ekstra profit. Ja sam s ove govornice jedanput postavio pitanje, tada je to bilo prije jedno godinu i nešto dana ili dvije godine kada je Dukatov jogurt počeo koštati 17 kuna. Mi smo smanjili PDV-e, nekoliko tjedana nakon toga taj jogurt ide na 17 kuna, a otkupna cijena mlijeka je i dalje ostala ista za ove od kojih se otkupljivalo. Tko ostvaruje dobit? Ministar tada nije htio niti razgovarati o tome, niti na ikoji način komentirati kako će oporezivati ili na neki način spriječiti da se to dešava. Tako da govoriti ovdje o podršci ovom Zakonu, govoriti da je ovaj Zakon socijalan ili nešto je potpuno i suštinski krivo. Ovo što su kolege rekle treba širiti bazu. To bi značilo da samo još veći broj kompanija ćemo dovesti u problem. ova država razriješi problem zdravstva, napravi uštede koje je trebala napraviti u svojim tvrtkama, ja vjerujem da će naći puno više od ovih milijardu i 600, puno više od ovih milijardu i 600. Ja mislim da samo na Hrvatskim šumama gubite duplo više. Hvala vam najljepša poštovani gospodine predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege. U ime Kluba Domovinskog pokreta počet ću kratko i jasno. Nitko nema ništa protiv da se financijski pomogne najugroženije i najpotrebitije slojeve hrvatskoga društva. Oko toga su suglasni svi bili oni oporba, bili oni političari, bili oni radnici, bili oni seljaci, zemljoradnici, svi su oko toga suglasni. Ali mi danas razgovaramo ovdje o jednom oktroiranom zakonu, o jednom zakonu koji će se donijeti na silu. U veljači iduće godine obilježit ćemo 450 godina od Seljačke bune. Možda nije toliko bitan podatak, ali dozvolite da vas podsjetim na povijesno-politički trenutak. Jer naime Franjo Tahi u ono doba odlučio je izuzetno povisiti poreze te je došlo do seljačkih nemira koji su u konačnici doveli do Seljačke bune. Ovdje u petak, 16. prosinca 2022. godine mi ćemo komotno i mirno na ovoj strani sabornice vidjeti 77 ruku u zraku. Neće biti nikakve seljačke bune. Neće biti nikakve bune zato što je ovo zakon koji se donosi jednostavno preko koljena kako se to često kaže. Kaže se ovdje u ovom obrazloženju koje je ovdje poštovani gospodin ministar Primorac poprilično žilavo branio na tome mu svaka čast, kaže se da je to solidarna mjera. Već je nekoliko puta u raspravi spomenuto da je tom mjerom obuhvaćeno 0,1% gospodarskih subjekata. Dakle, idemo opaliti po džepu one najuspješnije. Ja bih ipak postavio pitanje tko u ovoj državi ima više poduzetnici ili država sama? Čija je blagajna punija? Čija je blagajna stabilnija? I na čiju se blagajnu može utjecati upravo iz ovih klupa iz Hrvatskoga sabora donošenjem ovakvih zakona? Naravno na državnu. Napast ćemo i ove rijetko uspješne gospodarstvenike sa milijardu i pol do 2 milijarde potpuno nerazumnog nameta. Istovremeno ćemo potpuno mirno gledati kako nam se generiraju ogromni dugovi u zdravstvu, kako politički poduprete kompanije ili poslovni subjekti ostvaruju nezamislive dobiti u hrvatskom gospodarskom prostoru isključivo zahvaljujući političkoj potpori vladajuće koalicije. Dakle dame i gospodo, nećemo pokušati riješiti taj problem uvođenjem osnovnog reda financijske pristojnosti u Hrvatskoj državi. Ne, ne, idemo udariti one koji imaju samo uvjetno rečeno najviše. Budući da ovaj Zakon niti u kojem svojem dijelu ne daje pravo čak niti ustavno pravo da se donese, a kamoli da se počne provoditi. Mišljenja sam da su takve kompanije koje su ostvarile tako ozbiljne poslovne uspjehe u protekloj godini unatoč svim problemima budite sasvim sigurni dragi moji vladajući osim vrlo kvalitetnom poslovnom providnošću opremljeni i odličnim odvjetničkim timovima - tam vam deca moja ne sediju bedaki i da će te ogromne tvrtke znati jako dobro zaštititi svoja prava. Prvenstveno podsjećam još jednom na članak 90. Ustava Republike Hrvatske: „Zakoni i drugi propisi državnih tijela i tijela sa javnim ovlastima ne mogu imati povratno djelovanje.“ Pa ćemo vidjeti draga gospodo kada krenete pokušati provesti ovaj Zakon hoće li vam gospodarstvenici bez i jednog problema ili barem grča na licu istovariti tih milijardu i pol do 2 milijarde kuna onako bez otpora. Budite sigurni da neće. Naravno cijeli ovaj Zakon prepun proturječnosti i odredba 49. Ustava Republike Hrvatske kaže da su poduzetnička i tržišna sloboda temelj gospodarskog ustroja Hrvatske. Time se jamči jednak pravni položaj svim poduzetnicima na tržištu, a prava stečena ulaganjem kapitala ne mogu se umanjiti zakonom ili drugim pravnim aktom. Evo ima i ovdje pravnica i pravnika i sa jedne i sa druge strane sabornice, siguran sam da će mnogi od njih biti suglasni kada kažem ovo će vrlo teško proći. Zakon će se donijeti to je potpuno jasno. Klimavci će i dalje klimati, ali hoće li sve to štimati nisam baš siguran. I ovoga trenutka kako je rekao poštovani gospodin ministar nalazi se na razgovoru sa Amcham-om zvuči dosta uzvišeno. To je ustvari samo američka gospodarska komora u Hrvatskoj koja je eto na čak dvije stranice u e-savjetovanju napisala: „Mi se već godinama zalažemo za porezno rasterećenje i predvidivost poreznih propisa …“ neću vam sve čitati. Smatraju kako se privatni sektor ove godine već suočio sa šokovima na tržištu itd., itd. Završavaju sa podsjećanjem na Uredbu Vijeća, podsjećajući na njen cilj, a cilj je oporezivanje profitne marže koja je rezultat nepredvidivih kretanja na energetskim tržištima slijedom agresivnog rata Rusije protiv Ukrajine, a ne kao što se precizno u njihovom tekstu navodi normalnog poslovanja kao što je slučaj u hrvatskom Prijedlogu zakona. Stoga završavam rečenicom Amcham-a… odnosno njihov citat: „Stoga se Amcham snažno protivi uvođenju ovakvog poreza na dodatnu dobit.“. Eto jel' ne zvuči loše. Siguran sam da ministar sada tamo na tom sastanku ima dosta razloga da olabavi kravatu. Hrvatska gospodarska komora dala je svoj stav u konačnici i kao članica EUROCHAMBERS-a odnosno Europske udruge gospodarskih komora gdje prevladava stav da je uvođenje ovog poreza potrebno usmjeriti primarno na energetski sektor o čemu naravno govori i sama i sama Uredba protiv koje nitko ne može imati ništa jer je jasno i precizno definirana, vrlo dobro usmjerena. Ali eto, našao se mali Perica kako se to obično kaže u uličnom govoru, pa je odlučio Uredbu Vijeća Europske unije protumačiti na svoj način. Ali ponovno podsjećam kao i mnoge kolegice i kolege sa ove govornice ne na način da je obuhvatilo razne sjecike i konjokradice za koje jako dobro znamo neki od njih su završili u reštu, neki tek budu da su pobjegli od odredbi ovoga Zakona. A što tek kada se baš bacim na čisti tekst zakona, pa odemo na nekoliko puta ovdje spominjani članak 14., pardon članak 12. stavak 1. nismo još obradili alineju c)gdje se kaže da se iz obveze ovog tako super nametnutog poreza kako ga popularno zovu na ekstra profit citiram, alineju c) „izuzima poduzetnik ako okončava svoje poslovanje bez prethodnog prijenosa djelatnosti na druge porezne obveznike iako podnosi zadnju prijavu poreza na dobit. Poštovani g. ministar nije mi želio, da je htio sigurno bi stigao odgovoriti na ovo pitanje. Ja kao čovjek koji apsolutno nisam pravne struke, ali naučio sam dosta dobro čitati, znam sva slova, pa ponekad čak provedem i odličnu logičnu analizu i spajanje određenih riječi sa drugim riječima. Ja sam u ovom stavku odnosno u alineji C pročitao da netko u ovoj Hrvatskoj može do 31. prosinca zatvoriti tvrtku i neće biti obveznik ovog poreza na ekstra profit. U slučaju, evo ima ovdje poštovanih kolegica, da sam u krivu lijepo molim jedno objašnjenje kasnije, ali meni se čini da je to tako. I još jednom duboko i zabrinjavajuće pozivanje onih koji će nam u petak 16. prosinca, a to će biti jedan od najbitnijih dana za hrvatsku demokraciju jer ćemo toga dana prije nego što odemo na božićnu stanku raspravljati odnosno glasovati o nekoliko izuzetno važnih stvari koje će definirati političke odnose i općenito percepciju politike i od strane javnosti, a i od strane nas samih. Mislim da će tog 16. prosinca ovdje ovi čudnovato nametnuti porezi odnosno ovaj jedan bez ijednog problema dobiti potrebnu saborsku većinu i to je duboko zabrinjavajući. Pozivajući se sa jedne strane na ustavnost poštovani g. ministar kaže da ima ustavne stavke koji mu dozvoljavaju da ovo radi jel se on konzultirao, što cijenimo, bez daljnjega gospodin je stručnjak u svojoj struci, no nisam siguran da zna ustav jednako kao što zna ekonomiju, a opet kažem samo se gurate i uvlačite u nove sudske procese. Netko će pokrenuti procjenu ustavnosti, ja sasvim sigurno neću, ali netko hoće. Ovako velike kompanije i njihovi pravni timovi znat će odgovoriti na potpuno protuustavne odredbe ovog zakona popularno zvanog Zakon o ekstra profitu, a Klub zastupnika Domovinskog pokreta ne da neće podržati ovaj zakon nego ni ne razmišlja uopće slušati raspravu o tome, naša ruka ide protiv, a vi si donosite zakone koji su protiv svih nas u Hrvatskoj. U ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika sad će govorit poštovani zastupnik Damir Bajs, izvolite.

Gospodin ministar je rekao da je ovo zakon koji on kao redovni profesor na fakultetu i kao ministar nerado predlaže, razlog je tome jasan, uvođenje nesigurnosti u porezni sistem koji može imati dugoročne posljedice. Ja se mogu prisjetiti '90.-tih godina kada je bio upravo takva situacija oko poreza na dobit. Naime, bile su dvije stope poreza na dobit, jedna od 25% za tvrtke i druga od 35% za obrtnike. Obrtnici su se žalili da postoji problem oko toga, da nisu ravnopravni i ja ću reći nakon niza osvrta obrtničke komore Vlada je tada reagirala, a njihova reakcija je dovela do toga da se uravnoteži taj porezni sistem na jednostavan način da se 25% poreza na dobit koje su tada imale tvrtke digne na 35 i izjednače sa obrtnicima. Međutim, krajem '90.-tih mnoge strane tvrtke su stvorile svoja predstavništva u RH, preko preko 160 je bilo tada osnovano baš ovdje u Zagrebu i tada se zapravo planiralo ko, ko će imati ja bih rekao regionalno središte, mi, Budimpešta ili neko drugi, odmah nakon tog zakona 90% tih predstavništava je ugašeno, 10% razlike za njih je bilo previše. Ovo je naravno poruka i za sada, Hrvatska mora imati stabilnost u poreznom sustavu da bi se on kao takav mogao prezentirati kako domaćim poduzetnicima tako i stranim partnerima. Međutim, eto uz sve žaljenje koje je ministar izrazio, pa i Vlada uz žaljenje i same oporbe zakon je ovdje, zakon će biti vjerojatno izglasan i šta će donijeti, novo porezno opterećenje. Ministar se pozvao i na uredbu, to je zapravo ono što je ključ elementa, Uredbu Vijeća Europe gdje je jasno naznačeno da treba uvesti solidarni doprinos kako ovdje kaže za aktivnosti u sektorima sirove nafte, prirodnog plina, ugljena i rafinerijama, znači vezano uz energente. Ja ću reći da ekstra profit koji se naravno ostvaruje EU je odlučila na neki način uravnotežiti, vratit novce u ovom slučaju u proračune članica EU, ali to se odnosi samo na ekstra profite u tom sektoru. Naša Vlada je odlučila i naše ministarstvo da predloži zakon koji je uveo, kako su oni to rekli, uravnoteženost u horizontali, dakle 300 milijuna kuna je uvjet da se zapravo uđe u, u pitanje plaćanja ovog ekstra profita. Moram naglasiti da to je zabrinjavajuće, zašto 300 milijuna kuna? Zato što je to knjigovodstvena stavka, tako je ministar rekao. To je ono što bi zapravo trebalo sve zadovoljiti. Međutim u tom ekstra profitu nije samo energetski sektor nego i mnogi drugi sektori, međutim sad ću se vratiti na energetski sektor. Zar ne bi bilo logično ako se već donosi takav zakon i takve porezne marže da se u njega uvrste i mnogi oni koji su se zbilja okoristili time, a neće platit niti lipe po ovom porezu na ekstra profit, imamo solarne elektrane kao što znamo imamo solarne elektrane. Kao što znamo one su potez prema zelenoj energiji i subvencionirane su od strane države i EU. Imamo vjetro elektrane koje su subvencionirane naravno od Republike Hrvatske i EU. Upravo ti koji su bili pod subvencijama radi ugovora koji nisu bili do kraja razrađeni su sada raskinuli ugovore sa HEP-om jer je tržna cijena veća nego ona što je njima zagarantirana i ostvaruju i na taj ekstra profit još ekstra profit. Imamo situaciju posebno zanimljivu kod tvrtki koje su zbilja u onom užem dijelu energetskog sektora, a to je recimo plinski biznis. Ima tvrtke koje su bile i jesu sada još uvijek spomenute u aferi INA-e. Sjetimo se samo jedne situacije. 12 eura je bila cijena plina, a 142 eura je plaćala država kada je kupovala plin, svoj vlastiti plin iz Republike Hrvatske od tih tvrtki. Naravno cijene su bile i veće. Da pojednostavimo 12 puta je razlika između nabavne cijene i prodajne cijene. Te tvrtke ukoliko su prijavile prihod manji od 300 milijuna kuna, a većina je naravno ispod toga. Ima sada u ukupnom prihodu dobit od 90% i neće platiti niti kune dodatnog poreza. Vjerojatno je smisao tog zakona da se njih izuzme iz ovog dijela. Kako to objasniti? Da li se time daje neki blagoslov onima koji tako rade? I da, moram naglasiti da moguće je ne samo horizontalno nego i vertikalno pokriti ukupnost sektora sukladno ovom dijelu. Međutim umjesto toga, zbog razloga koji mislim nije objasnio ni na koji način z bog čega netko svoj profit koji ide na 1000% ne mora platiti ništa. Ovog trenutka kroz ovaj zakon naravno je spomenuo jednu osjetljivost koja bi trebala biti vezana uz činjenicu da on obuhvaća ne samo energetski sektor, nego i druge sektore. Pa ja ću reći evo baš kao bivši ministar turizma da će on biti jedina država u Europi koja će ovim porezom ili ovakovim porezom zapravo oporezovati turistički sektor u ukupnosti. Ne moram naglašavati da je turizam imao dvije godine koje su bile iznimno zahtjevne, a to su godine corone, da je prva godina u kojoj može normalno raditi ova godina, da mnoge tvrtke ali i pojedinci oni koji iznajmljuju imaju velike minuse. I da te minuse koje su tada stekli tek sada pokrivaju ukupnosti ove stvari. Isto tako neću zaboraviti ni činjenicu da mi ovog trenutka investiramo i pet puta manje u turističkom sektoru gledajući, dakle iste jedinice od primjerice Grčke. Svi se kunemo da želimo imati kvalitetnije goste i dužu sezonu, međutim kada smo razgovarali o Strategiji hrvatskog turizma pokazalo se da je sezona sve više samo na dva mjeseca 84%, da je kraća i da zapravo gosti manje troše. To je sve iz podataka ministarstva turizma. Ako ne damo njima da investiraju, onda pitanje je što i kako dalje. Zbog čega bi i drugi sektori bili time obuhvaćeni to isto nije nipošto jasno. Poljoprivreda, dio trgovine i dio drugih sektora. Također naglasit ću da ne znam zbog čega Vlada, ministarstvo ovaj porez vežu uz neke isplate. Naime, svaki porez i porezni prihod koji bude plaćen na takav način ulazi u državni proračun Republike Hrvatske onaj dio koji se tiče plaćenih poreza u ovom slučaju na dobit i raspodjela je uvijek na Vladi na kojoj je najteže raspodijeliti ta sredstva. Da li će to biti umirovljenici ili netko drugi u konačnici bitno je da je u rashodovnom dijelu a u prihodovnom svaki prihod koji bude dobiven može se raspodijeliti na bilo koju drugu stavku unutar proračuna. Tako da je to PR koji radi Vlada, PR koje radi resorno ministarstvo. I da ne dužim, naravno da ovakav dio i ovakvu poruku koju dajemo generalno gospodarstvenicima da mogu očekivati uslijed godine ekstra poreze da nisu pravedni i da oni koji su najviše zaradili ponekad ne plaćaju ništa govorim naravno upravo o tvrtkama iz energetskog sektora koje imaju manje od 300 milijuna kuna mi ne možemo podržati. Tako da ni ja, niti klub neće biti pozitivan prema ovoj ideji. I još jednom pozivam ministra i Vladu, da kada govorimo upravo o činjenici da postoje drugi modeli, da ako su šta izostavili, a to je taj ekstra profit od 1000% i činjenica da imamo firme radi ove situacije koje od 100 milijuna kuna imaju trošak 5 milijuna kuna, a …/Govornik se ne razumije./… milijuna kuna im je dobit. I oni neće platiti ništa od toga sukladno ovom zakonu da se to napravi na onda barem neki drugi način. Jer ako nije tako poruka onda nije dobra. Hvala na vremenu i eto nadam se da možda kao što je rekao ministar čuvši naše ideje u ovoj raspravi još ima vremena da promijene ovaj zakon. Da li je to rekao kao političar tek toliko da kaže ili je to rekao da bi zbilja saslušao i oporbu i vladajuće, pa onda to primijenio to ćemo vidjeti uskoro. Sada prelazimo na pojedinačnu raspravu i prva će govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajnici kolegice i kolege. Tamo negdje ove jeseni svi smo postali svjesni da sljedeća godina će biti vrlo interesantna godina, ali postali smo i svjesni toga da sve ono što se je do sad izdešavalo će imati posljedice i zbog toga je to uredilo uredbom. Inače za razliku što u uredbi direktive EU smo spremni u naše zakonodavstvo onako dosta nekritični unijeti i prepisati. Kad je bilo riječ o ovoj uredbi mi tu uredbu koristimo na jedan novi način tzv. hrvatski način. Ministar je jasno rekao, a i jasno u obrazloženju, dakle nitko ništa ne skriva i jasno i u obrazloženju prijedloga ovog zakona govori se o tome da, kaže, pročitat ću rečenicu jer će mi tako biti jednostavnije, kad bi bio obuhvaćen samo dio energetskog sektora on je u Hrvatskoj, u RH malo, Hrvatskoj, u RH malo, malobrojan i ne bih tu bilo nekakvog efekta, da bi bilo efekt odlučilo se je zahvatiti puno šire. Taj hrvatski način vam znači prevedeno i kako ga prevodim sukladno ovom zakonu slijedeće, nas užasno, užasno u ovoj Hrvatskoj nerviraju uspješni jer ako je neko uspješan, ako neko uspješno radi svoj posao, ako neko još pogotovo svoju godinu završi na način da je ostvario i jednu ozbiljnu dobit ne zato što je koristio sve blagodati i sjedio kao što je sjedila ova Vlada i kao što je, kao što vidimo u proračunu na prihodovnoj strani milijarda eura više iz razloga inflacije odnosno činjenice da se dobilo iz PDV-a i poreza na dobit nego zato što je nešto radio, zato što je nešto ulagao, zato što se nešto trudio, nas to užasno nervira, užasno nas nervira da je neko uspješan, da netko nešto radi, mi volimo da su svi prosječni. Volimo, znate ko ona, ko u onom vicu kao svi jedu sarmu, neko jede kiselo zelje, a neko jede faširano meso, al na kraju svi jedu sarmu, e volimo da to budu svi, još pogotovo volimo da neko dođe, pa na koljenima dođe ovoj Vladi, Vladi Andreja Plenkovića i moli se za nekakvu pomoć i za sve ostalo. To je zemlja u kojoj živimo. kad je bio najavljen ekstra profit vezan dakle Zakon o ekstra profitu vezan od onih koji su zaradili zahvaljujući tome jer je došlo do poremećaju i došlo je do velikog, velike priče koja je vezana uz tržište nafte, mi smo rekli okej vezan je uz one koji su zaradili jer zapravo nisu radili nego su čekali. Ali ja sam ministra vrlo jasno pitala nek izađe iz svojih cipela ministra i uđe u cipele profesora na Ekonomskom fakultetu i ne treba meni objasniti, nek objasni Viktoru Lencu da Viktor Lenac neće moći koristiti svoja sredstva za buduća ulaganja. Koju poruku mi nekom koji želi radit šaljemo? Radi, a na kraju će ti doći država, pa će ona odlučiti jesi dobro radio ili nisi dobro radio, pa ću ja na kraju te odlučiti i cijeniti, pa ću te kaznit, ako si dobro radio ću te kaznit, kaznit ću te il ću ti dati još dodatan porez koji zovem porez na ekstra profit da slijedeće godine ne bi radio, da bi slijedeće godine bio prosječan, da slijedeće godine ne bi ulagao. Ova država treba poticati one koji ulažu, treba poticati neku energiju da neko odluči zaraditi jer ako zaradi više onda je efekt puno veći. Zamislite, probajte zamisliti da živimo u zemlji koja je iz jedne velike nesreće koju je imala, iz jedne velike nepogode koju je imala koji se zove potres u Gradu Zagrebu odnosno potres na Baniji i Banovini odlučila i rekla to je prilika za ovu državu, iz neprilike pretvorimo u priliku. Krenimo s obnovom, aktivirajmo sve što možemo aktivirat, koristimo sredstva EU, pa koristimo novi projekt novog zelenog Bauhausa, pa napravimo na području Banije odnosno Banovine jednu novu tvornicu građevinskog materijala u kojoj ćemo proizvoditi zelene građevinske proizvode iz recikliranja, pa napravimo to. Ne, ova država se za to nije odlučila. Na Baniji i Banovini bit će kako će bit, ko se snašo snašo, ko se nije snašo neće se država tamo previše ni uključivat, država mirno sjedi, čeka i kad vidi da je neko dobro odradio posao evo države da slučajno slijedeće godine ne bi bio takav uspješan nego da bi slijedeće godine bio prosječan. Hvala.

osnova svakog dobrog poreznog sustava je predvidivost zapravo i svaki investitor kada gleda gdje će ulagati svoja sredstva gleda da bude taj nekakav porezni sustav predvidiv i njemu adekvatan da bi mogao ostvariti profit. dakle naš porezni sustav nije predvidiv imamo i jedno, jedan sistem retroaktivnosti znači dođeš, imaš nekakav osjećaj da ćeš ostvariti neki profit i onda te retroaktivno zapravo oporezuju. Mislite li da će ovaj zapravo naš porezni sustav privući nove investitore ili zapravo će otići u Irsku, Australiju ili neke druge zemlje koje imaju predvidiv i siguran porezni sustav? Hvala lijepo kolegice Nađ. Ono što mi imamo u Hrvatskoj niti imamo osjećaj prema našim domaćim tvrtkama, a poruka koju imamo eventualno neka tvrtka koja slučajno onako ima neki ideju, pa bi htjela ulagati u Hrvatsku, pobjet će glavom bez obzira. Ovo što mi imamo, zato sam namjerno rekla da je to porez, dakle Uredba EU na hrvatski način. Država, Vlada čeka do kraja godine, na kraju godine vidi kakvo je stanje, vidi da ima tamo dubiozu koja je, ima neka obećanja koja je nekom nešto obećao i kako je odlučio ajmo vidimo 150-200 tvrtki, dakle mi već otprilike mjesec dana znamo koje su to tvrtke i to nisu tvrtke koje, imamo različite, one koje su nešto radili, dakle poruka je nemoj u ovoj državi radit ništa jer na kraju će ti Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Uvažena zastupnice, govorili ste o poticanju ulaganja, bili smo zajedno u Vladi kada smo donijeli Zakon o porezu na dobit da je nula ukoliko tu dobit reinvestirate To je ipak potaknulo investicije, znate da smo zadnju godinu mandata izašli sa gospodarskim rastom iako smo nažalost bili u dugoj recesiji. Slijedeće godine se najavljuje ponovo recesija, međutim HDZ-ova Vlada je ukinula taj zakon jel, znači Zakon o investiranju dobiti. Nama će nužno svaka kuna i investicija da bi vratili gospodarski rast potrebna biti, potrebna da se jer ne možete iz recesije izaći bez investicija. Pa sad samo vaše mišljenje o tome je li bilo mudro ukidati taj Zakon o reinvestiranoj dobiti. **Reiner, Poštovana zastupnica Mrak-Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Uopće nije problem dakle na izborima može dobiti i neka druga opcija izbore i dobiva. I u nekakvim država se smjenjuju, ali bi bilo principijelno da ono što vam je ostalo od prije, a što je dobro nastavite i dalje, doradite, vidite koje su greške, te greške ne ponavljate. Ono što je od prijašnjih bilo loše ili vam se kosi ne nastavljate dalje. Ali ideja sjekire da sve ono što je bilo eventualno dobro to ćemo sasjeći u korijenima jer je to od onih, to je od onih bivših. Dakle, ti izlazak iz recesije ne možeš napraviti da štetiš, da stežeš. Ti izaći iz recesije možeš samo novim ulaganjima. Pri tom ja sam arhitekt, nisam ekonomist niti si utvaram da sam bilo šta drugo. nastojim čitati i vidjeti što je bilo u svijetu. Sjetimo se New Deala, sjetimo se svega toga što su zemlje napravile. Ali ne, mi ćemo ubiti i najmanju želju za ulaganjem i investicijom. Hvala potpredsjedniče, poštovana kolegice Mrak-Taritaš iz vaše rasprave je vidljivo da niste skloni ovakvom poreznom obliku. No ono što bih volio čuti od vas je što zamjerate ovom zakonu, ali isto tako na koji način bi mijenjali porezne politike, a sve u smjeru toga da smanjimo nejednakosti koje imamo i koje nam donese svaka kriza. Na žalost donosi nam i ova da bogati postaju još bogatiji, siromašni još siromašniji, jer očito je da iz ciklusa u ciklusa se samo takve mijene mijenjaju i samo na taj način dolazi do daljnjeg jačanja i rasta nejednakosti koja na žalost vlada i u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Anka Mrak-Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Kolega Jakšić ja apsolutno razumijem i stav Socijaldemokrata i njihove politike koje apsolutno razumijem. Ali one politike za koje ću se ja zalagati će biti politike ulaganja SDP-a. Dakle, vi ste meni svi, nisam mislila ovdje podjela na klubove, razumijete što sam mislila. Dakle, moja će ideja biti uvijek ulaganja, uvijek u poticanje ulaganja. Dakle, ono što bilo koja krizna vremena donose ubijamo srednju klasu, ubijamo dakle sve veće razlike. Ono što ću se uvijek zalagati zapravo ću da ta srednja, srednji sloj društva ostane na životu, da srednjem sloju društva dajemo mogućnost da radimo. Ovo jednostavno nije to. paralelno sa ovim samo imamo jednu stvar. HROTE tvrtke koji su dobili poticaje iz države, koje su izašle i govorimo o zelenoj energiji, koje su izašle iz svega toga jer na tržištu mogu dobit više. Gdje su oni ovdje? Nigdje, nema ih. Koristili su su sve benefite. Poštovana kolegice Vlada Republike Hrvatske ovim prijedlogom zakona poziva se na uredbu Vijeća Europske komisije koja jasno utvrđuje da bi oni koji su zaradili ekstra dobit i to na leđima potrošača energije naravno najviše kućanstava, a iskoristili su na žalost okolnosti ruske agresije na Ukrajinu trebali podnijeti snažan teret upravo te njihove zarade. Međutim ovdje vidimo ovakvim ograničenjem osnovice, poslovnog kriterija zapravo od 300 milijuna kuna prihoda takvih zapravo se izuzimaju iz ovakvog tereta oni koji su možda ostvarili jednu kunu prihoda manje, dakle imali su prihod samo jednu kunu manje nego 300 milijuna i neće osjetiti teret, a spremili su jako veliku ekstra dobit u džep. Sjetimo se tko bi mogao biti primjer primjerice OMS. Anka (GLAS)** Hvala lijepo kolegice Ahmetović. Zapravo mogu razviti onu misao koju sam u pola rečenice prekinula kad sam odgovarala zajedno na istom odboru i vi i ja smo čuli izvješće HROTE-a u kojem je HROTE rekao da tvrtke koje su godinama dobivale određene subvencije, a riječ je o proizvodnji energije iz vjetra i iz sunca. Dakle iz vjetra puno više nego iz sunca su odlučili izaći iz svega toga, jer je na tržištu odjedanput cijena postala znatno veća što sa aspekta te tvrtke je apsolutno jasno. Sa aspekta se trebamo pitati što će država dalje činiti, ne činiti i to nam je nekako u kontekstu svega ovog to kad smo imali raspravu ostalo je ispod radara i nismo to odradili do kraja i tu postoji jedna obveza da mi tu cijelu priču sa HROTE-om odradimo do kraja. I to su tvrtke koje su sigurno ostvarili ekstra profit samo zato što je bio poremećaj. Njih tu neće biti,

Hrvatskoj to nikad nije bilo, najbolje to govori broj greenfield i brownfield investicija u zadnjih 20, 30 godina. Osim usluga, roba, proizvodnje ništa. Međutim, ja se ne bih složio sa vama, bili smo pod istim stijegom, pod stijegom solidarnosti kolegice Mrak-Taritaš, dakle a država treba biti solidarna. Sjetite se Gunje. Da nije bila država solidarna ne bi bilo Gunje. Tako i ovdje. Država mora biti solidarna zdravih, bolesnih, mladih, starijih, bogatih, siromašnih o čemu je govorio kolega Jakšić. Dakle, ja nemam nikakvog problema sa zakonom, jer neki su napravili ekstreman ekstra profit nota bene pojam koji se tek sad počeo upotrebljavati u ekonomskim terminima, do sad nije postojao. Nepošten, nefer zahvaljujući vanjskim šokovima, covid pandemiji i energetskoj krizi. Prema tome, država treba biti solidarna sa zakonom nemam problem, ali imam sa kriterijima koji su na žalost loši. **Reiner, Željko (HDZ)** ono što mi u našem klubu i netko tko zastupa liberalne politike koje ja zastupam s čim nemamo profita da zaista netko koji nije orao ni kopao u jednom trenutku zbog vanjskih stvari dođe do ekstra profita. I tu nismo imali problem niti kad je bilo najavljeno, tu nismo imali problem niti kad je bila rasprava oko direktive na Europskoj apsolutno nam je neprihvatljiv ovaj model i ovaj način na koji je u ovom zakonu to odrađeno, a to je kazni uspješne, ne uđi ni sekundu dalje, ne zagrebi ispod površine, napravi ih prosječnim ili još malo lošim, tu imamo problem i imamo problem da što si to odlučio sad, imamo problem. Zamislite jedan Viktor Lenac koji umjesto da ga potičemo da dalje radi i napravi mi ćemo ga stavit na koljenima i onemogućit njegovu investiciju. Tko? Ova država, ova Vlada, ova Vlada Andreja Plenkovića. Marijana (Centar)** Poštovana kolegice, evo dat ću vam priliku da se svi skupa još jednom divimo uspjesima ove Vlade Andreja Plenkovića jer evo HDZ i ova Vlada prvi u Europi primjenjuju uredbu na ovako širok način, dakle 15-tak zemalja koje su primijenile ovu uredbu i uvele solidarni doprinos slijedile su da kažem slijepo tu uredbu i to su primijenile samo na energetski sektor. Dakle evo Poljska koja je to pokušala primijeniti nije uspjela je li, to je palo, ali dakle evo čestitamo i čestitajmo svi skupa ovoj Vladi koja je prva u Europi primijenila ovaj porez na sve uspješne tvrtke i na ovaj način će ubit evo i tvrtke iz IT sektora, Viktor Lenac, prerađivačku industriju, dakle sve one tvrtke koje su u prošloj godini uspješno radile i htjele nastaviti u ovoj godini i širiti svoje poslovanje ovaj, na ovaj način neće bit moguće. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Ova Vlada i ministar Primorac nije ništa krio kad je tu stajao za ovom govornicom i govorio. On je rekao da smo korist, da smo napravili uredbu ili ne daj Bože imali smo model Italije, imali smo model nekih zemalja koji su već takav zakon donijeli, mogli smo to malo pročitati i prilagoditi tome. Ne bi bilo dosta, imali bi premalo, ne bi, najprije se govorilo o dvije milijarde, a sad smo na kraju došli do milijarde i pol što ćemo uprihodit. A zamislite da je slučajno se odlučilo nešto malo radit, pa da nismo na kraju godine rekli da više od 5 milijardi sredstava koji su bili iz fondova EU namijenjeno da smo ih iskoristili, pa bi onda još ona prihodovna strana od PDV-a i poreza na dobit bila veća, ali bojim se da nikad dosta, pa je onda ovo jedna mjera super. Poštovani zastupnik Željko Pavić. i to što su sad oni tu poremetili kriterije, pa će sad poreze platiti i banke, to je najmanji problem, znate zbog čega? Banke će sa svojim kreativnim knjigovodstvom i sa svojim manipulacijama to sve skupa svaliti na leđa građana, to nije problem, ali je problem za Lenac koji ste spomenuli, za njihov Dok 11, problem je za firme koje su dosada ulagale u svoju proizvodnju, sad više to neće moći završiti ovoga investicijske cikluse, imat ćemo puno problema i umjesto da se tim ljudima omogući i poduzećima omogući da ulože u svoje pogone, da ulože u svoje kapacitete, da se otvore nova radna mjesta, mi radimo što radimo, sramota. Hvala lijepo kolega Pavić. Dakle zaista nekad ostanete zabezeknuti, ostanete iznenađeni činjenicom kako možeš, mislim ne trebaš biti neki veliki stručnjak za ekonomiju da zapravo shvatiš što će rezultat ovog bit. Mi ulazimo u 2023.g., ulazimo u godinu u kojoj su sve najave, ja ne želim biti zloguk prorok, ali sve najave različitih recesija. I umjesto da zaista vodimo računa da pomažemo poduzetnicima, tko puni proračun, pa ti koji rade, oni pune proračun, da njima pomognemo ne, mi šaljemo poruku mi ćemo pratit što vi radite, ako slučajno budete dobri i ne daj Bože budete još i uspješni i još nešto malo više zaradite mi smo tu na kraju koji ćemo ocijenit jeste smjeli zaradit toliko ili niste

Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani kolegice i kolege i poštovane i cijenjena javnosti koja nas pratite putem ekrana.

U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit će poštovani zastupnik Zvane Brumnić. Izvolite. **Brumnić,

Sada se vraćamo na našu točku i sada će govoriti poštovana zastupnica Grozdana Perić. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Evo još malo o porezu, dodatnom porezu na dobit. Naime, kao što sam rekla i u ime kluba zaista cilj ove Vlade i nas nije porezno opterećenje nego sve ovo vrijeme od 2016. na ovamo nastojalo se porezno rasteretiti kako gospodarstvo, tako i građane, povećati prihode kroz onaj dio neoporezivih prihoda, kroz dodatne prihode koje su omogućile kroz izmjenu Zakona o porezu na dohodak, pravilnika o porezu na dohodak itd. želja je bila da se i to je na kraju krajeva i pokazala i naš status u kreditnim institucijama i u kreditnom rejtingu gdje je zaista tu jako puno napravljeno. na žalost od 2020. a evo sada i recentno 2022. pokazuje da su se promijenili itekako uvjeti rada poslovanja i života, da je došlo do brojnih poremećaja kako u opskrbi energiji tako i hrane, a isto tako i utjecaj klimatskih promjena, a naravno posebno ovog rata koji je zaista sve ono još dodatno pooštrio. Ja bi napomenula da cilj ovog dodatnog poreza zaista nije da on bude trajan nego da je on jednokratan i da on prevenira upravo sve ono što se događa u, što bi se moglo dogoditi u 2023.. Kolege su spominjale i da, donijeli smo proračun, ugradili brojne mehanizme kako zaštititi građane, kako povećati socijalna davanja i slično i to stoji, međutim nitko ne može s obzirom da Vlada je zadržala cijene energenata do kraja ožujka 2023., nitko ne može garantirati da se u budućem razdoblju, a 2023. je još duga, dakle što će se dogoditi u onom drugom dijelu te godine i da li će biti potrebno još dodatno intervenirati kako bi se pomoglo građanima. To je ono što, zbog čega ovaj porez bi mogao eventualno na taj način zaista dobro poslužiti da na taj način pomognemo isključivo građanima kako je to navedeno i u prijedlogu samog zakona. Ja bi samo još istaknula, mnogi su se kolege referirali, a i na odboru inače i na Uredbu Vijeća EU koje je sve to zapravo uredilo uredilo na način da se referiralo na cijene i na samu energiju i povezalo to sa upravo cijenama električne energije i svim onim nedostacima koji od toga i ostalih energija je li dolazi. Međutim, tu je kada je ovaj zakon formuliran zaista se u jednom dijelu o preporukama koje je uredba donijela, međutim naravno tu se uzelo u obzir i ono što je rekao sam ministar da smo mi i unaprijed zapravo neke, neke subjekte na određeni način zaskočili ili donijeli prije toga određene ovaj mjere kojim smo onemogućili njihovu, njihov dodatni, dodatni prihod. Mogu reći da je nekoliko država u EU zaista uvelo već porezna iznenadnu dobit, pa je to npr. Grčka, Mađarska, Italija, Rumunjska, Španjolska i neke od tih država su išle i na način da nisu samo poštivale preporuke EU od 33% kao donje granice ovaj poreza nego su čak neke primijenile i visoke stope od 80, a neke čak i od 90%. I primijenile su upravo primjenu tog poreza isto tako na neke druge segmente gospodarstva kako je to kod nekih bankarski sektor, trgovci itd., tako da nismo ni mi jedini koji smo primijenili na ovaj način zapravo reguliranje ovog zakona. Repliku ima poštovani zastupnik Habijan. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice, ja bi želio još jedanput da i u svom odgovoru na repliku naglasite i pogledamo i kontekst zakona o poticanju ulaganja, dakle one porezne potpore koje govore o umanjenju dakle od 50 ili 75 ili 100% dakle stope poreza na dobit ovisno o iznosu ulaganja određenog obveznika poreza na dobit i kontekstu dakle ovog dodatnog poreza na dobit, dakle da li se to primjenjuje u ovom slučaju, mislim da je to bitno naglasiti. A u kontekstu ovoga što ste zapravo zadnje spomenuli, spomenuli ste ovu uredbu za koju smo danas od članica i članova oporbe čuli da se ne primjenjuje onako kako bi se trebala i da ona ne daje prostor za fleksibilizaciju, dakle dobro ste rekli, to nije točno. Dakle u samoj uredbi između ostalog stoji zbog razlika u kombinaciji izvora energije nisu sve države članice jednako pogođene, nemaju sve jednako velik fiskalni prostor za poduzimanje potrebnih mjera. Isto tako govori da je moguće u nacionalno zakonodavstvo drugačije to pitanje urediti i o tome obavijestiti naravno komisiju. Prema tome, mislim da ste bili u pravu i na temelju ovih primjera koje ste rekli da nije točno ovo što oporba govori da se ta uredba mora baš direktno dakle preslikati…/Upadica Reiner: Hvala/… nego ostavlja prostor nacionalnom zakonodavstvu. Grozdana (HDZ)** Da, hvala lijepo, potrebno je naglasiti. Ja sam u ime kluba još govorila o tome da postoje brojni izuzeci kod zapravo obuhvata i kod primjene ovog zakona, a posebno je istaknuto upravo da je jedan od zakona, a to je Zakon o poticanju ulaganja, ali postoji još nekoliko zakona koji reguliraju određene olakšice u slučaju i i oslobođenja od poreza na dobit, pa znamo i Zakon za grad Vukovar, itd., dakle sve je to primjenjivo i sve će se to, zbog toga je i u samom zakonu navedeno da svi zakoni koji se na to referiraju zapravo se primjenjuju i kod ovog Zakona o dodatnom porezu na dobit, sve one olakšice koje su tamo važeće primjenjivat će se dakle i u primijeni ovog zakona. Što se tiče EU uredbe dobro je potvrditi i još jedanput naglasiti da je ona zapravo bila činjenica, ovaj uređeno je kao činjenično stanje i kao takvog ga mi prihvaćamo. **Reiner, lijepo potpredsjedniče sabora. Poštovana kolegice Perić, u tijeku je jedna od najvećih zapamćenih kriza dosada. Vlada RH je na tu krizu reagirala nizom mjera počevši od tzv. jesenskog paketa, pa do niza ciljanih mjera gdje je na jedan značajan način pomogla onima kojima je trebalo, najugroženijim građanima, najugroženijim skupinama naših građana, kućanstvima, poduzetnicima, ali je načelno pomogla i funkcioniranju javnih ustanova. Evo iz primjera kao član uprave našičke bolnice mogu reći da bez ovako žestoke, jake i brze i efikasne aktivnosti Vlade RH samo zbog cijene energenata, odnosno cijena struje i plina ne bi bilo moguće funkcioniranje niti naše bolnice, ali niti drugih bolnica, tako niti funkcioniranje naših vrtića, škola, domova za starije, nemoćne, centara za socijalnu skrb i ovaj zakon na temelju toga da na jednoj ravnomjernoj, razmjernoj rasporedbi i razdiobi osigura i dalje jedno bolje sutra. Hvala lijepo. Kao što ste još jedanput to naglasili zaista ono što je važno reći da se primjereno i brzo i adekvatno interveniralo u momentima kada je to zaista bilo potrebno. Ja se nadam i želim svima nama da cijene energenata, a onda i struje i svega ostaloga bude i da se dovede u neku primjerenu razinu, da više Vlada ne treba intervenirati na taj način jer bi onda to bilo stvarno i pravo tržište. Međutim, s obzirom na sve ovo što se događa i kakva je situacija u svijetu i evo u Europi zaista ne možemo biti sigurni što će biti kroz 2023. Ali je važno još jedanput istaknuti da upravo iz razloga što se interveniralo u visinu cijene energenata

Nesporno je da je Vlada kombinacijom niza mjera u ova iznimno izazovna vremena pomogla i pomaže kako građanima, tako i poduzetnicima. Međutim, neki poduzetnici koristeći Vladine mjere, koristeći okolnosti na tržištu, a možda i ovu tranziciju iz kune u euro je ostvarila tzv. ekstra profite. E sad mene zanima da li su neke druge države članice EU već donijele ovakav ili sličan zakon kao što ćemo ga mi donijeti vjerujem

to je Grčka, Mađarska, Italija, Rumunjska, Španjolska, a ostale države su u pripremi i neke su već u visokoj fazi, ali još uvijek nisu doneseni zakoni. Ali evo, mislim da će svi morati s obzirom da je rok do kraja 2022. Kao što sam rekla Španjolska je imala, ima stopu od 33%. Primjenjuje kako na energetski, tako i na bankovni sektor. Italija na primjer ima isto tako energetski sektor, ali ima i IT sektor. Rumunjska isto tako ima dobavljače energije i trgovce, a Mađarska isto tako ima još i financijske institucije, zrakoplovne kompanije itd. Dakle, vrlo je šaroliko ali sa puno većim stopama.

Ali mi u ovom trenutku doista nismo mogli bez ovog s obzirom da su cijene energenata, struje, plina, nafte otišli toliko daleko da čak razmišljam da možda mi nismo dovoljno u medijima koliko bi bile cijene svih tih energenata da nije bilo intervencije pa ljudi to nekako možda doživljavaju tako. Moje pitanje vama je vezano s obzirom da vi i ja dolazimo s mora kako su ovdje prošli naši brodari s obzirom da oni plaćaju porez, paušalni porez na tonažu smatrate li da je ovo dobro rješenje da se podigne taj porez više i da oni mogu i dalje poslovati s obzirom da sve svoje prihode ostvaruju u međunarodnim vodama, a zapravo sa ovim ih nećemo dovesti u teški položaj. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Dakle, brodari su uvijek i svi brodari imaju poseban zapravo status inače jer plaćaju paušalni porez po tonaži. Dakle i kad ostvaruju gubitak oni plaćaju paušal bez obzira kako poslovali. Na ovaj način njih se nije izuzelo jer se nije htjelo nikoga izuzeti, dakle svi trebaju na neki način oni koji ostvaruju uz ove preduvjete sve ovo ostalo doprinositi upravo ovoj solidarnosti. I na ovaj način kako je sada ugrađeno u zakon zaista se njima, povećat će se zapravo taj paušal međutim ne toliko koliko bi bilo da je to drugačija situacija. Međutim oni nikako ne bježe od tog solidarnog doprinosa i dapače žele pomoći iako ne ostvaruju svoje prihode u našoj državi nego vani. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, uvažena zastupnice Perić. Danas smo evo cijeli dan praktički slušamo sve zastupnike što misle o ovom. Naravno da nitko nije sretan uvođenjem nekog novog poreza, poreza, ali se uvijek mora gledati obuhvat i mora se gledati nakana poreza tko ih uvodi. Ja bih rekao da ovaj porez na tu ekstra dobit ima upravo to. Obuhvat mu je relativno mali 0,1% ukupnih gospodarskih subjekata na području Republike Hrvatske i s druge strane nakana tog novca koji će se oporezovati je upravo pomoći onima kojima je taj novac u ovom trenutku, u ovom vremenu krize, a budimo iskreni kriza je i ja mislim da svaka odgovorna Vlada, a ova Vlada uistinu je odgovorna ne samo kroz ovaj zakon, nego i mnoge koje je donijela kroz godine upravo želi učiniti to. No, ovdje smo slušali i o Franji Tahiju, o raznim stvarima koje u biti veze nemaju sa ovim što se želi postići sa ovim zakonom i njegovo trajanje je ograničeno na jednu godinu. Grozdana (HDZ)** Dakle, kao što je navedeno ovo je jednokratno i solidarno. Namjena je solidarna za pomoć građanima. Sigurno da ono što sam rekla uvodno nije niko želio i nitko ne želi promijeniti, niti pogoršati uvjete poslovanja u Hrvatskoj, dapače, sve ono što se činilo i dosada zaista se htjelo pomoći na sve načine da se stvori sigurno, kvalitetno, predvidivo okruženje u kojemu će svaki poduzetnik moći raditi i na kraju kako ćemo privući druge investitore. Ovo dakle nije presedan samo u našoj državi nego se to primjenjuje i primjenjivat će se u svim državama EU. prvenstveno evo namjena je da ukoliko bude potrebno da se onda može intervenirati i ponovno pomoći kažem građanima u budućem razdoblju. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana kolegice, danas smo ovdje od strane oporbe imali priliku čuti da Vlada ustvari ne trpi uspješne gospodarstvenike što pokazuje uvođenjem ovog poreza da, želi da svi budu prosječni, ja se s tim ne mogu nikako složiti. Mislim da je Vlada pokazala i u covid krizi i u ovoj gospodarskoj krizi koliko smatra važnim gospodarstvo i gospodarstvenike i pomogla je zaista maksimalno koliko je mogla, ali s druge strane isto tako mora pomagati i onom najsiromašnijem dijelu u društvu i to je pokazala i kroz brojne mjere, isto tako i snižavanjem PDV-a, pa i na hranu, efekt toga se nije pokazao maksimalno kako je trebao jer mnogi u lanci nisu dalje odreagirali kako se očekivalo. Smatrate li da Vlada osim ovoga ima još neke druge alate kojima ustvari može balansirati i postić ove neke efekte da ustvari onda kada nam je najteže, kada je ovakva kriza, kriza, ipak imamo nekakvu pravednost i solidarnost u društvu iskazanu? Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Perić. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepa. Da, zaista Vlada je i kod donošenja ovog prijedloga zaista poslušala sve primjedbe koje su iz različitih branši zapravo dolazile i ono što sam rekla, ne želeći nikome ugroziti poslovanje, egzistenciju itd., da u ovome dijelu, na kraju krajeva ovdje je nakon onog prosjeka od ostvarenog poreza, od ostvarenog, ostvarene dobiti uvećano za 20% dakle tek taj dio otpada na daljnje oporezivanje i to jednokratno tih 33% dakle ne 80-90 kako su to primijenile druge države nego 33%. Kažem, cilj nije nikako bio da se nikome uzme više nego što, što treba, niti da se na jedan način zaguši bilo koga, ali na ovaj način zaista je to zapravo optimalno. (Nezavisni)** Hvala lijepa. 4. i 5. industrijska revolucija koju upravo živimo se temelji na znanju, za razliku od prve tri koja se temeljila na resursima i sirovinama, nafti i ostalima, prvi put znanjem i zato pametno gospodarstvo počiva na dva akronima, jedan je moj POK - pametno, održivo, konkurentno, a drugi je poznat IRI – istraživanje, razvoj i inovacije. Dakle što se tiče zakona ponovit ću maloprijašnju repliku, ja s tim nemam problema, dapače. Ono što je kolegica Ahmetović rekla problem je u toj jednoj kuni ili jednom euru, možda da napravite klizne skale, da napravite bolja solidarnost i među njima koji moraju plaćati da neki, da ne bi neki koji imaju 299 milijuna nečega bili oslobođeni eks…, plaćanja ekstra profita, a neki koji imaju 301 moraju moraju platiti, uvijek je problem u jednoj, u jednoj, u jednoj kuni i kod dopusta osiguranja, uvijek je problem u jednom bodu i za transplantaciju jetre, al mi zato radimo klizne skale i to je poruka državnom tajniku i ministarstvu, time ćete bit solidarniji, pošteniji, bit će više fer. Grozdana (HDZ)** Da, ovo je, ovo je zaista iznimna situacija kada je potrebno intervenirati. Ovdje i u primjeni, inače u poreznom, u fiskalnom sustavu kojeg mi imamo je u primjeni zaista ta klizna skala jel imate onih koji plaćaju 10%, ovi koji plaćaju 18%, a isto tako imate porezne olakšice, imate mogućnosti odbitaka poreza, imate razno razne dakle mogućnosti kako možete svoje poslovanje kroz te mogućnosti popraviti, ništa ni ovdje. Međutim kada govorite o tome da li ovdje 299 milijuna je i 99 itd. da li će biti neko ispod praga ili ne onda je pitanje Zakona o računovodstvu i onoga što je zapravo ustavom zagarantirano da će se onda takav zakon biti održiv, tako da je primjena jedina moguća ovakva, uvijek je neko ispod Premijer Plenković je jučer izjavio da će nam Dubravka Šuica poslati 700 milijuna eura, on tom izjavom duboko vrijeđa sve hrvatske građane jer ispada da su Hrvati prosjaci kojima treba biti dodijeljena nekakva milostinja, ali istina je da mi kao članica EU imamo pravo na ta sredstva jer i mi uplaćujemo novce u taj proračun. Ali Plenković si može dopustiti takve izjave jer Vlada korumpira medije. Jedan sudionik sastanka vrha HDZ-a ispričao mi je kako je Plenković neki dan u Središnjici HDZ-a tumačio kako se afera INA treba stišati, kako je treba prekriti, zaborav i da se o njoj ne priča. To je ta antidržavna rabota, skrivati lopovluk, a ne rasvjetljavati. Njemački kancelar i nobelovac Willy Brandt jednom je rekao

najprije mi nismo protiv svog naroda jer radimo za svoj narod i ono što činimo činimo upravo da pomognemo svim segmentima naroda bilo da su to poduzetnici, obrtnici umirovljenici, građani i na kraju krajeva zaposlenici. Prema tome, nemamo što gorjeti u paklu jer činimo ono što najbolje znamo i umijemo i to pokazuje uostalom i rezultati koje imamo. Ono što je bilo važno i u ovom slučaju da se ništa kad vi spominjete nekakvu aferu ništa se ne gura pod tepih, sve je obznanjeno. Pa isto tako neki dan je jedan nezavisni novinar rekao da nikada nije bilo više procesuiranja nego što je to sada. Dakle, ništa ne skrivamo. Poštovani zastupnik Mažar. da obuhvaća jedan uži krug korisnika koji će to moći podnijeti, a da s druge strane uzima širok krug ljudi kojima je to najpotrebnije. Osim toga, čuli smo dakle da i Vlada RH i dva i dva paketa mjera bila napravila vezano i za covid krizu, vezano za inflatorne pritiske, vezano za povećanje cijena ukupne vrijednosti 25 milijardi kuna. Ali isto tako prije toga je napravljeno i pet krugova poreznih reformi ukupne težine preko 10 milijardi kuna kojima se smanjivala i stopa poreza na dohodak, smanjivala se i stopa poreza na dobit za poduzetnike, smanjivala se i stopa PDV-a. Prema tome, do sada sve je išlo u smjeru rasterećenja, a tako će se i nastaviti i nakon ovoga jednokratnoga solidarnoga prijedloga zakona. Grozdana (HDZ)** Da, ja sam to više puta istaknula i to treba stalno isticati da je cijelo vrijeme intencija i namjera upravo Vlade i nas da se smanjuje porezna opterećenja. I to je upravo kroz sve ove mjere koje su bile poduzete poduzete višestruko dokazano. Ono što mi se sami ne možemo složiti sa onim ko je bilo smanjenje PDV-a značajno i ako se time odreklo preko 2,1 milijardi kuna prihoda onda se očekivalo da će se to vidjeti i na cijenama proizvoda. Međutim, inflacija je napravila svoje. To se pretočilo. Netko je podigao marže i dogodilo se da se taj efekat nije vidio. što bi se dogodilo ono što je kolega prije rekao koliko bi bilo ta cijena recimo energenata da se nije interveniralo dva ili tri puta veća? Evo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sada će govoriti poštovani zastupnik Mišel Jakšić. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici ministarstva, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je danas zakon gdje onako na prvu sigurno da i lijeva i desna strana sabornice su apsolutno za smjer u kojem želimo ići jer smo svjesni da i corona i sve ekonomske promjene, pa i ova kriza koja je ovdje među nama sve što donosi se sakrije na kraju dana u dome da gubimo srednji sloj, da siromašni postaju još siromašniji, bogati na žalost još bogatiji ne zato jer mi je žao što je netko bogat nego jednostavno na taj način samo produbljujemo društvenu nejednakost koja onda naravno kod ljudi stvara određenu psihozu. I ono što vidimo kroz povijest da upravo takve psihoze do kojih dođe zbog društvene nejednakosti nas dovodi do pojave razno raznih ekstremizama, razno raznih pokreta i zapravo do narušavanja društvenog demokratskog poretka na koje smo navikli i u kojem vjerujem da svi zajedno želimo i dalje živjeti. Vjerujemo da sa ovakvim zakonodavnim okvirima bi ipak neke rijeke mogli početi vraćati u prave tokove, pokazati to jedno zrno solidarnosti, vratiti jedan privid borbe za jednakost i želju da imamo taj jedan jednako pravan model. No, kad proučimo ono sve što piše, ono sve što smo čuli, ono sve o čemu se danas raspravljalo postavlja se pitanje da li sa ovim zakonodavnim izmjenama ćemo dobiti baš tu jednakost. Uzeli smo model koji je raspisala Europska komisija ali smo si u samom startu rekli da smo mi specifičan gospodarski sustav i da će kod nas to sve biti dosta, dosta drugačije, pa ne možemo to baš napraviti kao oni u Europi. I onda nam je promaklo da raspravljamo o tome da su se pojavili ekstra profiteri u energetici, farmaceutici i u bankarskom sustavu. Iako kada bi išli do kraja trančirati naš bankarski sustav mogli bi naći još ponešto toga gdje nismo išli u smjeru jednakosti kad pričamo o našim bankarima jer bi i danas mogli napraviti brzinsku analizu koliko za početak nekretnina naše banke imaju i koliko mi bježimo od toga da konačno oporezujemo nekoga tko je imao u svom portfelju 10, 20, 30, 50, 1000 nekretnina. Ali nije tema ove rasprave. Dakle, već tu vidimo da ne idemo u smjeru jednakosti. Drugi korak koji nas svakako muči i zabrinjava je da smo nedugo izglasali proračun za 2023. I danas smo rekli to su sredstva solidarnosti koja će se podijeliti za ovo ili ono, da nekome nešto olakša. Ali smo zaboravili pod a) da će vjerojatno doći do određenih ustavnih tužbi, a pod b) nemamo jasan odgovor što ako te ustavne tužbe prouzrokuju blokadu tog istog zakona. Postavlja se pitanje što će biti sa našim umirovljenicima? Odakle će se namiriti sve ono što je potrebno njima da bi normalnije živjeli, da bi imali bolja prava i bolje materijalne uvjete, a danas na to ne dobivamo odgovore. Kao što smo se i na donašanju proračuna pravili da ne čujemo upit što ćemo sa energentima poslije 1. travnja. Da li čekamo taj 1. travanj pa znamo što ćemo raditi 2. travnja ili čekamo taj 1. travanj kao 1. april pa ćemo reći eto danas je 1. april malo smo se šalili. Vlada je poduzela određene mjere prema energetskom sektoru, ali ono što mislim da polako je iščezlo iz rasprave da je cijena struje danas i dalje 450 eura za da je cijena plina jučer bila 130 eura za megavat sat, a da cijene koje danas imamo u Hrvatskoj ili na koje smo navikli su i dalje tri, četiri, pet, šest puta manje. To je nešto gdje bi se isto mogao pojaviti ozbiljan problem, a nažalost ni sa ovim zakonom koji prezentiramo kao solidarnost i spas gospodarstva upravo od takvih stvari ne dobivamo jasne odgovore što s njime dobivamo i što ćemo s njim na kraju dana postići. Tako da za sam kraj pozdravljamo smjer da počnemo vraćati jednakost u naše društvo, ali mislimo da se i u ovom zakonu moglo izvući puno bolje, puno više, za početak samo da smo uzeli sve ono što što je propagirala i komunicirala Europska komisija jer ovako kako smo krenuli čini se da u INA-u opet nećemo zagrepsti dovoljno, a INA će imati ove godine vjerojatno rekordnu dobit koju će onda opet Mađari odlučivati što s njom jel nismo riješili upravljački model, a najveći dio će se slomiti na našoj dal brzorastućoj, dal prerađivačkoj industriji i u onom zadnjem krugu i u zadnjem koraku će se slomit ili na građanima kroz više cijene ili jednostavno na radnicima zaposlenicima kojima će neko reć sad vam plaće idu dolje ili ste nam jednostavno višak. Hvala vam lijepa. Hajdaš Dončića. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Porez na dobit, dakle na neočekivanu dobit obračunava se prema modelu prosječne ostvarene dobiti po prijedlogu zakonodavca, ali u čl. 12. dakle postoji određeni izuzetak, dakle da se on ne primjenjuje za tvrtke koje su osnovane ove godine, dakle one su izuzete. I sad pazite hipotetski, što se recimo događa ako je neka tvrtka recimo u Hrvatskoj imala povlaštene informacije iz Ministarstva gospodarstva ili Ministarstva zdravstva, što je i česta pojava u hrvatskom društvu i ostvarila je na jednokratnom poslu, dvokratnom, trokratnom poslu, nebitno, dakle prihod veći od 300 milijuna kuna? Dakle ona se po ovom zakonu ne oporezuje, ona se čak može i ugasit na kraju godine zastupnik Jakšić. **Jakšić, Mišel (SDP)** Pa to i je definitivno jedan od tih krivih koraka kji postavlja upitnik i skepsu što želimo na kraju dana postići s tim zakonom, ali da se malo našalimo, pa ne bi baš bilo zgodno da nekoga ko je tek krenuo razvijati svoj biznis sad odmah tako dramatično oporezujemo. Mislim Škugor da nije završio u zatvoru isto vjerojatno ne bi bio u ovome paketu i mi bi ostali bez očito jedne snažno propulzivne tvrtke u hrvatskom energetskom sektoru koja je pokazala da zna jako dobro raditi i jako dobro zarađivati, a to bi stvarno bila velika šteta za ovu državu i za buduće porezne prihode.

da li uočavate tu razliku recimo između tvrtki kao što su proizvodne industrijske tvrtke koje imaju vrlo ozbiljne ulazne troškove, oni moraju kupit sirovine, druge stvari, energente itd. i naravno i njihov prihod mora biti veći i samo zbog toga one mogu preći cenzus od, od 300 milijuna kuna i upasti u ove škare Vlade u odnosu na neke koje to jednostavno nemaju, čija dodana vrijednost u postotku u relativnom iznosu je puno veća u odnosu na materijalni trošak i inpute jel. Recimo vi dolazite iz grada u kojem djeluje „Podravka“, meni bi bilo jako interesantno čuti da li ste možda razgovarali s ljudima iz „Podravke“, kako će se ovaj porez odraziti na našu najveću prehrambenu kompaniju? **Reiner, Željko Pa pogled države prema „Podravki“ je vrlo vrlo zanimljiv i vrlo vrlo specifičan, imali smo sve one lockdownove i krizu gdje nismo znali što nas čeka jutro poslije gdje je „Podravka“ doslovce radila danonoćno da hrvatsku državu kad su svi nahrlili u dućane i kupovali robu i onda je prijedlog tadašnje uprave „Podravke“ i tadašnjeg nadzornog odbora bio da dobit od te godine ostane u tvrtki za budući razvoj, za radnike koji su radili u uvjetima koji su bili takvi kakvi jesu, al se predstavnik države taj dan pojavio na skupštini i jednostavno iskoristio svoj model i preglasao to i dobit je otišla prema državi jer eto je za nešto trebalo. Tu dolazimo do opet slične situacije jel je „Podravka“ i u ovim go…, i u ovoj godini i dizala plaće radnicima i ima pojačane troškove kad pričamo o ulazu sirovina i ima pojačane troškove kad pričamo o energetici jel ne mogu odjedanput postat energetski neovisni i sad će još za nagradu na kraju dobi…, godine oduzimanja dobiti dobiti i novi ekstra porez na uspješnost. Jako zanimljiv pogled na hrvatsku prerađivačku industriju. Krišto, Karolina (Nezavisni)** Vlada putem državnog gubitaša HŽ-a, a preko tzv. medijskih konferencija daje novce medijima, pa tako među ostalim i „Jutarnjem listu“. Od tih novaca plaću dobiva i novinar Boris Dežulović koji po beogradskim studijima objašnjava zašto mrzi Hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Isto tako građani plaćaju pristojbu HRT-a od koje novinar Aleksandar Stanković prima plaću, a primitivno vrijeđa primjerice našega genijalca Luku Modrića kojemu se pak cijeli svijet divi. Da Stanković i Dežulović mrze Hrvatsku je njihovo legitimno pravo, međutim da ih mi za to plaćamo jest apsurd. Možete li mi objasniti taj apsurd? **Reiner, Željko Pa dakle u svojoj raspravi sam govorio da upravo stvaranje nejednakosti ponekad dovodi do razno raznih ekstrema i ekstremizama i dakle tu dolazi do narušavanja demokratskog sustava u kojem smo mi navikli funkcionirati i živjeti. Kome sve Vlada kroz firme plaća medijske usluge ili medijsku promociju to je dosta širok dijapazon svega i svačega i da sad baš to analiziramo stvarno nema smisla. Ako pitate mene dal se slažem sa takvim stavovima i takvim pogledom na hrvatski nogomet, Luku Modrića i ismijavanje hrvatske reprezentacije, naravno da se ne slažem, naravno da mi to nije drago čitati, naravno da to ne bi podržao, ali s druge strane se zalažemo za demokraciju i da ljudi imaju pravo govora, al ljudi imaju pravo govora i nas ljudi plaćaju, pa svi mi pričamo neku svoju istinu i neku svoju priču slagali se međusobno ili ne. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Ostojić. **Ostojić, Rajko (Nezavisni)** Prije mjesec dana sam pročitao „Bili libar“ od Borisa Dežulovića, sjajna knjiga, kolegice napad Hajduka, nikad jači Žungul, Mužinić, Oblak, Jurica Jerković i Ivica Šurjak bili bi prvaci i ovaj i, i, i sada. Odlična knjiga, pročitajte. Inflacija u Hrvatskoj i Europi je plus, minus. A znate di je problem? Što postotak energetike u inflaciji Njemačke i drugih zapadnih zemalja iznosi 41% točno po EUROSTATU, a kod nas 12, 13% i to je ono što ste vi rekli. Cijena je točno za toliko tri, četiri puta manja. Obzirom da dolazite iz grada koji ima sjajnu tradiciju 2011. „Šparna hiža“, sedamnaeste pametna cesta. Vi ste gradonačelnik koji to njeguje, unapređuje. Kakav je vaš pogled na tu energetiku? Dakle, kako se okrenuti. Ne ovo što je napravila Podravka, to je nevažno, nego kako se mi Hrvati, građani okrenuti pametnom gospodarstvu, održivom razvoju. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Jakšić. **Jakšić, Mišel (SDP)** Iz vaše rasprave je vidljivo da smo dijelili izbornu jedinicu, pa ste jako informirani o drugoj izbornoj jedinici i Koprivnici. Bjelovar se sad sprema sa geotermalnim vodama da. Pa dakle, imamo jako puno pozitivnih lokalnih primjera. Nisu to samo Koprivnica i Bjelovar. Mogli bi navesti puno drugih gradova koji su krenuli u gradnju i energetski neovisnih kuća i zgrada, koji su se okrenuli geotermalu, koji su se prije 10, 15 godina okrenuli solarnoj energiji. Križevci pokreću određenu zadrugu, zelenu zadrugu. Dakle, puno toga čime se možemo pohvaliti što je prepoznato u konačnici i na europskom nivou od elektro mobilnosti, održive mobilnosti, javnog gradskog prijevoza pute bicikala. Dakle, samo to treba implementirati u nacionalne akte. E tu sad mi štekamo, jer mi smo trenutno u velikoj ofanzivi da ćemo svi postavljati solare i neće nam više trebati klasična struja. Samo nitko ne zna reći do kraja koliko će ti trebati da u HEP-u dođeš do svih potrebnih papira jer su brojke poražavajuće. Ako kreneš danas možda ćeš ih namontirati 2024. Tu je naš problem. Prije nego što nastavimo pozdravimo na galeriji učenice i učenike Škole za medicinske sestre Vrapče iz Zagreba. A sada repliku ima poštovani zastupnik Lalovac. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega govorili ste o bankama koliko će platiti zapravo dodatno poreza i špekulacijama na tržištu nekretnina da imaju do 1000 nekretnina u svojim bilancama i to je istina. Znači kada su građani očekivali da se zapravo nekoga kazni koji je špekulirao, odnosno da li je to bilo na tržištu energenata sigurno se očekivalo i od zakonodavca da kazni one koji su špekulirali na tržištu nekretnina, jer je činjenica da danas imate ogromne špekulante na tržištu nekretnina i da oni nisu obuhvaćeni ne samo ovim zakonom, nego nisu promijenili ni Zakon o kapitalnoj dobiti, da se tržište nekretnina smiri i da oni koji jesu, koji trebaju imati nekretninu da dobiju nekretninu i da studenti koji danas trebaju naći stan da ne plaćaju ga po tri, četiri puta većoj cijeni. A također govorili ste o bankarskom proizvodu, međutim na bankarskom tržištu nitko nije spominjao o ekstra dobiti onih agencija za preprodaju dugova koji razmrve poduzeća i plaćaju minimalnu dobit od 10%. Znači nitko njih ne spominje, a oni stvarno svaljivaju ekstra dobit, ekstra zaradu i na tržištu dugova. I mislim da i u tom kontekst je ovaj zakon nepravedan. Hvala lijepo. Ja se sa vama apsolutno slažem i ove izmjene koje ćemo imati u saborskoj proceduri i ovog tjedna na žalost opet idu na ruku upravo tim agencijama koje ljude pa na neki način lihvare i tjeraju ih u ogromne probleme. A ono što ste dobro detektirali kad pričamo o tržištu nekretnina da usudio bih se reći da opet živimo u jednom nekretninskom balonu, da je studentima jako teško doći do stana za najam po normalnoj cijeni, da je isto tako mladim ljudima jako teško po normalnoj cijeni doći do stana koji bi kupili za svoj prvi dom. Jer recimo u Koprivnici unazad šest, sedam godina su cijene porasle kvadrata za 100%, a Koprivnica nije Zagreb i nije turistički grad. I ono što je vidljivo je da upravo u ovoj inflaciji i u ovoj prenamjeni iz kuna u euro se pojavilo jako puno špekulanata koji su skrivali svoju lovu, kupovali enorman broj nekretnina. Na to plaćaju samo komunalnu naknadu koja je realno smiješna, a nikada ih nitko ako se značajno ne promijeni zakonodavni okvir neće zahvatiti i pitati kako ste vi došli do stotina ili tisuća stanova na koje ne plaćate poreze i gdje držite taj nekretninski balon. kolega Jakšić kolega prije mene je odlično primijetio jedan dio hrvatskog gospodarstva koji više nego bezočno šiša hrvatske građane. Ali ja imam jedno jednostavno pitanje za vas. Europa je donijela direktivu u kojoj je jasno prepoznala tko je manipulirao tržištem, tko je šišo europske građane. Gdje vidite poveznicu između evo u vašem slučaju Podravke kao proizvodne kompanije? Gdje je ona prošišala hrvatske građane u skladu sa ovom direktivom gdje je jasno napisano da se to odnosi na energetski sektor. Da li možda mi ne znamo a pošto ste vi iz Koprivnice onda vjerojatno znate koliki je udio poslovanja Podravke vezan za energetski sektor. Evo hvala **Jakšić, Mišel (SDP)** Dakle, ja ne vidim gdje je to Podravka šišala hrvatske građane osim ako uzmemo u obzir da su i u podravkinim finalnim proizvodima porasle cijene. Ali te cijene nisu porasle zato jer je Podravka odlučila poduplati ili po troduplati svoju dobit na kraju godine, nego zato jer za početak su im cijene energenata samo u ovoj godini porasle puta pet. To je nešto što ja imam kao informaciju i kola u javnom prostoru, u našem gradu, u našem kraju. Naravno da je postojala i dobra volja da se ljudima dignu plaće, jer i oni osjećaju taj teret inflacije. Plus toga su poskupile sirovine. I ja na kraju dana osim toga da proizvode robu koja jako dobrim dijelom završava na hrvatskim stolovima, dakle za hrvatske građane, da usisavaju sve što mogu od hrvatske poljoprivredne proizvodnje ne vidim gdje to Podravka šiša hrvatske građane da bi morala biti kažnjena, osim što pokušava preživjeti u tom energetskom okviru u koji nas je netko doveo. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Pavić, Željko Pavić. **Pavić, Željko (Socijaldemokrati)** Poštovani zastupniče evo već smo konstatirali nekoliko puta da je ovaj zakon zapravo promašaj, jer se uopće ne radi u Direktivi o tome o čemu se radi u zakonu. I postavlja se ozbiljno pitanje zašto to Vlada radi? Zbog čega oporezuje sve one, a ne samo one iz energetskog sektora. Pametnije bi bilo da se prihvate posla i da povuku novac iz europskih fondova i da na taj način omoguće našim poduzetnicima i našim građanima da bolje žive jer novaca ima, ali treba za taj novac raditi, a ne oporezovati one koji već dobro rade. **Reiner, Zato jer, a to nam pokazuje i povijest naše države, da bi slijedili europsku direktivu i da bi išli u smjeru onih kompanija koje su tamo jasno navedene, za to treba jako puno energije i jako puno hrabrosti. Sjetimo se što je prolazio kolega Lalovac kad je stao na žulj određenim bankarskim lobijima i mi jako dobro znamo kad bi sad zagrebli po tom financijskom sektoru, uz banke i agencije koje otkupljuju njihove dugove i kad bi zagrebli po energetskom sektoru i počeli ih oporezivati onako kako su u ovoj krizi svojim ponašanjem zaslužili da ih se oporezuju jer doslovce gule građane, kakve bi se i medijske i javne kampanje vodile protiv Vlade i ministara. Mi to jako dobro znamo, samo je pitanje dal imaš hrabrosti i energije i dal si ipak spreman u odnosu na politički interes primarno štititi interese građana ove zemlje, a ne nekog lobija u ormaru ili u zidu koji se ne voli ni pokazati, to su obično anonimni i bogati ljudi…/Govornik se Hvala lijepa. Poštovani zastupniče, ovaj prijedlog zakona dokaz je kako se od dobre i ispravne ideje, dakle uvođenja poreza na ekstra profit može napraviti kaos. Ukazat ću vam na dva apsurda, prvo Vlada RH poziva se na Uredbu Vijeća EU koja koja obuhvaća energetski sektor, a mi eto ne obuhvaćamo čitav energetski sektor, pa primjerice poduzeće poput OMS-a, ko zna koliko je takvih, neće biti obuhvaćen ovim porezom. Drugi apsurd, obećali su 21 milijardu kuna paketa pomoći najugroženijim građanima, rekli su da u proračunu to imaju kada smo ga odnosno kada su ga usvajali, a sada eto u obrazloženju kažu da nam je ovaj porez potreban kako bi prikupili dvije milijarde kuna, što znači da možda sutra umirovljenicima neće bit isplaćeno dvije milijarde kuna pomoći. pomoći. Da li mislite da postoji mogućnost da se ostvari i treći apsurd, primjerice da MOL-u damo na volej ideju da zbog uvođenja ovog poreza ne ostvari rokove modernizacije INA-ine rafinerije kakvo je, kakav je INA zapravo zacrtala u svom planu? Pa ja mislim da je to zapravo najizgledniji scenarij, da sve vodi prema tome. Dakle od onog veselja za građane i za sve nas nogometa, pa do rasprave o Zakonu o izmjeni Zakona o radu, pa proračun, pa malo Ukrajina, Rusija, ustavno, neustavno, pa stalni sukobi Plenković Milanović jer to je nešto što će spasit ovu državu i umirovljenike i naš energetski sektor, bez toga ne bi mogli živjeti i ne bi bilo Hrvatske. Sve vodi tome da se o INA-i i MOL-u više uopće ne razgovara. Oni koji su nešto navodno kak bi se reklo jamili su dal u pritvoru, neki su pušteni, čekaju suđenja za koja unaprijed znamo da će trajat slijedećih 10.g., ali više nema rasprave o tome da će se promijenit upravljački model, da želimo definirati dal idemo vratiti INA-u u hrvatsko vlasništvo, da će se ubrzati Rafinerija i Rijeka i Sisak koje smo zatvorili, to više nije tema i bojim se da sve ovo što se sad događa vodi upravo u tom smjeru da će sve doć na MOL-ovo iliti Orbanovo. Sada će govorit poštovana zastupnica Karolina Vidović Krišto, izvolite. Dame i gospodo, ima jedna njemačka poslovica koja kaže u životu su sigurne dvije stvari, jedna je plaćanje poreza, a druga je smrt. Nažalost ova poslovica u Hrvatskoj u poreznom smislu ne vrijedi jer u Hrvatskoj poreze plaćaju obični smrtnici i sirotinja, a moćnici dogovaraju plaćanje poreza s političkim strukturama. Ovaj prijedlog je klasično mazanje očiju i gluma, tobožnje pravičnosti današnje Plenkovićeve Vlade, a da je nepravda Plenkovićeve Vlade nemilosrdna govore činjenice koje se ne daju demantirati jer 25% PDV-a od 8 kn i 25% PDV-a od 12 kn, govorim o naftnim derivatima, je različito, što jest dokaz financijskog udara na običnog čovjeka kako bi država profitirala. Demagogija kako je tobože Vlada olakšala životne probleme hrvatskih građana je jedna odvratna laž jer kako je moguće da su primjerice cijene naftnih derivata bile konstantno više nego u Sloveniji ili Austriji, a gotovo isto skupe kao u Njemačkoj ako zaposlenik na benzinskoj u Hrvatskoj zarađuje 700 ili 800 eura, a u Njemačkoj zarađuje 2-2,5 i 3 tisuće eura. U Hrvatskoj su plaće niske i porezi visoki zato što postoji odabrana skupina koja bešćutno krši sve zakonske norme i utajuje poreze. poreze. Navest ću konkretan primjer kako se porezna dobit manipulira i koje to posljedice ima na državnu blagajnu, a time i na hrvatske građane. Primjer je slučaj Tedeschi kada je austrijska Financijska agencija obavijestila Hrvatsku da Atlantic koji je u vlasništvu Tedeschija plaća iznose na račun u jednoj bečkoj banci s naznakom da su to računi za usluge, a to uopće nije bio poslovni račun već privatni račun Emila Tedeschija. Riječ je bila o nekakvih 4 milijuna eura, to se zove izbjegavanje plaćanja poreza na dobit jer je Atlantic s tih 4 milijuna eura umanjio svoju dobit. Naravno da se Tedeschiju ništa nije dogodilo jer je Tedeschi kao udbaški poduzetnik blizak s Milanovićem, Vujčićem, Plenkovićem, Martinom Dalić. Ovaj primjer dokazuje kako se s porezom na dobit može manipulirati, te porez na dobit umanjivati ukoliko državna tijela ne funkcioniraju. Preduvjet da ovaj predloženi zakon bude efikasan i pravičan, kao što ustav to nalaže, bio bi da za poreznu upravu ne postoje zaštićene tvrtke i da porezne zakone primjenjuje jednako bez iznimki. Sjećamo se na početku afere Agrokor, objavljeno je kako porezna uprava nije bila u Agrokoru skoro 15.g.. Isto tako opće je poznato da hrvatska porezna upravo do dan danas nije pronašla nijedan račun tajnog novca nijednom hrvatskom državljaninu u inozemstvu. Već sam spomenula da PPD tj. njegovi vodeći ljudi Pavao Vujnovac, Josip Jurčević, Zoran Gobac i ostala družina imaju račune na Malti. Postavljam pitanje, je li se porezna uprava zainteresirala odakle ljudima koji nikada nisu radili u inozemstvu tvrtke u državama s niskim poreznim stopama? Odakle Plenkovićevom tajkunu Vujnovcu onako usput ogrlica od pola milijuna eura u džepu? Ali Poreznoj upravi nisu zanimljivi Tedeschi, Todorić, Plenković, Mladen Pejnović, Slobodan Ljubičić, Martina Dalić, Frane Barbarić, Milorad Pupovac. Poreznoj upravi su zanimljivi ugostitelji koji su izloženi teroru kad primjerice tijekom turističke sezone porezna uđe u nekakav ugostiteljski objekt i ne dopušta napuštanje objekta gostima koji se zateknu, dok oni ne izvrše porezni nadzor. Ovo se zove organizirano djelovanje protiv hrvatskih građana, jer što bi zanimalo nekakvog švedskog turista plaća li vlasnik lokala u kojem on trenutačno sjedi porez i koji je uopće smisao tog pristupa? Kada bi hrvatska državna tijela normalno funkcionirala i ne bi bila blokirana, onda bi prvo gospodarske aktivnosti bile znatno veće, zaposlenost bi bila veća, te bi samim time i prihodi državne blagajne bili puno viši, a porezni znatno niži. Dok će nam za božićne blagdane hrvatski ljudi na rate kupovati božićni ručak moćnici navedeni u ovom izlaganju razvratno će trošiti novce koje su prethodno oduzeli poštenim ljudima. Zaključno. Ovaj zakon je besmislen i manipulativan. U Hrvatskoj neće biti napretka dok ne budu procesuirana vodstva DORH-a, Porezne uprave, SOA-e, policije i naravno HDZ, SDP, HNS moćnika. I sada će mnogi reći to se neće dogoditi, ali sjetimo se da su ti isti rekli da Hrvatska neće pobijediti Brazil kao što su rekli da nikada nećemo osloboditi Knin. O da! To će se dogoditi jer su Hrvati pobjednička nacija, jer je Hrvatska europska država i ima pravo na uređen sustav u kojem su svi jednaki pred zakonom kao što svi jednako moraju nositi porezni teret kao što to Ustav i nalaže. Željko (HDZ)** Sada će govoriti poštovana zastupnica Marijana Puljak, izvolite. Poštovane kolegice i kolege, na početku da kažem da namjera da se pomogne najpotrebitijima ugroženima u doba krize je zaista plemenita namjera. Želimo solidarno društvo koje brine o svojim građanima onda kada im je najteže. Dakle, zagovaramo solidarnost, pravednu raspodjelu tereta krize. No, kako bi mogli pomoći svim potrebitima u teškim i kriznim situacijama moramo imati prije svega bogato i razvijeno društvo koje neće kažnjavati uspjeh, već će prepoznati tko su zaista oni koji iskorištavaju krizu za punjenje vlastitih džepova. Da se ponovo vratim na uredbu na kojoj se navodno temelji ovaj zakon. Dakle, još jednom naglašavam uredba jasno propisuje kako su solidarni doprinos, a time i nacionalne ekvivalentne mjere trebaju se primjenjivati evo, doviđenja, doviđenja svima. Dakle, mjere se trebaju primjenjivati isključivo na poduzeća koja obavljaju djelatnosti u sektorima sirove nafte, prirodnog plina, ugljena i rafinerija. Dakle, u uredbi se nigdje ne navodi mogućnost širenja solidarnog doprinosa i ekvivalentne mjere na ostale sektore. Obuhvat u Hrvatskoj nema nikakve izravne veze sa profitom koji je rezultat rasta cijena energenata. Ako pogledate druge zemlje EU njih petnaestak je primijenilo ovu uredbu. Dakle, nema niti jedne koja je izašla izvan energetskog sektora, odnosno ima jedna to je mađarska koja je pored energetskih tvrtki oporezovala i financijsku industriju. Ove druge, dakle niti jedna izvan energetskog sektora. Poljska je pokušala uvesti ovakav porez na sve tvrtke sa više od 250 zaposlenih, međutim odustali su od takvog poreza. Dakle, evo HDZ je prvi u Europi proširio obuhvate ovakvog poreza, izašao izvan energetskog sektora, obuhvatio tvrtke s više od 300 milijuna kuna prihoda. Novi porez ne podržavaju ni američka, kanadska, njemačka i nordijska komora u Hrvatskoj. Dakle, to su komore koje zajednički broje sedamstotinjak članica, zapošljavaju desetke tisuća ljudi. Kažu da ovaj porez će zaista ugroziti i gospodarsku stabilnost. Razgovarala sam sa nekim poduzetnicima kako će se ovo na njih primijeniti, komentirali smo to jučer i na Odboru za financije. Recimo neki od primjera, jučer evo čuli smo i od predsjednice HUP-a na odboru. Dakle, tvrtka koja je ugovorila širenje poslovanja, otvaranje neke nove proizvodne hale sljedeću godinu dana potpisala ugovore o tome, potpisala ugovore o zapošljavanju i sad bum, tras dođe ovaj porez i šta sad da čovjek radi? Vlasnik tvrtke trči po bankama i traži kredit da bi mogao platiti ovaj porez. Da ne spominjem evo IT tvrtke isto jedan član uprave jedne IT tvrtke mi priča kako su cijelu godinu dana potrošili na Due Diligence jedne slične tvrtke u regiji, htjeli su je kupiti. Evo sad će odustati od kupovine i kaže sva sreća evo da odustajemo da ne bi upali u te porezne škare. Da ne spominjemo evo Viktor Lenac riječko remontno brodogradilište, o tome je dosta evo bilo i u medijima. Dakle, ovaj porez imat će za direktnu posljedicu ugrozu je li planirane obnove tog famoznog Doka 11 i kako kaže evo članica uprave Lenca bez održavanja tog kapaciteta neće biti, Viktor Lenac neće biti konkurentan na tržištu većih brodova, a to onda znači i pad zaposlenosti kao za njihove radnike, tako i za niz kooperanata i dobavljača. Dakle, ove su sve tvrtke koje će bit pogođene ovim porezom bile su konkurentne na vanjskom tržištu, konkurentne ovdje u regiji. Međutim, sada to više neće biti, neće se moći natjecati sa sličnim tvrtkama u regiji. prvi smo u Europi kad treba uvesti nove poreze i tako puniti državni proračun. Zašto nismo prvi na nekim drugim područjima kad poduzetnike treba podržati da kreiraju nove vrijednosti, otvaraju nova radna mjesta pogotovo kad znamo da sljedeće godine evo to smo vidjeli i u državnom proračunu najavljuje se, dakle značajno usporavanje gospodarskih aktivnosti sljedeće godine, dakle zašto nismo prvi na kraju krajeva i u poštivanju zakona u borbi protiv korupcije ili na tim listama u Europi smo uvijek broj, **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo par replika, poštovani zastupnik Šašlin prvo. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala predsjedavajući. Poštovana kolegice Puljak, pa evo čuli smo dosta pitanja iz redova oporbe zašto Vlada ovo radi, zašto Vlada donosi ovaj zakon? Pa ja ću vam reći jednostavno, iz jednog jedinog razloga jer je socijalno osjetljiva, jer je prepoznala potrebu tog, jer je nakon dva paketa mjera kojima je pomogla i gospodarstvenicima i uposlenicima koji imaju redovita primanja, prepoznala one kojima je to najpotrebitije jer će iz prihoda iz ovog zakona sva sredstva, svaka zadnja lipa biti namijenjena upravo onima kojima je to najpotrebnije, znači neće ići gospodarstvenicima, niti, nego ljudima kojima je to stvarno potrebno jer Vlada doista ima taj štih socijalne osjetljivosti, hvala. Evo zahvaljujem na tom komentaru dakle da je svaka čast na pomoći, al se onda ovdje iz vašega se čini da je to bila pomoć sa figom u džepu, kao pomoći ćemo vam, al ćemo vas isto ako dobro radite onda ćemo vas ono na kraju kazniti dakle dobro ste radili sa tom pomoći, a eto sad vas kažnjavamo je li zašto ste dobro radili jel. Recimo kad već govorimo o socijalno osviještenima, rekao je ovdje neko ja mislim iz klupa nenaplaćenih poreznih potraživanja ima 4 milijarde kuna, što se toga nismo uhvatili ili niste uhvatili? Da, to će isto ići jel? Dobro, eto svaka čast jel. Dakle bilo je načina za ove milijardu i po ili dvije milijarde kuna i smanjivanjem troškova države i ukidanjem 556 gradova i općina i ukidanjem županija, dakle moglo se naći na druge načine nego udarati uspješne i rezati im glavu onima koji uspješno rade **Grčić, Branko (SDP)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Kolegice Puljak dva kratka pitanja. Jeste li vi uspjeli razumjeti po kojem osnovu iz ovog zakona će biti oporezovana INA koja je ostvarila ove godine tri puta veću dobit nego u prosjeku zadnje 4.g., znači namjerno izdvajam INA-u? I drugo pitanje opet vezano za konkretno za vašu raspravu,

evo ne nisam našla kako će se INA oporezovat odnosno ako se sjećate ovog uvodno ministra, rekao je kad bi primjenjivali uredbu onda ne bi nikoga oporezovali, eto i smo se mi onda sjetili kako ćemo namaknut dvije milijarde kuna, pa smo proširili obuhvat kome treba i ne treba, dakle prvi u Europi. A drugo ovo pitanje očito ne razume je li što je, što je prihod, što je dobit, što je chach-lou itd. jel ono malo čudan način zapravo implementacije ovog, ovog poreza. Cijenjena kolegice koliko primjećujem iz vaše rasprave vi ste libertarijanac, dakle pripadnik neke austrijske ekonomske škole misli…/Upadica Puljak: Molim?/… dakle zalažete se za male poreze, dakle niste u principu za profesionalno oporezivanje. I ako sam shvatio iz vaše rasprave

zapravo nam najviše smeta to šta Vlada kaže da ovaj zakon se primjenjuje slijedom Uredbe EU. Kad čitate uredbu od A do Ž, kad čitate sve njene članke, preambule, dakle nigdje nema upute o širenju obuhvata. Dakle evo čitala sam mislim i u raspravi svojoj i u ime kluba, čitala sam prvi članak te uredbe u kojem se doslovno kaže da je namjera i cilj ovog zakona utvrditi pravila za solidarni doprinos poslovnih jedinica iz unije koje obavljaju djelatnosti u sektorima sirove nafte, prirodnog plina, ugljena i rafinerija

Poštovani potpredsjedniče sabora, kolegice i kolege. Vjerojatno samo da se implementirala dakle ova odredba vjerojatno u Hrvatskoj ne bi bio niko oporezivan, vjerojatno ne bi čak bila ni INA oporezivana jer je prerađivačka industrija, al o tom potom. Tako da sa samim zakonom ja osobno nemam ništa protiv, znači intencijom zakona koja se tiče ekstra profita. No međutim da bi zakon bio jasan i da bi se zapravo znalo kog se želi dodatno dodatno oporezovat trebamo prvo imat nekoliko pojmovničkih objašnjenja, znači ako radite nešto prvo treba si nešto pojmovnički u glavi objasniti. Dakle prvo što je to neočekivana dobit? Dakle ona je rezultat poremećaja u opskrbi i potražnji najčešće zbog iznimnih i ne očekivanih događaja poput rata, pandemija i prirodnih katastrofa. To je zapravo ekstra dobit ili winnfield profit i to se, tijekom povijesti često su Vlade primjenjivale dakle porez na ekstra profit i u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu i Velika Britanija, čak i Danska itd.. E sad se vratimo malo na hrvatsku ovu realnost, imate John Stuarta Milla koji kaže da je najbolji porez uvijek stari porez i naravno da jedan dio poslovnog sektora koji traži sigurnost uvjeta poslovanja, predvidljivost i stabilnost s tim ima problem, znači s druge strane imamo i državu. Osobno sam ja kažem polgeta Keynesa i recimo državnog intervencionizma što znači da država kao takva može ga koristiti kao jedan instrument porezne politike i vjerojatno će po procijeni država prikupit oko 250 milijuna eura do 280 milijarde eura, možemo u kunama, oko dvije milijarde kuna vjerojatno. E sad, znamo da visoke cijene, dakle energenata su stvorile i visoku financijsku dobit za poduzeća. Dakle, da li je to proizvodnja nafte, plina, ugljena, električne energije nebitno. A isto tako moramo znati da to nije nastalo, dakle zbog nekakvog dodatnog napora, kreacije poduzeća nego je došlo zapravo samo po sebi. E sad se vraćamo opet na …/Govornik se ne razumije./… objašnjenje. Kako bi bilo pravilno računati i to je moja zamjerka, to je moja zamjerka porez na ekstra profit. Znači vi ga računate kao proporcionalni ili progresivni porez prema modelu prosječno ostvarene dobiti. Bolje ga je računati kao visina uloženog kapitala deš imovina, kroz imovinu. Zašto? Zato jer bi se onda porezna osnovica utvrdila kao povrat iznad normalne stope poreza na kapital ili imovinu. Ako razumijete što pričam. Znači utvrdite stopu koja je iznad normalne stope poreza na kapital i imovinu i onda ih u principu horizontalno, linearno oporezujete sve. Naravno da se ta stopa mora arbitrarno donijeti, ali bi bilo pravednije. Ja govorim koji bi bio porez pravedniji. E sad vidite zašto kažem da je to dosta nejasno? Šta smo sa distributerima farmaceutskih proizvoda? Da li će oni plaćati nekakvu dodatnu naknadu recimo 20 do 25% za lijekove. Dakle, oni neće plaćati jer ne zadovoljavaju kriterije. Što smo recimo sa što ste spominjali sa energetskim sektorom, vjetro elektrane, solari? Također su ostvarivale ekstra dobit, dakle njih ovaj zakon apsolutno neće tangirati. Što ja mogu reći na to? Znamo da je sustav oporezivanja dobiti u Hrvatskoj kompleksan. Zašto? E iz, upravo iz tog razloga jer zakon jasno i nedvosmisleno ne definira srž materije, pa onda imamo podzakonske akte, mišljenja, pravilnike, izmjene, dopune itd. što je sve pogodno za manipulacije. I sad kad se vratimo tko su kandidati za plaćanje poreza na ekstra dobit? Imamo pa jedan reći ću veliki broj poslovnih subjekata u turizmu koji nisu …/Govornik se ne razumije./… djelatnost arena, Imperial riviera, pa onda imamo brodogradilište Viktor Lenac, Atlantsku plovidbu, Končar, Plava laguna, Sunce hoteli ovo što sam nabrajao. Vidite tko ulazi u te zapravo nazovimo to porezne škare. A gdje su banke? Gdje imamo tu HPB koji ima 44,3% rast dobiti, imamo Zagrebačku banku koja ima 42%. Ne znam možda će vjerojatno biti i druge banke, ali će možda i banke biti izuzete iz tog zakona. Hvala. Prva replika kolega Jakšić. **Jakšić, Mišel (SDP)** Poštovani kolega Hajdaš-Dončić mislim da ste dobro detektirali u kojem smjeru je krenuo ovaj zakon. No, moje pitanje za vas je ako je nešto raspravljeno i donijeto na nivou Europske komisije i Bruxellesa, ako se svi slažemo u ovoj sabornici da nam je to stvarno bila jedna sjajna prilika da nađemo apsolutni konsenzus i da počnemo vraćati jednakost u ovu zemlju. Zašto je Vlada odlučila krenuti nekim svojim putem, a ne samo prepisati ono što im je dato kao alat koji bi vjerojatno svi na kraju dana podržali. I drugo pitanje, koja je vaša procjena tko će na kraju najviše platiti ovaj smjer u kojem se sada krenulo sa ovim zakonodavnim izmjenama? **Glasovac, Sabina Najlakše je nešto kažem prepisati, ali uvijek imate nekakve i nacionalne specifičnosti. I zato sam upravo spomenuo da je bilo bolje, dakle ne po modelu prosječno ostvarene dobiti, nego po modelu visina uloženog kapitala kroz imovinu. To bi bilo puno pravednije. To bi čak i zadovoljilo vjerojatno i Ustavni sud ako se netko žali, ne znam da li će se netko žaliti, a ne bi daleko izlazilo niti iz uredbe EU-a.

Atlantska plovidba, tu su hotelijeri. Dakle, INA čak rast dobiti imala 171% po zadnjim podacima. Najveći rast dobiti vam je imao pa mislim ono što ste već sve spominjali Viktor Lenac 245%. Ja govorim samo u postotku koliko ima rast dobiti u zadnjoj godini. To su podaci.

neke slabe točke ovoga zakona koji će opet dovesti do nezadovoljstva u privrednom sektoru, tj. ljudi koji se bave biznisom zarađuju neki više, neki manje. I kao što sam ja ministra pitao, znači za razliku između dobiti i prihoda i rekao isto da bi bilo bolje kao što ste se i vi sada malo prije izjasnili bolje po dobiti razrezati onima koji će upast u ove porezne škare. I ono što će me najviše a i sami ste spomenuli da su banke vjerojatno kandidati da ne uđu, iako nema ni jedne hrvatske osim poštanske

što je zapravo i sad vidljivo dosta nelogičnosti. Upravo zašto? Jer zakon nije jasan. Dakle, mogao se sličan zakon donijeti na puno pravedniji način. možda dizanje za par postotnih poena nekih stopa, ove snižene stope od 18% pa imaš neki cenzus od milijun kuna pa plaćaju svi ili dva milijuna kuna. Dakle, svašta se moglo napraviti što je bilo puno pravednije nego ovo sada. Tako da ste također ono na dobrom ste tragu kolega. Hvala. I sljedeća replika kolega Grmoja. **Grmoja, Nikola (MOST)** Hvala. Kolega Hajdaš Dončić dotaknuli ste se banaka i govorili o tome zapravo kako je malo banaka došlo na udar ovog vladinog poreza na ekstra profit. mene to ne čudi, dakle s obzirom evo da i danas mnogi ljudi u Hrvatskoj su očekivali presudu, dakle građanskog odjela Vrhovnog suda RH i očekivalo se da to bude danas i odjednom kao grom iz vedra neba odgođena sjednica dakle nakon dugotrajne rasprave ja mislim za 19. prosinca, to je dan dočeka nogometaša, je li to možda u dogovoru s Vladom da se ne kvari raspoloženje ovaj građana, možda su banke uletile, pa podmazale dakle da se odigra i da rasplet bude takav kakav njima odgovara, ne znam što je razlog, ali ovako dugo vući građane bez odluke, bez nekakvog pravorijeka ja mislim da je apsolutno nedopustivo. Da, iako je Boris Lalovac moj stranački kolega, al ja ću ovdje odgovorno reć da jedina osoba koja se u povijesti financijskog sustava otvoreno suprotstavila bankama je bio Boris Lalovac. A zašto to kažem? Znate što se vjerojatno događa, mislim gotovo sigurno se događa g. Primorcu, znači Hrvatska se mora zaduživati, to znamo i sad šta se događa? Dobar dan, dobar dan, kuc, kuc, ej gdje ćete se i kako ćete se zadužiti i onda vam ide ručna i retencija koja odgovara bankarskom sektoru. To je nažalost tragedija. Hvala. Hvala. Slijedeća pojedinačna rasprava bit će ona uvažene zastupnice Mirele Ahmetović, izvolite kolegice. Poštovana potpredsjednice sabora, kolegice i kolege. Vlada RH prilikom izrade ovog prijedloga zakona i naravno prezentacije poziva se na Uredbu Vijeća EU koja vrlo jasno i precizno određuje ciljane obveznike i ciljane korisnike poreza na ekstra profit odnosno prihoda koji se njime prikupe. To je naravno energetski sektor, dakle svi oni koji proizvode i čija djelatnost zapravo zahvaća nekakve energetske djelatnosti s jedne strane, a s druge strane su posebno kućanstva, dakle posebno potrošači u kućanstvima, ali i poduzeća čija je djelatnost energetski intenzivna. Iako se poziva na uredbu Vlada RH u potpunosti tu uredbu zanemaruje, barem onaj duh uredbe, Vijeće EU je jasno odredilo da oni koji su najviše zaradili u ovim okolnostima inflacije i u okolnostima agresije Rusije nad Ukrajinom trebaju i podnijeti najveći teret upravo sa leđa onih koji su i omogućili tu ogromnu zaradu tim istim subjektima, ali za to Vlada RH nema sluha i naprosto mi je nevjerojatno da barem kada se ne drži strogo uredbe ne pokuša popraviti tu uredbu. Ja se slažem da uredbu možda treba i popraviti, posebno u onom segmentu ako INA ne bude svrstana u ova poduzeća koja će podleći ovom oporezivanju barem kad se tiče ekstra profita iako naravno kako sam i rekla u svojoj replici to može biti savršen izgovor mađarskom MOL-u da još jednom odgodi, produži modernizaciju INA-ine Rafinerije u Rijeci, a mi ćemo eto kao pravi poslušnici slegnuti ramenima pred mađarskim kolonizatorom. Vlada obrazlaže svoju namjeru osiguravanjem sredstava za dodatne pakete pomoći najugroženijima za iduću godinu. Pa što smo onda donosili proračun, kome smo lagali, kome smo govorili da je Vlada RH osigurala sredstva za paket pomoći najugroženijima i da će to učiniti jer je vrlo, u vrlo malom segmentu pomogla ove godine i da će to učiniti u najvećem dijelu iduće godine, dakle te dvije milijarde kuna fale, nedostaju i to tek sad kažemo, a što ako ovaj zakon ne prođe ili ako padne na ustavnom sudu, najavljene su ustavne tužbe. To znači da opet nećemo imat ove dvije milijarde, šta ćemo onda? Što s onima koji su imali prihod 299 milijuna kuna, 250 milijuna kuna, 200 milijuna kuna, a udovoljavaju ovim drugim uvjetima, što s njima? Što s onima koji su ostvarili prihod 299 milijuna 999 tisuća 999 kuna, fali im jedna kuna, što s njima, a jesu li ostvarili ekstra profit? Jesu, jesu, ali oni se izuzimaju, dakle oni se štite, štiti se energetski sektor jer se on ne obuhvaća u potpunosti. Zašto u ovako kratkom roku nismo preslikali uredbu, zahvatili zaista sve one koji su na leđima građana zaradili ekstra profit, a to je upravo energetski sektor i primjerice poduzeća poput OMS ulaganja. Je li moguće da se odlučilo nekoga zaštititi? Zašto recimo proizvođači električne energije iz obnovljivih izvora koji su pokupili na stotine milijuna kuna državnih subvencija onda izašli iz tog sustava državnih subvencija, zašto oni ne bi platili ovakav ekstra profit? Njih se dakle dvostruko štiti, prvo ih se štiti zbog toga što smo propustili u ugovore ugraditi zaštitnu klauzulu za takve slučajeve, a sad se štiti jer ih se ne definira kao one koji obavezno moraju platiti porez baš na taj ekstra profit, a nisu oni krivi. Ono što moram reći i još jednom jasno naglasiti, SDP podržava, podržava uvođenje poreza na ekstra profit, ali SDP traži proširenje baze čime će se pokazat da taj porez zaista jest solidaran odnosno ima za cilj solidarnost. Drugo, ne treba kažnjavati one koji ulažu u produktivnost i šire tržište, ali jasno treba okupiti čitav energetski sektor koji je zaradio na ovim okolnostima.

Hvala lijepo. Dakle, nekako mi se čini da bez obzira na konačan ishod svega toga svi naglašavamo jednu te istu stvar i koju bi nekako vladajući trebali slušati i čuti. Dakle vi u trenutku kad uvodite porez za nekog koji ulaže, koji dalje ulaže njemu zapravo vežete ruke, pogotovo kada to činite na kraju godine. Dakle, njemu su u principu vezane ruke i zbog toga zaista je primjer Viktor Lenca primjer kako ne raditi, kako ne činiti. A onda imamo primjer i vi i ja smo zajedno bili na sjednici Odbora za gospodarstvo kada smo imali prilike čuti što oni koji su godinama dobili subvencije jer su ih morali dobiti i sve ostalo u trenutku kada su stvari točno ono što je vezano uz Uredbu kada su stvari otišle dakle bez kontrole su cijene otišle gore oni su onda otišli, dakle više nisu na subvencijama. … /Upadica Glasovac: Hvala./ … A gdje Hvala lijepa. Pa ja sam ukazala na dva apsurda. Dakle jedan od apsurda je i taj što se izrijekom Vlada poziva na Uredbu a Uredba je potpuno jasna. Ali ponavljam ono što sam rekla u svojoj raspravi, da možemo se pozvati na Uredbu, možemo prihvatiti taj dio Uredbe jer ga i moramo prihvatiti, ali možemo onda Uredbu pokušati i nadopuniti ali ispravnom namjerom upravo ostvarivanjem cilja solidarnosti, ali solidarnosti onih koji su na ovoj krizi, upravo na ovoj ciljanoj krizi zaradili jako puno a na teret onih koji su to tu njihovu veliku zaradu i platili i to je moja osnovna kritika. Dakle, postoji opravdana sumnja da će se izvući pod navodnicima iz poreznih škara oni koji su zaradili na brzinu, na brzinu u ovakvim jako nesretnim okolnostima a samo zato što su ostvarili jednu kunu prihoda manje nego li je to propisano zakonom i to je ono što je nepravedno. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Habijan. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Poštovana kolegice spomenuli ste ovdje duh Uredbe i spomenuli ste da Vlada nije zapravo implementirala odnosno prepisala striktno Uredbu. Kada govorite o duhu Uredbe činjenica je da ona ide za time da se smanji štetni utjecaj dakle ove energetske krize. Ali pogledate i sam Prijedlog zakona, konkretno članak 3. onda vidite da se upravo unutra spominje i provlači to načelo solidarnosti koje jasno kaže: „Dakle iznos koji će biti prikupljen od tog dodatnog poreza u cijelosti će biti usmjeren upravo na pomoći kućanstva.“ Prema tome, načelo solidarnosti koji se provlači kao što ste rekli kroz duh Uredbe je tu. Ali isto tako ne mogu se složiti da kolegica Puljak je spomenula članak 1. i citirala tko su obveznice, ali isto tako mogla je otići malo dalje pa u članku 57. jasno, to sam rekao već i prije, piše da svaka država članica zapravo može i druge mehanizme upotrijebiti u svom nacionalnom zakonodavstvu na koji način će upravo, ponavljam ovo što ste vi rekli, duh solidarnosti provući u nacionalno zakonodavstvo. Mislim da je to Vlada upravo ovim Prijedlogom zakona i napravila i da se zapravo mi svi slažemo, ali očito postoje neki razlozi zašto ne možete podržati. **Glasovac, Sabina Hvala lijepa. Kolega Habijan dakle možemo se složiti da je Vlada krenula od Uredbe i da će Vlada ukoliko ova sredstva utroši zaista u pomoć onima najpotrebitijima ostvariti i jednu dozu solidarnosti. Ali ne možemo se složiti s tim da je pravedno obuhvatila sve one koji su na ovim okolnostima na koje se isto Vlada Republike Hrvatske itekako poziva obrazlažući ovaj Zakon mogla zahvatiti jer su oni ostvarili upravo enormnu zaradu zbog ovakvih negativnih okolnosti. Onaj tko je ostvario 299 milijuna kuna ovdje nije recimo predmet uopće rasprave. Mislite li da onaj tko je zaradio milijun ili jednu kunu manje od 300 milijuna kuna nije zaradio dovoljnu dobit da bi solidarno pomogao onima na čijim leđima je to zaradio? Vlada Republike Hrvatske očito tako misli što mislim da je posve neprihvatljivo. I ono što je moje pitanje, je li Vlada pri tome imala popis onih koji su to upravo u tom skupu, pa je eto malo su im miliji pa su oni ipak ispali iz tih škara ili nije? **Glasovac, Sabina Poštovana kolegice Ahmetović molio bih vas da iskomentirate jednu dosta zanimljivu situaciju pogotovo ako gledamo s dvije strane. Imali smo raspravu o Zakonu o radu, Zakonu o trgovini, podosta se raspravlja o Ukrajini i Rusiji i puno drugih zakona pa i ovaj današnji gdje vladajući vele OK to je naš stav, vi upozoravajte, u konačnici to će završiti na Ustavnom sudu i to je apsolutno legitimno. E sada mene zanima, ovdje je Ok da završi na Ustavnom sudu pa makar to na kraju se slomilo na umirovljenicima, a s druge strane kada pričamo o INA MOL-u i kada oporba daje podršku toj istoj vlasti hajmo se pokrenuti preko DORH-a, hajmo se pokrenuti preko Vrhovnog suda, hajmo vidjeti kako da zaštitimo interese Hrvatske u slučaju INA MOL e tada nekako štekamo i ne bi baš mi uključivali hrvatske pravosudne organe. Zašto je tome tako? Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Pa ja bih mogla ukratko samo reći da to je ta sigurna Hrvatska koju je proklamirao Andrej Plenković pred izbore 2020. godine, to je ta sigurna i stabilna Hrvatska gdje Andrej Plenković tamo kada mu treba vjeruje u hrvatske institucije, pravosudne institucije, a kada mu ne treba onda kaže ma dobro to će se preispitivati na Ustavnom sudu o tom potom. Imali smo priliku čuti i kada se Vlada u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti poziva na mjeru koju treba uvesti upravo kroz izmjene Zakona o radu onda kaže to će biti 26. A tko će biti na vlasti 26. o tom potom odnosno hoće li se uopće dogoditi 26. o tom potom. Isto tako imamo situaciju kada ministar financija ovdje kaže pa energetski sektor će dodatno biti i Uredbom zahvaćen kada donesemo Zakon o primjeni onih 180 eura po megavat satu gornje granice tržišne cijene i takvi će se onda zahvatiti poreznim škarama. Da li će to donijeti ikad o tom potom.

nisam mogao doista zaključiti da li vi ustvari podržavate uvođenje ovog poreza ili ste protiv. Jer s jedne strane govorite o tome kako je Vlada već osigurala mjere odnosno sredstva i realizirala mjere za one najpotrebitije, a s druge strane govorite o tome što ako ne bude bilo iz ovog poreza dovoljno sredstava, što ako nekome fali jedna kuna do 300 milijuna kuna. Pa pazite, jedna kuna je manje od 300 milijuna kuna. Negdje nekakva crta mora biti podvučena, nekakva granica mora biti. Ili vi to mislite onako po svojim nekakvim … /ne razumije se/ … malo ćemo ovako, malo onako? Odgovor na repliku. pa traži dodatnih 2 milijarde kako bi taj paket pomoći upravo bio realiziran. Malo ste nevjerodostojni i vi i Vlada Republike Hrvatske kada govorite o paketu pomoći teško 21 milijardu kuna koji će obuhvatiti 2022. godinu dakle jesenski paket i 2023. do kraja sezone a onda sada negdje u sredini kažete da ipak trebamo osigurati još 2 milijarde kuna. Očito vam negdje nedostaje ili imate ili imate neku namjeru koju mi još ne možemo pročitati. Ali da SDP-e podržava uvođenje poreza na ekstra profit, ali na način da to bude pravedno i solidarno. Ovo nije niti pravedno, niti je solidarno. Nema više pojedinačnih rasprava. U ime Kluba HDZ-a završno govorit će uvaženi zastupnik Josip Begonja. Izvolite. Poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajnici sa suradnicom. Evo danas smo čuli predstavnike predlagatelja, čuli smo mišljenje i stavove saborskih klubova i pojedinih kolega i kolegica zastupnika u svezi ovog Vladinog Prijedlog zakona o dodatnom porezu na dobit s Konačnim prijedlogom zakona. Zašto ovaj Zakon? Još jednom zbog naše javnosti dobro je da se podsjetimo da od 2020. godine kao i mnoge druge države nalazimo se u jednom izazovnom vremenu, vremenu velikih poremećaja koja su uglavnom negativno utjecala, još uvijek utječu na građane i poduzetnike. Ti poremećaji svoj intenzitet poprimaju agresijom Rusije na Ukrajinu. Ali tu moramo pridodati i neke klimatske promjene koje su dovele i do rekordnih suša što sve za posljedicu ima poremećaj u lancima opskrbe kako energenata, tako i hrane što generira još uvijek i rast cijena za građane, tako i za poduzetnike. Vlada Republike Hrvatske je u protekle dvije godine u cilju ublažavanja posljedica uzrokovanih raznim poremećajima donijela niz mjera u sferi poreza, ali i već navedenih široko sveobuhvatni jesenski paket mjera za zaštitu građana i poduzetnika vrijedan cca 21 milijardu kuna i na taj način ova Vlada čuva standard naših građana, osigurava funkcioniranje javnih ustanova, ali osigurava i daljnji rast gospodarstva. Svakako da se to primarno odnosi na ublažavanje rasta cijena električne energije za kućanstva te javni i privatni sektor. Zatim na cijenu plina za kućanstva kao i na ograničenje cijena osnovnih prehrambenih proizvoda. Kroz niz poreznih mjera svakako je važno istaknuti da je Vlada stope PDV-e na određene prehrambene proizvode snizila sa 25 i 13% na 5%, a da je isto tako proširila primjenu snižene stope od 13% na prirodni plin i grijanje iz toplinskih stanica na ogrjevno drvo, pelete i brikete s tim da se za isporuke prirodnog plina od 1. travnja ove godine do 31. ožujka iduće godine primjenjuje stopa od 5%. Ali isto tako stopa od 13% od 1. listopada do 31. ožujka iduće godine na isporuke grijanja iz toplinskih stanica, pelete, brikete smanjila se na stopu od 5%. Važno je istaknuti da se to stopi od 0% obavljaju isporuke i ugradnja solarnih ploča. Međutim uočeno je kako je to već kazano da unatoč negativnim okolnostima poslovanja neki poduzetnici u takvim uvjetima ostvaruju povećanu dobit. Taj porast dobiti uočen je kod različitih djelatnosti, zato Vlada radi očuvanja ravnoteže između poticaja poduzetnicima i koristi samih poduzetnika u odnosu na društvo predlaže uvođenje ovog dodatnog poreza na dobit. Napominjemo da je Uredbom Vijeća 1854 iz listopada ove godine po hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije da se nastoji problem rasta cijena energije ublažiti kroz zajednički pristup usmjeren prema potrošačima i proizvođačima energije. Prema ovom Prijedlogu zakona obveznici dodatnog poreza na dobit su obveznici poreza na dobit utvrđeni u skladu s posebnim propisima o oporezivanju dobiti koji nakon završetka poreznog razdoblja ove godine ispune dva uvjeta. Prvo je da ostvare prihode veće od 300 milijuna kuna. Taj kriterij prihoda nije na pamet. On je jedan od kriterija iz Zakona o računovodstvu koji poduzetnike razvrstava u velike poduzetnike. Drugi uvjet je da se utvrdi oporeziva dobit za 2022. godinu u iznosu većem od 20% u odnosu na prosjek oporezive dobiti iz prethodne 4 godine dakle, od 1. siječnja 2018. godine. Važno je istaknuti da obveznici ovog dodatnog poreza na dobit moći će sklopiti ugovor s poreznom upravom da tu svoju obvezu plate do 24 rate. Dakle, ovaj dodatni porez na dobit je mjera preraspodjele kako bi se osiguralo da porezni obveznici, poduzetnici koji su ostvarili dodatnu dobit proporcionalno doprinose ublažavanju negativnih okolnosti kod najugroženijih, Na taj način omogućit će se dodatni prihodi koji će se u javnom interesu koristiti za ublažavanje posljedica između ostalog i energetske krize, a istodobno dio dobiti ostat će kod poreznih obveznika da bi zaštitili svoja buduća ulaganja i osigurali svoju fiskalnu financijski stabilnost. Zbog svega navedenog dodatni porez na dobit ima elemente solidarnog doprinosa i kako je to već kazano Klub zastupnika HDZ-a podržat će ovaj Prijedlog zakona. Hvala. Uvažena zastupnica Sandra Benčić sada će iznijeti završno stajalište u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Zahvaljujem se predsjedavajuća. Poštovane kolegice i kolege. Različite zemlje članice Europske unije počele su uvoditi porez na ekstra profit već negdje početkom ove godine, pa onda zapravo sve veći broj kako godina ide kraju. Mi smo negdje još početkom lipnja dali prijedlog da se uvede porez na ekstra profit energetskih kompanija u Republici Hrvatskoj, posebno nakon što smo vidjeli i kvartalno izvješće o dobiti INA-e znači za prvi kvartal ove godine gdje se vidjelo da je ta dobit značajno veća nego što je bila s time da smo mi uspoređivali sa 2019. kao predcovid godinom, pa smo vidjeli da je značajno veća i od 2019. godine. godine. Isto tako naravno bili smo svjesni da INA nije samo INA, nego je INA MOL i da će značajan dio te dobiti završiti negdje drugdje. Kada smo mi to predložili moramo reći da su se mnogi zastupnici pozicije ovdje skandalizirali nad tom idejom, pokušali smo objasniti šta je zapravo porez na ekstra profit. jednokratni, obično jednokratni porez kojim se zapravo želi ispraviti neravnoteža i nepravednosti kod nekih iznenadnih događaja kada zbog tih iznenadnih događaja, kao što je primjerice kriza, jedni u društvu osiromašuju i to uglavnom neka društvena većina, a s druge strane jedan manji dio se upravo na tome obogaćuje, dakle ima povećane prihode i povećanu dobit ne zato što su pametno investirali ili zato što su riskirali ili zbog tehnološkog napretka itd. nego samo zato što su vanjske okolnosti takve da jedni plaćaju više, a oni ubiru profit i mi smatramo da je takvo uvođenje ekstra profita pravedno i ne samo pravedno nego i nužno u svakoj zajednici koja se naziva socijalnom državom. Međutim kada smo to predlagali u lipnju mi smo tada rekli da je potrebno analizirati koji su to sektori u kojima povećana dobit ove godine dolazi upravo zbog tih vanjskih okolnosti i neravnoteže na tržištu odnosno nefunkcioniranja tržišta jer naime šta je? Vi zapravo ne možete imati ekstra profite ako tržište funkcionira, kada tržište ne funkcionira dobro ili kada je ono skučeno i malo kao što u Hrvatskoj za velik dio sektora priznajmo jest, vi morate ući sa regulacijom da bi te zapravo nefunkcioniranje tržišta ispravili, jel tako? E sad, ono što smo mi predložili, ajmo vidjet koji su to sektori. Znali smo već tada da je to sigurno sektor energetike pri čemu napominjemo to nije samo se…, podsektor koji se tiče fosilnih goriva, to su i obnovljivci koji prodaju struju po cijeni koja je određena takva kakva je, a Boga mi ni sunce ni vjetar poskupili u međuvremenu nisu. Tako da nismo htjeli da se zahvati taj sektor, da se vidi koji su to poslovni subjekti u segmentu trgovine koju također treba obuhvatit jer mada, mada se smanjio PDV na neke proizvode cijene su i dalje iste i evidentno je da to ide u profit. I također smo spomenuli naravno financijsku industriju koja također ove godine ima rast dobiti mada je evidentno da kupovna moć naših građana slabi. Evo to je bila naša ideja, onda je Vlada došla sa ovom idejom opet politikom horizontalne mjere zahvatiti sve. Mi smo oko načina nošenja sa krizom i horizontalnih mjera već govorili, nisu dobre horizontalne mjere, potrebno je dobro ciljati i one kojima trebamo dat kao što trebamo i dobro ciljati one od kojih trebamo oduzet i to je zapravo naš jedini prigovor. Mi bismo rađe vidjeli veće stope jer mi zapravo imamo najnižu stopu propisanu za ekstra profite, mi bismo rađe vidjeli i veću stopu, al da ona cilja zaista one koji su tu dobit ostvarili isključivo i samo zbog krize i zbog vanjskih okolnosti, a ne zbog onog što su oni poduzeli unutar svojih kompanija. Razumijemo da ni tada ne bi došli do ovog iznosa do kojeg ste došli, međutim možda se trebalo unaprijed pomiriti da to neće biti iznos koji će namiriti sve potrebe, ali će biti iznos kojim ćemo dati jasnu poruku, u krizi ne mogu jedni profitirati, a svi drugi to plaćati, hvala. Sada će u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a završno izlaganje imati uvažena zastupnica Marijana Puljak, izvolite. Poštovane kolegice i kolege, evo da se u nečemu složim sa kolegicom Benčić kad se o ovome priča, a to je da se slažemo sa uvođenjem poreza i dodatnog poreza onima koji su profitirali iz ove krize na način da su se bavili spekulacijama i da su zaista zarađivali na neki način da kažemo nepošteno, međutim ovaj porez ovako kako je definiran je definitivno porez na uspješne, u Hrvatskoj je čini se zaista jedini grijeh biti uspješan odnosno evo možemo reći HDZ kažnjava uspješne tvrtke. još jednom ću naglasit, uredba na koju se zakon poziva govori o sektorima sirove nafte, prirodnog plina, ugljena i rafinerija na koje se ovaj porez treba primijeniti je li kako bi se doprinijelo cjenovnoj pristupačnosti energije za kućanstva i poduzeća, dakle nigdje u europskoj uredbi nema širenja sektora na koji se ovaj porez, na koji bi se ovaj porez trebao primijeniti. Ovdje ću za kraj par napomena i priopćenja HUP-a o ovom porezu koji upozoravaju na neke probleme sa ustavom. Dakle obrazloženje iz prijedloga zakona da se dio profitne marže može iskoristiti za buduća ulaganja ili osiguranje financijske stabilnosti protivno je čl. 49. Ustava RH. Navedeno znači da RH pozivajući se u tom dijelu na uredbu iako se uvodi dodatni porez na dobit, a ne doprinos solidarnosti, direktno intervenira u poduzetničku slobodu i investicijske planove poduzetnika procjenjujući što je dovoljno ili ili nije za njihov rast i daljnje investiranje. Dalje, navedeni prijedlog zakona dovodi u nepovoljan položaj srednje i velike poslovne subjekte, te nije u skladu s čl. 90. ustava i praksom ustavnog suda iz travnja 2017. jer omogućuje retroaktivnu primjenu. Dalje, Opći porezni zakon u čl. 5. izričito propisuje da se u postupku oporezivanja primjenjuju propisi koji su bili na snazi u vrijeme nastanka činjenica na kojima se temelji oporezivanje. Stoga uvođenje novih poreza koji imaju financijski učinak na gospodarstvo na kraju godine za tekuću godinu neće dovesti do pravednosti u podjeli tereta negativnih okolnosti energetske krize već do ozbiljnih negativnih posljedica za poduzetnike i gospodarstvo. Gospodarstvo nije moglo predvidjeti ovaj izdatak i dodatni porezi sigurno će dovesti do zaustavljanja investicija, ograničit će mogućnost potrebnog rasta plaća u privatnom sektoru i za posljedicu imati smanjivanje raspoloživog dohotka osobne potrošnje i manju gospodarsku aktivnost. I evo da zaključim isto iz priopćenja HUP-a. HUP još jednom apelira na predlagatelja da odustane od donošenja Zakona o kojem su se negativno očitovali svi relevantni porezno-pravni stručnjaci, cjelokupna poslovna zajednica zajedno sa sindikatima privatnog sektora te sve poduzetničke organizacije posebno o njegovim dugoročnim posljedicama za Hrvatsku. Zakon je potrebno u cijelosti uskladiti sa stvarnim ciljevima Uredbe, dakle uskladiti je, ne širiti sektore već zadržati se na onim preporukama o kojima govori europska Uredba te u njegov obuhvat nominirati samo energetske tvrtke i tvrtke koje su profitirale isključivo od rasta cijena energenata. To se ovim zakonom ne događa. Dakle, Hrvatska odnosno Vlada, ova Vlada Andreja Plenkovića prva u Europi uvodi ovaj tip dodatnog poreza na ovoliki obuhvat. Isto tako dakle početak pravnog djelovanja ovog Zakona treba uskladiti sa općim ustavnopravnim načelom o zabrani retroaktivnog djelovanja propisa. Zahvaljujem. Sada će u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata završnu riječ uzeti uvaženi zastupnik Zvane Brumnić. Izvolite. Poštovana potpredsjednice, poštovani državni tajnici, kolegice i kolege. Sada ima nešto malo više ovih kolega s desne strane, ali i dalje mislim da ništa od toga što mi ovdje govorimo do njih ne dopire. Ja imam prvo jedno pitanje ovo što je ministar ovdje jasno s ove govornice rekao da u ovom Zakonu nema nikakve veze sa EU direktivom, zašto je ovaj Zakon pred Hrvatski sabor došao sa oznakom PZE? To je prvo pitanje. Znači ministar je sa ove govornice rekao da eto direktiva je nešto na temelju čega su oni išli smisliti nešto suprotno direktivi. Mi danas razgovaramo o zakonu koji nosi oznaku PZE, a to nije. Ja sam ovdje u svojoj prvoj raspravi rekao, ono što je direktiva donijela ja obje ručke potpisujem. Ja sam potpuno svjestan da je Europa prepoznala što je problem i da je ta Europa taj problem pokušala riješiti. Hrvatska očito nije u stanju prepoznati problem, a ovo kako ga pokušava riješiti je sigurno krivo. Jer šaljući poruku da, a kažem tu poruku su poslali u svom jasnom obrazloženju uzimajući kompanije koje su 2021. potpadale pod ovaj kriterij, rekli su da će potpadati i ove godine, pa možemo se složiti da su se prošlih godina s tim kompanijama hvalili. Pa ako se hvalite sa određenim kompanijama, a danas ih tretirate kao ekstra profitere onda imamo problem. Ja sam ovdje postavio još jedno jednostavno pitanje, neka mi netko objasni koja je razlika između normalnog profita, ekstra profita i nezakonitog profita. O nezakonitom profitu koji je nastao manipulacijama na tržištu se treba baviti policija i tu se možemo svi složiti da ga treba oduzeti u 100%-tnom iznosu. S ovima koji su ostvarili ekstra profit koji je nastao ponovno određenim manipulacijama ali možda ne nezakonitim radnjama gdje je Europa donijela svoj sud koje su, vrlo jasno obrazložila koje su i vrlo jasno propisala što se treba napraviti sa novcima prikupljenim kroz taj porez. Znači nije Europa rekla mi imamo neke kompanije koje su nešto zaradile pa mi hajmo nešto uzeti pa ćemo to negdje dati, nego je vrlo jasno propisala zašto im uzima. Zato jer su manipulirali cijenama i da će te novce uložiti u razvoj energetskog sektora odnosno u obnovljive izvore energije i u poboljšavanje ili pomaganje kućanstvima i gospodarstvu u ublažavanju visokih cijena energenata, vrlo jasno je propisano. Ova Vlada ne radi ništa od toga. Ja sam u svojoj prvoj raspravi rekao ova Vlada ovo radi zato jer može, doslovce samo zato jer može i to je jedina poruka svim ovim dobrim gospodarstvenicima ova Vlada vas šiša jer vas može šišati. A šiša ove velike, znate zašto? Jer ih je relativno malo, a možete im uzeti relativno puno tu je istina. Znači ovim velikima će uzeti to će dotaknuti realno mali broj građana jer građani neće ni shvatiti da sve one kompanije, jučer je netko na odboru objašnjavao dioničare. Pa znate tko je najveći dioničar svih tih kompanija? Obvezni mirovinski fondovi, da oni su. Ali to neće nitko shvatiti dok ne bude odlazio u mirovinu, a do tada teško. I za kraj jednu rečenicu, jučer sam ju čuo u intervjuu jednog švedskog znanstvenika, danas ministar prisustvuje njegovom govoru negdje u Zagrebu, koji je rekao da Europa radi okvir takav da bi spriječila glupe političare da donose glupe odluke. Ja se nadam da će netko shvatiti da je ovaj Zakon glup i nepotreban Hrvatskoj na ovakav način. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Vrijeme. Hvala. U ime Kluba zastupnika Mosta sada će završno govoriti uvaženi zastupnik Nikola Grmoja. Izvolite. Samo prije nego što krenete zastupniče Grmoja ja ću iskoristiti priliku kako bih u ime svih zastupnika i zastupnica pozdravila naše današnje goste koji su s nama na galeriji, a to su službenici Parlamenta Moldove koji su u studijskom posjetu Hrvatskom saboru. Evo pridružujem se i ja pozdravima. Isto tako ne znam hoću li imati prigode, želim s ovog mjesta zaželjeti sreću našim Vatrenima u večerašnjoj utakmici. Evo svi se nadamo, strepimo i vjerujemo u pobjedu. Isto tako budući da sam izabran u VI. Izbornoj jedinici, želim svim građanima Velike Gorice čestitati Dan njihovog grada, dakle njihove zaštitnice Svete Lucije. Naravno svim Lucama, Lucijama, Lucijanima želim sretan imendan. U svojoj replici sam zapravo iznio svoje glavne primjedbe na ovaj prijedlog koji imamo ovdje, a on se tiče toga da iako to ministru nije bilo drago čuti da zapravo ova Vlada krpa rupe i to je jedina istina krpa rupe koje su nastale intervencijom Vlade što zbog ovih zatvaranja koje smo imali zbog lock-downova zbog epidemije, što zbog ove krize koja je uslijedila nakon toga koja najvećim dijelom nije vezana uz rusku agresiju na Ukrajinu i to treba reći. I umjesto da smo mi u cijelom ovom vremenu koje je bilo i koje je ova Vlada imala a to je 6 godina najboljeg mogućeg vremena za kreditiranje, za zaduživanje, vremena povoljnih kamata dakle to vrijeme nije iskorišteno za strukturne reforme. Dakle nije provedena reforma zdravstva, nije provedena reforma pravosuđa, nije se krenulo u obračun s korupcijom gdje godišnje po konzervativnim procjenama gubimo negdje oko 60 milijardi, gubimo sredstva koja smo osigurali iz europskih fondova za obnovu. Obnova se na žalost ne događa. I sada idemo nametnuti taj porez na ekstra profit. Uzet ćemo onima koji su uspješni. Neke bi možda trebalo oporezovati jer su zbog krize ostvarili nekakve enormne dobiti. Ali takvi nisu sigurno svi koji su obuhvaćeni ovim poreznim poreznim škarama ovoga poreza na ekstra profit. A možda neki, neke male tvrtke koje su se baš obogatile u ovoj krizi ne znam na maskicama, na dezinficijentima nicale su takve tvrtke preko noći koje su imale i nekakve političke veze dakle njih nećemo dirati. Ti su Ti su se namirili. Vuk sit, ovca cijela i nikome ništa. To su prava pitanja dakle za ministra, za njegove suradnike što su napravili po tom pitanju. Postavio sam pitanje i ministru oko oprosta poreznog duga. Dakle koliko? 5, 4 ili 5 milijardi je oprošteno poreznog duga. Zašto se to događa? Kako je moguće da netko uvali firmu u tolike probleme, osnuje u Hrvatskoj novu firmu, ništa mu se ne dogodi? Što je sa oporezivanjem nesrazmjera imovine? Koliko se sada opralo novca u Hrvatskoj? Pa ova afera koju smo imali ova milijarda koja je maznuta iz INA-e gdje je sjelo na račun dakle koliko je sada novca i sada u ovom procesu prebacivanja u euro koliko je kroz nekretnine? Znači zato rastu cijene nekretnina. Pere se novac u nekretninama, što je tu radilo Ministarstvo financija? Pa onda naše mlade obitelji ne mogu kupiti nekretninu. Koliko se novca opralo, ne novca koji je stečen na legalan način kao što su ih stekle ove firme iskoristivši krizu, nego novca koji je stečen na tko zna kakav način od crnog do sivog? Što je s tim i što je tu napravilo Ministarstvo financija? To su problemi o kojima nitko ne govori. Mi iz Kluba Mosta ćemo nastaviti o tome govoriti. Nastavit ćemo upozoravati na to i sada možda nije vrijeme za ove teške teme. Znači prestao sam gotovo ovih dana i objavljivati bilo, bavim se uglavnom korupcijom. Prestao sam uopće o tome pisati jer su ljudi sada u nekakvom drugom modu, znači i ja sam sam. Ali doći će vrijeme dakle kada iz ove nogometne euforije izađemo nadam se tek nakon 18. nakon finala i ostajanja naslova Svjetskog prvaka. Feštat ćemo nekih 7 dana, onda idu i ovih božićni i novogodišnji Ali nakon toga ćemo morati o ovim ključnim problemima u našem društvu govoriti. Evo, hvala. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala vama. Sada će u ime Kluba zastupnika SDP-a završnu riječ uzeti uvažena zastupnica Mirela Ahmetović. Izvolite. Poštovana potpredsjednice, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Dakle u ovom Prijedlogu zakona vidim nekoliko apsurda što djelom, što propustom a sigurno i mišlju prije toga. Prvi apsurd, pozivamo se na Uredbu koja obuhvaća energetski sektor a mi ne obuhvaćamo energetski sektor barem ne onaj koji možemo obuhvatiti. Dio da, ali ne sve ono što možemo i trebamo obuhvatiti. Drugi apsurd, obećali smo 21 milijardu kuna paketa pomoći najugroženijim građanima. Usvojili smo proračun za 2023. godinu. Vlada je učinila, tako proklamiraju, sve da rasporede sa bogatijih na one najugroženije a sada saznajemo evo da nam nedostaje 2 milijarde za paket pomoći koje možda i nećemo imati jer brojni sudionici javne rasprave rekli su, iskazali su svoju namjeru da pokrenu i pitanje ustavnosti ovog prijedloga zakona ako se usvoji. Treći apsurd, prvi kriterij obračuna ovog poreza je 300 milijuna kuna prihoda, dakle poduzeća koja su ostvarila 300 milijuna kuna prihoda, ali oni koji su ostvarili 299 milijuna 999 tisuća 990 kuna prihoda nisu predmet bez obzira sve da im je rast profitne marže ogroman, blago njima. Četvrti apsurd, ovaj zakon obuhvaća i one koji su ulagali u produktivnost ili širenje tržišta, dakle nisu parazitirali niti na državnom proračunu, niti na izuzetno nepovoljnim okolnostima brutalne agresije Rusije na Ukrajinu i rasta cijena energenata, a baš ti koji su parazitirali su nekako zaštićeni, ostali zaštićeni i baš oni koji me muče čitavo vrijeme jesu oni kojima se sada po drugi put takoreći pogoduje. Još jednom pitam, zašto oni koji su zakonito prevarili, naglašavam koji su sve to platili, pa izašli iz ugovora o subvencioniranoj cijeni i na tržištu perfidno pokupili ekstra profit, neće platiti barem ovaj porez ako nisu u onoj skupini od 300 milijuna kuna prihoda. Bilo im je dobro dok su ubirali poticaje iz džepova građana, pa sada neka vrate dio, pa nije li to solidarnost, nisu li baš oni ti koji su pozvani da budu solidarni, ali nisu oni krivi, vi ste gospodo za to odgovorni. Prvo jer ste to omogućili ugovorima kojima niste zaštitili državni proračun i drugo jer ih i ovim zakonom štitite. I ponavljam, da SDP jest za uvođenje poreza na ekstra profit, potpuno je jasno što je ekstra profit i tko bi morao taj porez plaćati, potpuno je jasno tko bi trebao i blagodati prikupljanja prihoda iz tog poreza uživati, međutim da bi ovaj zakon bio zaista solidaran, da bi ovaj zakon zaista pogodio duh i Uredbe Vijeća EU na koje se pozivate, da bi ovaj zakon zaista služio preraspodjeli enormnog bogatstva na one kojima je najpotrebnije potrebno je i proširiti bazu i pokazati da taj porez može i mora biti solidaran, da taj porez ne mora kažnjavati one koji ulažu u produktivnost i širenje tržišta, svog tržišta, ali da mora obuhvatiti one koji su se itekako okoristili, neki čak i koruptivnim radnjama, neki čak i sumnjivim radnjama na leđima građana RH. Zakon Zakon treba poslati u drugo čitanje da ne ide po hitnom postupku i imamo dobru volju da uvođenje poreza na ekstra profit podržimo. Sabina (SDP)** Hvala vama. Zaključujem raspravu i o ovoj točki, glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Sada nećemo napravit klasičnu stanku samo kratki prekid od 2 do 3 minute po zahtjevu tehnike zbog snimanja sjednice.